Dobro jutro poštovane kolegice i kolege. Prije nego što počnemo sa radom predložio bih da nakon zadnje predviđene današnje točke imamo Izbor, imenovanja i razrješenja, to će biti 8 izbora, imenovanja i razrješenja, pa ćemo o tome raspraviti nakon zadnje predviđene točke za danas. A također imam prijedlog da na temelju čl. 247. Poslovnika HS Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku predlaže provođenje objedinjene rasprave o točkama dnevnog reda koje su predviđene za danas, to su podsjećam: -Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, prvo čitanje, P.Z.E. br. 433. i -Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, prvo čitanje, P.Z.E. br. 434. Evo vidim da su se javili, htio sam reći dal netko ima protiv tog prijedloga, ali evo, izvoli poštovani. **Grbin, Peđa (SDP)** Zahvaljujem g. potpredsjedniče, načelno nemamo ništa protiv tog prijedloga, ali molimo da se s obzirom na obim oba prijedloga zakona onda odredi rasprava u ime klubova u trajanju od 15 minuta, hvala. Dobro, evo poštovana kolegica Kekin. **Kekin, Ivana (NL)** Ja se također slažem i molimo za 15 minuta jer su oba zapravo prijedloga izrazito obimna da se stigne sve raspraviti, hvala. Ima li netko protiv toga da mi to 15 minuta raspravimo? Mislim da nema evo niko, onda ćemo tako napraviti, dakle klubovi 15 minuta

Reforma zdravstva je nešto što se je dugo najavljivalo, reforma zdravstva je nešto što je dugo čekano, reforma zdravstva je nešto što je i ministar Beroš rekao je da je dostavio premijeru, pa je premijer to negdje zagubio u svojim papirima i nakon tog dugog očekivanja dobijemo nešto što teško da se može zvati reforma, što nije reforma ni R, to bi se onda moglo nazvati tresla su se brda, a rodio se, čak se nije rodio ni miš nego rodilo se niš. Dakle dobili smo materijal u kojem se je probalo nekako zadovoljit sve, a na kraju se neće zadovoljit niko. Nezadovoljni su pacijenti, nezadovoljni su studenti, nezadovoljni su liječnici, nezadovoljni su uopće cijeli sustavi funkcioniranja iz jednostavnog, a rezultat toga možemo vidjeti, možete vidjeti, i sam ministar može svakodnevno vidjeti koliko mu zdravstvenih djelatnika napušta sustav i tako pokazuje svoje nezadovoljstvo. Jednako tako ima niz odredbi o kojima ćemo govoriti koji, kad ćemo govoriti i u ime kluba i u pojedinačnoj raspravi koja zasigurno pokazuje jedno određeno licemjerstvo, pogotovo kad je vezano uz ukidanje prava JLS koje su osnivale pojedine ustanove. Stoga ministre Berošu, nešto što je se očekivalo očekivalo se zaista da dobijemo reformu, mi reformu nismo dobili. Ja sam se čak štoviše i nasmijala i rekla sam ček možda ovo je samo jedna izmjena zakona, a reforma nam tek slijedi, ali bojim se da ovaj sastav, ovo ministarstvo i ova Vlada nije sposobna za nikakvu reformu, pa tako ni za reformu zdravstva, hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime kluba stanku je zatražila i poštovana zastupnica Ivana Kekin. Hvala predsjedavajući. Tražim stanku u ime zeleno-lijevog bloka u trajanju od 10 minuta kako bismo još jednom upozorili da danas raspravljamo o dva neobično važna prijedloga izmjena i dopuna zakona čije će donošenje imati direktne implikacije na živote ili da budemo precizni na duljinu života svih naših građana i bojim se da će implikacije za većinu građana biti negativne. Naime, ovi prijedlozi izmjena i dopuna koji su pred nama se, i i kojima se tepa da su reforma, se ni na koji način ne pokazuju namjeru da se uhvate u koštac sa korijenskim problemima našeg zdravstvenog sustava, a to su obespravljena i zapuštena primarna zdravstvena zaštita, nikakva prevencija, izrazita financijska neodrživost i loše upravljanje bolnicama koje su mahom u šapama HDZ-ovaca. Dapače, ovi prijedlozi zakona podrazumijevaju da i ona jedna jadna četvrtina bolnica koja nije trenutno u rukama HDZ-ovaca u te iste ruke dopadne jer je stranka izabrala put, slavne su to riječi ministra Beroša, a put kojim ste nam ovim prijedlozima zacrtali je put daljnje ubrzane privatizacije hrvatskog zdravstvenog sustava jer širite i proširujete i ubrzavate proces odljevanja novca hrvatskih poreznih obveznika u privatne džepove privatnih poliklinika i pojedinaca. Dapače, put je to proširenja modela upravljanja u kojem nit je bitna izvrsnost, niti su bitne duljine liste čekanja, nit je bitna organizacija posla pojedinog šefa zavoda, klinike ili bolnice nego je isključivo bitno da je isti HDZ-ovac, a kad HDZ bira put taj put je obično posut sukobom interesa, korupcijama i negativnom selekcijom i bojim se da nas vodi u daljnje upropaštavanje zdravstvenog sustava koji već sada nije dostupan većini građana, a ovako će postati još lukrativniji za moćnike, dobar tek za rijetke, a nedostupan velikoj većini. Stanku je u ime Kluba SDSS-a zatražila i poštovana zastupnica Dragana Jeckov, izvolite. **Jeckov, Dragana (SDSS)** Zahvaljujem. U ime Kluba zastupnika SDSS-a tražim stanku kako bismo još jednom odgonetnuli zbog čega troškovi zdravstvenog sustava rastu, zbog čega su oni veći od rasta BDP-a, šta je to što naše, što čini da na prvi pregled treba čekati 128 dana, zbog čega se na dijagnostički pregled treba čekati 205 dana zašto zdravstvena zaštita nije .../nerazumljivo/... nije dostupna u ruralnim sredinama kao i apoteke? Sve su to pitanja na koja tražimo da ovaj zakonski prijedlog da odgovore zbog čega tražim stanku u ime svojeg kluba.

u trajanju od 10 minuta. Poštovani ministre, na poznatoj sjednici Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb gdje je bio i bivši ministar Marić na jedno moje pitanje ste vi iskreno odgovorili i rekli ste da je u zadnjih 30 godina sustav nije reformiran, i dalje je na snazi socijalistički model upravljanja, to ste sami rekli. Nažalost ovu priliku niste iskoristili da se to temeljito promijeni. Vidim glavni problem i dalje ću upozoravati na to, na monopolistički položaj HZZO-a, dakle ljudi naši koji uplaćuju i financiraju sustav nemaju izbor, po sili zakona sav novac ide u HZZO i znamo kako se na neracionalan način kasnije raspolaže s tim novcima. Često čujem od običnih građana da zdravstvo treba biti besplatno. To je jedan mit koji vlada u Hrvatskoj, znamo da nije besplatno, da košta, a mislim da se možemo složiti da nijedan monopol, pa niti u zdravstvu ne može biti dobar. dolazi do zloupotrebe moći dakle biraju se privatne ustanove s kojim se posluje, neki smiju, neki ne, dakle na selektivan način, još mi nije jasno do kraja po kojim kriterijima se odlučuje, a da ne govorim o načinu kako mladi liječnici dobiju specijalizacije. Dakle bezbroj puta su me roditelji kontaktirali djece koji su završili medicinu, imaju dojam da su natječaji već unaprijed dogovoreni. Ti isti često najbolji studenti odlaze u inozemstvo jer ista ta država koja im omogućuje školovanje ne da da kasnije napreduje. Mislim da se možemo složiti da se to mora hitno mijenjati u ovom prijedlogu ni riječ o tome. Poštovani zastupnik Ćelić dignuo je povredu Poslovnika. U čemu je povrijeđen Poslovnik? iznosi takve netočne tvrdnje, optužujući bez ikakvog pokrića za korupciju u hrvatskom zdravstvu, za namještanje natječaja za specijalizacije. To je dakle ispod svake razine i ovo što on govori, to je čisto zagovaranje privatnih zdravstvenih osiguravatelja, a unatoč svim nedostacima, puno se bolje razboljeti običnom čovjeku u Hrvatskoj nego u SAD-u.

Povreda Poslovnika, čl. 238. Dakle ovo je zbilja razočarajuće što je g. Ćelić sad iznio. Niti sam spominjao SAD niti se zalažem da Hrvatska unese isti model kao u Americi. Međutim, mislim da ćemo se složiti da situacija kod nas nije dobra i mislim da moramo zaboraviti na tezu da smiju samo o tome govoriti liječnici. Ja govorim u ime svih ljudi i svih pacijenata koji su s pravom nezadovoljni .../Upadica: Hvala./... sa postojećim stanjem. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro. I to je bila replika pa i vi dobivate opomenu. Stanku je zatražio u ime Kluba SDP-a i poštovani zastupnik Peđa Grbin. Izvolite. **Grbin, Peđa (SDP)** Jeste potpredsjedniče. G. Ćeliću, ovo što ste rekli, ja bih odmah potpisao, da praksa u Hrvatskoj nije drugačija. Mi u Hrvatskoj imamo puzajuću privatizaciju zdravstva, ali na poseban način. Ne sa logikom, ne sa glavom ili repom, nego primjerice, sa IT cvjećaricom ili obiteljskim fotografima koji od Ministarstva zdravstva po povlaštenim uvjetima dobivaju unosne poslove za koje nisu kvalificirani. To je hrvatska realnost. Hrvatska realnost je da je u vrijeme ministra Beroša od pandemija smrtnost bila među najvećima u EU. Ali ne samo od pandemije. Postoje bolesti koje su se mogle spriječiti. Primjerice, rak pluća. 3. najgori u EU. To je sukus ovoga što mi danas imamo pred sobom, to je sukus onoga što su HDZ i Beroš u zadnjih 6 godina donijeli Hrvatskoj, hrvatskim građanima kada je zdravstvo u pitanju i možete sad vi govoriti da je bolje razboliti se u Hrvatskoj nego SAD-u. Ja bih volio da je tako, ali u brojnim situacijama nije. U brojnim situacijama nije pa mi zato mi moramo plaćati nekim ljudima liječenje upravo u tim SAD-u. Problem je u Hrvatskoj i pitajte ljude, što danas, ako se naručite, na red dolazite 2024., a za neke stvari i 2025. Je li to normalno? A istovremeno se krade. Istovremeno se povlaštenim pojedincima povezanima sa ministrom i njegovim ljudima osiguravaju milijunski poslovi. Pa jedan uređaj Ministarstvo plaća 2 do 2,5 puta više nego privatnici. USKOK zbog toga istražuje kako se posluje u Ministarstvu.

napravila je napravila problem sa prekovremenim satima. Vi ste glasali, vaš klub glasao je protiv reprezentativnosti liječnika, vi ste doprinijeli da hrvatski liječnici odlaze iz Hrvatske. Plaće su u hrvatskom zdravstvu za vrijeme Vlade RH Andreja Plenkovića porasle za 45% uključujući tu, naravno i porezno rasterećenje. To je ono o čemu trebate govoriti. Sav kriminal prijavite, nemojte govoriti floskule. Hvala. To je bila isto ovaj replika pa vam moram dati opomenu. Druga je opomena, vodite računa o tome. Kolega Grbin i vi ste izjavili povredu Poslovnika. **Grbin, Peđa (SDP)** Čl. 238 je povrijeđen. Prva stvar koju ste napravili, ukinuli ste Program 72 sata za rano otkrivanje raka. Onda ste ukinuli program plus za smanjivanje lista čekanja. 2015. godine u Hrvatskoj smanjene su liste čekanja. Istovremeno su smanjeni i dugovi. Onda dolazi HDZ na vlast. Preventivni programi se prekidaju,

Molim vas, prvo nemojmo zlorabiti vrijeme. Drugo kao što sam rekao to je isto bila replika, pa dobivate i vi opomenu. Kad ćemo prestati sa tim navodnim povredama Poslovnika? Kolega Deur, izvolite. Inzistirate na tome? Grbin najprije bi sebe trebao prijaviti, a iza toga sve vaše ministre iz bivše Vlade SDP-a postrojiti od zdravstva postrojiti gospodarstva, da vidite koji su kriminal, nerad, nečinjenje radili, a teko onda bi možda mogli ne vi, nego netko drugi da se javi u ovom Saboru. Dobro. I to je bila replika. Dobijate i vi opomenu. Zastupnica Glasovac i potpredsjednica ovog Doma Sabina (SDP)** Jesam. Povrijeđen je članak 238. Kolega Deur vrijeđa sve nas. Za velika postignuća HDZ-ove Vlade ovih šest godina najbolje je pogledati stranice crne kronike ili rubrike politika i kriminal. Dobro. I to je bila replika, pa dobivate opomenu i vi na žalost. Hajdemo dalje sa stankama. Evo u ime HSLS-a, nezavisnih zastupnika poštovani zastupnik Dario Hrebak. **Hrebak, Tražim stanku od 5 minuta u ime kluba HSLS-a upravo iz tog razloga kako bismo dodatno apostrofirali ono što je bitno. Dakle, ja ne znam koja je Vlada što napravila, ali znamo mi u klubu HSLS-a da ovakav sustav više nije održiv. Dakle ministre, bilo koji napredak, iskorak u pozitivnom smjeru mi ćemo podržati. I mislim da ima i puno kvalitetnih stvari u ovom prijedlogu zakona, ali isto tako ima i onih sa kojima nismo zadovoljni. svaki korak naprijed koji napravite biti će dobar. Financijski je ovo neodrživ sustav. On ima svojih mana, ima svojih vrlina. Vrlina najvećeg ovog sustava, najveća blagodat sustava je upravo čovjek, doktor, kvalitetan doktor, kvalitetna medicinska sestra i mi stvarno što se toga tiče imamo jedan od najboljih zdravstvenih sustava. Međutim, treba jasno reći da je ovaj sustav loš, trom, šupalj, neodrživ. Liste čekanja, sve ono što su kolege govorili nije dobro, nije rekao bih na duge staze nije dobro. Nemoguće je primjerice da se dogodi da mi dan danas imamo u nekim županijama 6 doma zdravlja, to vam je 6 ravnatelja, 6 upravnih vijeća, dok većina županija u Hrvatskoj ima jedan dom zdravlja. Pa to je nemoguće i drago mi je da se ide upravo u ovom smjeru i da su domovi zdravlja jedan od glavnih fokusa upravo ovih promjena. Naravno isto tako ti, javne nabave o kojima govore određeni kolege iz oporbe centraliziranjem bez obzira što to nije baš liberalno i nije dobro. Mislim da tim centraliziranjem bismo ipak možda postigli određene S treće strane ovo što je rekao kolega Bartulica nije da se u potpunosti ne slažem sa tim. Treba napraviti jedan dobar omjer između privatnog i javnog. Javno ima puno stvari koje su dobre, ali isto tako treba uključiti dodatno i privatno. I trebamo na kraju krajeva u suštini priče biti svjesni da imamo dobar zdravstveni sustav koji čine marljivi ljudi, ali moramo ga učiniti i efikasnijim. **Reiner, Željko (HDZ)** I u ime kluba HDZ-a za stanku se javila poštovana zastupnica Maja Grba-Bujević. Tražim stanku u ime Hrvatske demokratske zajednice u trajanju od 10 minuta kako bih još jednom istaknula važnost reforme zdravstva. Ona je nužna, nju smo zazivali u ovom Saboru puno puta smo to mogli čuti. Sada pred sobom imamo izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zdravstvenom osiguranju. Tu su znatni pomaci prema bolje i prema naprijed. Zato smatram da će ako zajednički podupremo svi te promjene, ako zajednički mislimo u sinergiji sa lokalnim zajednicama jednako kao i sa pacijentima i sa zdravstvenim radnicima radnicima da ćemo na taj način poboljšati zdravstveni sustav. Zato trebamo svi zajedno gledati u poboljšanja i trebamo svi zajedno dati sve od sebe kako bi ove izmjene i dopune zakona zaista zaživile u praksi. Stoga pozivam još jednom sve kolege koji ovdje sjede i koji će nam se kasnije pridružiti da pozitivno razmišljamo i da damo podršku kako bi se našim pacijentima zaista ih se stavilo u središte pozornosti. Naravno, sve stanke će biti odobrene sukladno članku 293b. Mi ćemo nastaviti sa radom, ali je poštovani zastupnik Grbin dignuo povredu Poslovnika. U čemu je povrijeđen sad Poslovnik? **Grbin, Peđa povezan je, povrijeđen je ispričavam se članak 238. odstupati od uobičajenog ponašanja. Naime, mi smo usvojili kodeks koji definira naše uobičajeno ponašanje, gdje je navedeno da se neistina ne smije iznositi. A uvažena zastupnica je iznijela neistinu, a neistina je da ovaj prijedlog zakona ide na bolje. Evo samo jedan primjer. Centraliziraju se bolnice, a u proračunu projekciji za 2024. nije predviđen novac za rad tih bolnica. To je neistina što je kolegica iznijela. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. To je naravno replika, pa dobivate opomenu. Druga vam je opomena. A propos iznošenja neistina ako krenemo sa povredama Poslovnika zbog iznošenja neistina bojim se da će dvorana bit prazna. Bojim se da će dvorana bit prazna.

Dakle osobno me vrijeđa kolega Grbin. Dakle, nisam iznosila neistine a on neka si uzme proračun pa pogleda, pa neka usporedi brojeve i to reći za ovu Vladu koja je osigurala najveća moguća sredstva koja smo ikada do sada imali uspoređujući godine bez covida, koja je osigurala sredstva iz NPO-a za opremanje i uređenje i zdravstvenih ustanova kao i za zdravstvene djelatnike i njihove edukacije je sramotno, iznosi laž i sad vas molim da po istom tom etičkom kodeksu i on dobije svoju kaznu. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala ovaj vi ćete to je isto replika pa moram dati i vama opomenu, isto vam je druga opomena, vodite o tom molim vas računa, ovaj a budući da ste pardon prva, prva vama je prva, vama je sad moramo se vrati na, a za šta vi dižete repliku, a mi još nismo ni počeli to s točkom …/Upadica se moramo formalno, prvo ja moram utvrditi da smo se složili da ćemo provesti objedinjenju raspravu o navedenim točkama. Onda formalno moram reći da je predlagatelj Vlada RH temeljem Članka 85. Ustava RH i Članka 172. Poslovnika Hrvatskog sabora. Pa moram reći da prigodom rasprave o ovim točkama dnevnog reda se primjenjuju odredbe prvog čitanja, koje se odnose na prvo čitanje zakona, a da su raspravu proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku i ovaj sada naravno moram upitati želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da. To će biti poštovani ministar zdravstva Vili Beroš i poštovani državni tajnik Tomislav Dulibić. Najprije poštovani ministar zdravstva Vili Beroš, izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažene saborske zastupnice i zastupnici, zadovoljstvo mi je danas u ime Vlade predstaviti konačni prijedlog izmjena i dopuna dva organska temeljna zakona u zdravstvu, a to je Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju koji će predstaviti državni tajnik Dulibić. postavljamo temelje za postizanje održivog zdravstvenog sustava sa pacijentom u središtu što je vjerujemo nesporno svim dionicima u ovom reformskom procesu i važno svim građanima RH. Predložene izmjene i dopune navedenih zakona daju kvalitativni i kvantitativni okvir i doprinos strukturnim promjenama hrvatskog zdravstvenog sustava. Ujedno predloženi zakoni jasno odražavaju posvećenost ostvarivanju posebnih reformskih ciljeva od jačanja javnog zdravstva, zaokreta prema preventivi i ranom otkrivanju bolesti, jačanju primarne zdravstvene zaštite, reorganizacije i bolničke zdravstvene zaštite, ulaganja u ljudske resurse, kvalitete pružanja zdravstvenih usluga i praćenja ishoda liječenja do postizanja financijske održivosti zdravstvenog sustava. Nakon ovako jasno definiranih specifičnih ciljeva reforme doista postavljam pitanje svima nama na početku kako je to ništa, dakle ili nismo slušali ili nismo razumjeli ili nismo htjeli razumjeti. Ovi specifični ciljevi jasno određuju kretanje našeg zdravstvenog sustava. Predložene izmjene i dopune zakona također su i obaveza u sklopu Nacionalnog plana za oporavak i otpornost u sklopu kojeg nam stoji na raspolaganju 2,56 milijardi kuna bespovratnih sredstava iz Europskog mehanizma za oporavak i otpornost što nam osigurava provođenje predloženih promjena i financijsku potporu. Na taj način stječemo preduvjete ostvarivanja kvalitetne i sigurne provedbe promjena u zdravstvu i realizaciju svih navedenih reformskih ciljeva. Predloženi zakoni također u cijelosti uvažavaju i implementiraju obaveze preuzete u nizu programskih i strateških dokumenata. Ciljeve iz programe Vlade RH za ovaj za ovaj mandat, zatim preporuke Vijeća EU za Hrvatsku, Nacionalnog programa reformi za 2022. godinu kao i Nacionalne razvojne strategije RH do 2030. godine. Izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti imaju više ključnih odrednica neophodnih za daljnje provođenje reformskih promjena. Jedna od krucijalnih promjena je da se uvode dva nova temelja zdravstvene zaštite, a to načelo kvalitete i načelo integracija. Ta dva načela su odgovor na moderne izazove. Načelo kvalitete osigurava najpovoljniji mogući ishod liječenja dok načelo integracija uključuje suradnju zdravstvenih ustanova na svim razinama zdravstvene djelatnosti posebice u području dugotrajne skrbi i skrbi za kompleksne pacijente, a u skladu sa odgovorom na aktualne izazove koji su pred cijelim zdravstvenim sustavom. Dodatno se zakonom regulira uloga svih dionika u zdravstvu te se posebno stavlja fokus na pacijenta u svakoj situaciji. Na tom tragu je predložena obaveza svakog zdravstvenog radnika da u okviru svojih kompetencija ako se to iznimno u slučaju životno ugrožavajućih stanja od njega zatraži

zakonski prijedlozima uvodi se i novi pravilnik odnosno način na koji će se osigurati medicinski prihvatljivo vrijeme za ostvarivanje mjera zdravstvene zaštite što je upravo način rješavanja postojećih listi čekanja. Ujedno se uvode, uređuju novi registri u zdravstvu, prikupljanje rezultata ishoda liječenja i izvještavanje o istome. Svaki građanin također postaje važan dionik zdravstvenog sustava i osim što se stavlja fokus na pojedinca dodatno se naglašava njegova aktivna uloga u zdravstvenom sustavu prije svega kroz uvođenje mogućnosti da pacijent iskaže svoju ocjenu zadovoljstva zdravstvenom uslugom koju je primio. Zatim da aktivno sudjeluje u provođenju novih preventivnih zdravstvenih sistematskih pregleda i tome doprinosi svojem i zajedničkom dobru odnosno da budemo zdravi i kako pojedinci, ali i kao nacija. Drugi važan dio zakonskih izmjena je uređenje organizacijske strukture zdravstvenog sustava, njegove dostupnosti i kvalitete te unapređenje modela upravljanja zdravstvenim sustavom i zdravstvenim ustanovama. Organizacijska struktura zdravstvenog sustava nije niti na koji način političko pitanje već pitanje postizanja organizacijske, kadrovske i financijske održivosti zdravstvenog sustava. To se može postići jedino jasnim, pravnim okvirom koji ovim zakonskim izmjenama uspostavljamo uzimajući u obzir sve tri glavne razine zdravstvene zaštite primarnu, sekundarnu i tercijarnu. Primarna razina kao što smo već danas tu čuli je osnovna i ovim zakonskim izmjenama je značajno unapređujemo i osnažujemo. Ona obuhvaća najveći broj djelatnosti u zdravstvu, a to su opća, obiteljska medicina, dentalna medicina, pedijatrija, ginekologija, medicina rada, palijativa, tele medicina i još još neke, a ovim zakonom se uključuju i nove djelatnosti u područje primarne razine. Psihološka i logopedska djelatnost, te fizikalna terapija. U tom smislu izmješta se i djelatnost sanitetskog prijevoza iz djelatnosti domova zdravlja u djelatnost Zavoda za hitnu medicinu. Unapređuje se rad i postupanje hitne medicinske službe kroz brisanje županijskih granica. Uređuje se koordinativna uloga Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u slučaju nastupanja posebnih okolnosti poput nedavne pandemije. Dostupnost primarne zdravstvene zaštite se dodatno osigurava uvođenjem mobilnih ljekarni kao jačanjem uloge mobilnih ambulanti. Novost je da se osigurava zdravstvena zaštita za studente izvan mjesta prebivališta kroz posebne ordinacije. Uređuje se i rad turističkih ambulanti, a zakonskim izmjenama se dodatno značajnije regulira cjelokupno područje zdravstvenog turizma. Glavne ustanove na primarnoj razini i zdravstvene zaštite su domovi zdravlja, županijski zavodi za hitnu medicinu i županijski zavodi za javno zdravstvo. Na razini primarne zdravstvene zaštite upravljačka prava su u djelokrugu županije. Od važnosti je naglasiti da se na ovoj razini obavlja najveći broj zdravstvenih usluga i nalazi se najveći broj pružatelja zdravstvene zaštite. Upravo zbog toga u zakonu je ojačana upravljačka uloga županijskih vlasti. Kroz ove zakonske izmjene dodatno se u okviru primarne zdravstvene zaštite ojačava uloga doma zdravlja i predviđa se jedan dom zdravlja po županiji sa dodatnim pravima, obavezama i odgovornostima. Ostavlja se doduše mogućnost osnivanja podružnica domova zdravlja s obzirom na posebne geografske specifičnosti svake županije. Organizacijski se uređuje rad unutar timova posebno obiteljske medicine na način da se administrativno rasterećuje rad liječnika uz zapošljavanje administratora, te se preraspodjeljuju administrativni poslovi na primjer obrada putnih naloga seli se u ustanove Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Nadalje, uspostavlja se posebna sestrinska savjetovališta za pružanje osnovne skrbi za određene kronične bolesti. Na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite glavne izmjene uključuju jačanje izvan bolničke specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite u okviru domova zdravlja, reorganizacija bolničkog sustava i donošenje nove kategorizacije bolnice što će biti definirano pravilnicima. Omogućuje se zadržavanje statusa opće bolnice i ukoliko bolnica obavlja djelatnost kroz dnevnu bolnicu, a ne samo kroz stacionarno liječenje. Omogućuje se i da bolnice na sekundarnoj razini budu centri medicinskih izvrsnosti. Ujedno se predložena mogućnost da specijalnu bolnicu od značaja za Republiku Hrvatsku može osnovati i država. Posebno je naglašena struktura upravljanja na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite kojom se predlaže prenošenje upravljačkih prava općih bolnica na državu, dok izvan bolnička specijalističko konzilijarna zdravstvena zaštita, specijalne bolnice, lječilišta i poliklinike ostaju u upravljačkoj nadležnosti županija. Navedeno je jedan od indikatora NPO-a i kriteriji za osiguravanje bespovratnih financijskih sredstava. Tercijarna razina zdravstvene ustanove koja uključuje KBC-ove, kliničke bolnice i klinike kao i do sada ostaje u nadležnosti države. Promjene upravljačkih prava u okviru bolničkih zdravstvenih ustanova usmjerene su samo prema akutnim bolnicama, ne prema cijelom bolničkom sustavu i uvode se u svrhu aktivnog i kvalitetnog upravljanja resursima na svim akutnim zdravstvenim ustanovama, usmjeravanja dodatnih financijskih sredstava i rješavanja postojećih lista čekanja. Glavna ideja novog modela upravljanja je sinergija, a ne podjela. Stoga bolničke ustanove kojima će prijenosom upravljačkih prava upravljati država u svojim upravljačkim tijelima imaju i predstavnika županijskih vlasti. Zatim zakonskim izmjenama uspostavlja se suradnja Županijskih savjeta za zdravlje i Nacionalnog zdravstvenog vijeća. Prijenos upravljačkih prava je važan element, ali nije jedini za unapređenje upravljanja zdravstvenim ustanovama. Zato se uvodi i obaveza dodatnih kompetencija iz područja upravljanja u zdravstvu za ravnatelja i zamjenika ravnatelja zdravstvene ustanove. Uvodi se odredba o pravima, obavezama i odgovornostima ravnatelja i Upravnog vijeća u vezi sa financijskim poslovanjem zdravstvene ustanove. Regulira se rad između javnog i privatnog zdravstvenog sustava na način da zdravstveni radnik za vrijeme obnašanja dužnosti ravnatelja, zamjenika ravnatelja, pomoćnika ravnatelja zdravstvene ustanove, predstojnika klinike, predstojnika kliničkog bolničkog centra, pročelnika zavoda i pročelnika službe zdravstvene ustanove ne može biti osnivač zdravstvene zdravstvene ustanove ili trgovačkog društva u istoj djelatnosti. Dodatno se regulira obavljanje i dopunskog rada tako da se uvjetuje učinkovito upravljanje listama čekanja u javnom zdravstvu kao i ostale dužnosti za pravovremeno i kvalitetno liječenje naših pacijenata kao preduvjet za dobivanje dopusnice za dopunski rad. Zakonske izmjene usmjerene su i na upravljanje ljudskim potencijalima u zdravstvu, jer su naši djelatnici glavni pokretači zdravstvenog sustava. U tom dijelu zakon predviđa donošenje novog programa usmjerenog na uključivanje i osnaživanje mladih liječnika u javnom zdravstvenom sustavu. Omogućuje se zdravstvenim radnicima u mreži javne zdravstvene službe da privatnu praksu mogu obavljati bez dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva najduže do navršenih 68 godina života umjesto dosadašnjih 65 godina. Isto se omogućuje zdravstvenim radnicima koji su u radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi koja je u mreži javne zdravstvene službe. Zakonske izmjene usmjerene su i na ulaganje u zdravstvene djelatnike. Daljnja regulativa usmjerena je na koeficijente unutar zdravstvenog sustava, prvenstveno rad specijalista će jednako bodovati bez obzira da li se obavlja na primarnoj ili na višim razinama zdravstvene zaštite. Zatim ulaganje u specijalističko usavršavanje i aktivno upravljanje specijalizacijama i užim specijalizacijama. Iz svega navedenog je vidljivo da se reformi zdravstvenog sustava pristupilo sveobuhvatno mijenjajući načela vođenja u sva tri nivoa zdravstvene zaštite uzimajući u obzir dakle sve segmente zdravstva i odgovarajući na sve postojeće izazove u funkcioniranju zdravstvenog sustava. To je značajno teži ali i sigurniji put da se potrebne, željene i neophodne promjene u zdravstvu i realiziraju, da se postignu željeni ciljevi i rezultati kako za sustav tako za ukupne zdravstvene pokazatelje i zdravstveno stanje nacije. Stoga pozivam sve zastupnike u saboru da prihvate izmjene i dopune zdravstvenih zakona i da zajedno krenemo prema neophodnom ozdravljenju hrvatskog zdravstvenog sustava. Zahvaljujem vam se na pažnji te prepuštam riječ državnom tajniku Dulibiću koji će vam u ime Vlade predstaviti izmjene i dopune Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju. Hvala prije nego što poštovani državni tajnik Tomislav Dulibić ovaj počme govoriti pozdravimo na galeriji studentice i studente Visokog učilišta Effectus iz Zagreba i grupe mladih iz Sesveta i iz Dubrave. Poštovani državni tajniče izvolite. **Dulibić, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjedniče sabora. Poštovane zastupnice i zastupnici, načela obveznog zdravstvenog osiguranja zadržavamo na načelima solidarnosti, uzajamnosti i jednakosti kao temeljnim načelima na kojima se temelji sustav našeg zdravstvenog osiguranja. U dijelu izmjena i dopuna Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju predlaže se slijedeće. Uvođenje nove osnove za stjecanje statusa osigurane osobe za osobe kojima je prestalo zaposlenje u institucijama, tijelima, uredima i agencijama EU, dodatno uređenje reguliranja statusa u obveznom zdravstvenom osiguranju, uređivanje pitanja donošenja mjera zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, uvođenje preventivnih zdravstvenih pregleda u okviru obveznog zdravstvenog osiguranja. Za osigurane osobe koje nemaju dopunsko zdravstveno osiguranje povećanje iznosa sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite za pojedine zdravstvene usluge te maksimalnog iznosa sudjelovanja osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite, uređenje popisa posebno skupih lijekova te uvođenje registra i mjerenja ishoda liječenja, uvođenje mogućnosti iznimnog upućivanja na liječenje osiguranih osoba neugovornim pružateljima zdravstvene zaštite u Hrvatskoj, uređenje prava naknade plaća zbog privremene nesposobnosti za rad osiguranicima koji ostvaruju uvjete za mirovinu, uređenje kontrole privremene nesposobnosti za rad, uređenje izvora financiranja obveznog zdravstvenog osiguranja, uređenje ustrojstva i djelokruga HZZO-a u cilju učinkovitijeg pružanja usluga za korisnike. Izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju postavljaju se temelji u osiguravanju stabilnih izvora prihoda u zdravstvu i daljnjem razvoju modela financiranja zdravstvenih ustanova. Cilj je i financijsko vrednovanje učinkovitosti i kvalitete izvršenosti rada zdravstvenih ustanova. Sve navedeno je predloženo s jednim ciljem. Ozdraviti zdravstveni sustav koji je tu prvenstveno radi pacijenata. Pojedinci koji u javnom prostoru vide u spomenutim izmjenama i dopunama kozmetičke promjene očito im je dosta dosada promaknulo proteklih mjeseci kada smo sustavno govorili o našoj jasnoj viziji, prioritetima i fazama realizacije. Ulazak u Schegen, usvajanje eura, rast BDP-a, porast zaposlenosti, porast prosječne plaće i broji drugi pokazatelji dovoljno govore o ovoj Vladi i njenoj sposobnosti dostići zacrtane ciljeve. No, moramo biti svjesni da to sve skupa nije došlo preko noći, rezultat je dugoročnog dugoročnog truda i rada, a ponajviše zajedništva. Predložene izmjene i dopune zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju nisu iznimka već logičan slijed našeg djelovanja. No, svako u svom dijelu treba dati svoj doprinos u tom uzajamnom procesu. Politiziranje zdravstva kojem svako malo svjedočimo ne čini dobro niti pacijentima, niti djelatnicima zdravstvenog sustava i nije dobar put prema reformskim promjenama. Odaberimo put zajedništva, političke zrelosti i hrabrosti koji je nužan za bolje sutra hrvatskog zdravstva. Uvažene zastupnice i zastupnici u ime Vlade RH predlažem prihvaćanje predmetnih zakonskih prijedloga. Hvala na pažnji. Hvala vam lijepa. E sad idemo na replike. S obzirom da je njih bilo jedno 25 prije nego što je i započeo ministar govoriti malo ćemo dulje ostati uz njih. Prvi se javio poštovani zastupnik Kirin. Izvolite. Poštovani dopredsjedniče, poštovani ministre, poštovani ravnatelju sa suradnicima, gradnja nove riječke bolnice je najveći pojedinačni projekt zdravstva ove Vlade. Što vi mislite zašto to nije učinjeno ranije za vrijeme recimo vlade Milanovića i njegovih riječkih ministara, a ideja je stara desetljećima. Nije li to briga ove Vlade za svoj narod ma što drugi govorili? Hvala. Poštovani ministar Beroš. kvalitetu zdravstvene skrbi, ali i dostupnosti u pojedinim regijama. Tako naveli ste Rijeku kao primjer. Tamo je ova Vlada uložila preko milijardu i 200 miliona kuna u izgradnju novog bolničkog objekta. Za opremanje nam treba oko 400 miliona dodatnih sredstava i upravo je zato u proračunu za 2023. i 2024. osiguran određeni iznos financijskih sredstava za dovršenje opremanja tog objekta. Međutim, reći vam da je u Puli ova Vlada prepoznala potrebu i zajedno sa županijskim zdravstvenim vlastima realizirala izgradnju nove bolnice vrijedne 876 milijuna kuna, isto tako u Bjelovaru je, ovim proračunom preuzete su nove obaveze za opremanje novoizgrađenih objekata…/Upadica Reiner: Hvala/…prema tome ova Vlada vodi računa o zdravstvenoj infrastrukturi. prije više od 20.g. počele su prve radnje da bi se bolnica u Puli realizirala, da bi danas bila pod krovom i da bi se mogla useliti kada se za nju nađe dovoljno liječnika, što u ovom trenutku predstavlja ozbiljan problem, pa neki odjeli, kao što znate, ne mogu raditi, ali vjerujem da Vlada Andreja Plenkovića na čelu s Andrejom Plenkovićem o tome vodi računa i da ćete Andreja Plenkovića obavijestiti što bi Vlada Andreja Plenkovića još dodatno trebala napraviti. Međutim, ja ću vas pitati jednu drugu stvar, znate li da Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju dižete naknade pacijentima od 30% do nekih koje se dižu i 100%, a da istovremeno npr. po podacima HZZO-a za prvi pregled na alergologiju u Zagrebu čeka se preko 500 dana,

i dugo je to stajalo dok ova Vlada nije zajedno sa županijom osigurala dodatna sredstva u iznosima kredita, mislim oko 750 milijuna kuna i svjedočili smo pred mjesec ili nekoliko dana upravo o otvaranju te nove pulske bolnice na čemu smo sretni i oko čega smo iznimno zadovoljni. Da smo svjesni problema nedostatka liječnika i sestara svjesni smo i upravo zato, ako ste slušali moj uvod vidjeli ste da je briga o ljudskim potencijalima jedna od bitnih odrednica ovog reformskog procesa. Nadalje, kad je riječ o listama čekanja vjerujem isto tako da ste me slušali i da je novim zakonom predviđen stvaranje Pravilnika o prihvatljivom vremenu na čekanje prava na ostvarivanje zdravstvene zaštite kojom će se pokušati riješiti pitanje lista čekanja. Ima još nekoliko elemenata koje se odnose na

Peđa (SDP)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Dakle povrijeđen je čl. 238. jer ovolika količina neistina doista odstupa i ponovit ću još jednom, kodeks, kodeks, ali o čemu se radi? Dakle kada je HDZ 2016. preuzeo vlast prvo što je napravio je zaustavio gradnju bolnice u Puli, to je činjenica. 2016. se nije gradilo zbog toga je izgradnja kasnila da bi onda, pazite sad,

Repliku ima poštovani zastupnik Ćosić. mi u Brodsko-posavskoj županiji još uvijek smo opterećeni negativnim iskustvom spajanja dviju bolnica iz 2013.g. koje je izazvalo samo evo negativne konotacije i katastrofalne financijske rezultate. Pozdravljam sadašnji pristup koji je uvelike fleksibilniji i bolje pripremljen i odvijao bi se kroz integraciju bolnica i ostalih ustanova unutar a zašto ovo ističem, jel upravo ova Vlada vratila je subjektivitet Opće bolnice Nova Gradiška i funkcionalno je spojila sa Općom bolnicom u Slavonskom Brodu, tako da sada umjesto birokratskog zatvaranja odjela i branjenje određenih postupaka zdravstvene usluge imamo prilagodbu odjela i pružanja usluga kroz dnevne bolnice i jednu blisku komunikaciju i suradnju ova dva subjekta i na taj način bolje iščitavamo stvarne potrebe naših sugrađana, a ujedno omogućavamo povećanju, povećanu efikasnost rada kako kadra tako i opreme…/Upadica Reiner: Hvala/… i sve ostalo. Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Pa hvala vam g. saborski zastupniče što ste uvidjeli ovaj iskorak, dakle mi moramo evaluirati, ne raditi nekakve revolucionarne stvari nego jednostavno napredovati u našem promišljanju. Stoga ovo novo načelo integracije koje je odgovor na nove izazove koje se, koje se postavljaju postavljaju pred zdravstveni sustav dat će pravi odgovor na to vaše pitanje. Dakle, zajedničkim integriranjem svih kapaciteta i ljudskih i materijalno-tehničkih možemo postići daleko bolje rezultate u pružanju dostupnosti u ostvarivanju kvalitete zdravstvene zaštite. Mislim da je to put kojim kojim moramo i dalje se kretati, hvala. toliko o centralizaciji da tako kažem s državne strane, dakle ne razumijem i nikad neću razumjeti irelati postoje i sada, a sustav vam stvara skoro 30 milijuna eura da tako kažemo mjesečnog minusa. Sad meni molim vas objasnite, dakle ako u tom sustavu 75% tih gubitaka akumuliraju KBC-i koji su cijelo vrijeme u upravljanju države, ne razumijem stvarno zašto treba županijske bolnice dakle integrirati zapravo centralizirati ću tako reći, dakle neće se niš promijeniti osim što možda ovih 4+1, 5 županija, dakle gdje nema HDZ-ovog župana, možda je zapravo intencija zakona je da tu bude neki HDZ-ovac ravnatelj ustanove. A još nešto što se tiče upravljanja i edukacije, to me podsjeća na 2008. i Ivu Sanadera i na nadzorne odbore me podsjeća u…/Upadica Reiner: Hvala, hvala, poštovani, hvala…/…ako se sjećate koja su bila obavezna edukacija za članove nadzornih odbora. Ispričavam se, hvala. vam lijepo g. potpredsjedniče. Pa dakle ovako, prvo kad je riječ o mreži zdravstvene, javnozdravstvene službe nismo donijeli hitne, u koje uključuje naravno i hitnu i primarnu i bolničku, dakle sve, nismo donijeli samo za hitnu jer su slijedile ove izmjene zakona i izmjena mreže javnozdravstvene službe, službe uključujući i hitnu je prvi korak koji će bit gotov do polovine slijedeće godine. Kada je riječ o gubicima u zdravstvenom sustavu volio bih da shvatite da se ne mogu usporediti gubici KBC-ova koji ostvaruju koji ostvaruju više od ugovorenog, koji ostvaruju 120, 130% više od ugovorenog sa HZZO-om. Ostvaruju najkompleksniju zdravstvenu zaštitu sa gubicima općih županijskih bolnica koji zbog nedostatka liječnika, nedostatka pacijenata, činjenice da pacijenti odlaze prema kliničkim bolničkim centrima i velikim centrima, dakle ne ostvaruju niti ugovorene obveze prema HZZO-u. Dakle, uspoređivat te elemente nije jednostavno moguće. Hvala vam. **Reiner, Željko Hvala lijepa. Poštovani ministre, broj oboljelih od raka u RH svaki dan je sve veći. Dnevno 67 građana RH sazna da su obolili od raka, tisuće godišnje, od njih 13 tisuća građana umire. Veliki naglasak u prijedlogu zakona je na praćenju ishoda liječenja međutim predviđa se praćenje ishoda liječenja samo na nivou lokalnih bolničkih povjerenstva za lijekove i to samo za skupe lijekove. Zašto praćenje ishoda liječenja nije nacionalna politika koju će provoditi neko središnje tijelo poput ukinute Agencije za akreditaciju i kvalitetu u zdravstvu? Ne mislite li da ishodi koji se prate trebaju biti svi oni od kojih sada umire najveći broj ljudi u Hrvatskoj,

Ono je doista utemeljeno i odgovor je vrlo jednostavan. Ova Vlada je odlučna utemeljiti mjerenje ishoda liječenja na svim nivoima. Dakle, ne samo za onkološku problematiku nego na svim nivoima. Ujedno će mjerenje ishoda liječenja biti jedan od elementa novog ugovaranja plaćanja putem HZZO-a. To će biti jedan od kriterija. Dakle, odlučni smo usmjeriti se prema mjerenju ishoda liječenja. Kada je riječ o onkološkim problemima također i tu ste u pravu, međutim imamo odgovore, Nacionalni plan borbe protiv raka, imamo činjenicu da stalno naglašavam dva problema postpandemijska, a to je mentalno zdravlje i onkološko zdravlje. U ovom trenutku je razvoj nove onkološke uputnice koja će riješiti taj problem čekanja na dijagnostičke i terapijske postupke za onkološke bolesnike u najkraćem mogućem periodu. Raspisan je i natječaj za tu tzv. novu onkološku uputnicu koji je u tijeku. Dakle, doista se određujemo prema prioritetnim izazovima između kojih je i onkološka problematika, ali kada je riječ o mjerenju ishoda liječenja ono se ne odnosi samo na onkološke bolesnike …/Upadica: Hvala./… već sve Hvala poštovani predsjedniče. Poštovani ministre za prekovremene sate ova Vlada je isplatila negdje oko 788 miliona iako su tu dugovi od vlade SDP-a. S obzirom na vrijeme njihovog nečinjenja, nerada, ali dobro zbog toga je masu stvari koje ste zatekli nešto vaš želim pitati. Zamislite Peđu Grbina za ministra zdravstva s obzirom na njegovu, njegove izjave od jutros s onim što je s SDP-om napravio kako bi izgledalo Ministarstvo zdravstva danas. **Beroš, Vili (HDZ)** Na to teoretsko pitanje nemam kompetencije niti mogućnosti vam odgovoriti, ali reći ću vam ono što smo mi napravili. Kao odgovoran ministar od početka svog mandata uhvatio sam se u koštac sa svim izazovima zdravstvenog sustava između ostalih je bilo pitanje prekovremenih jer doista neopravdano neopravdano su liječnici bili zakidani za isplate naknada, dakle za plaće glede odrađenih prekovremenih sati i već u 4. mjesecu, znači niti 3 mjeseca nakon što smo što smo formirali Vladu riješeno je ovo pitanje na način da smo ta sredstva koja ste naveli preko 700 miliona kuna upravo uložili u sustav da se obeštete liječnici kojima je krivo obračunavano prekovremeno vrijeme. Međutim, isto tako riješili smo pitanje kao što je tu već rečeno reprezentativnosti liječnika protiv čega su bili neki i u ovom saboru. Povećavamo plaće. U zadnjih 4 godine imamo 1888

Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani ministre prostor od 840 kilometara kvadratnih je prostor nekadašnje općine Drniš, danas grada Drniša, općine Promina, Unešić i Ružić sa više od 62 naselja. Na tom prostoru djeluju dvije ljekarne, prostor je inače slabo prometno povezan, ali niti jedna od tih ljekarni ne radi nedjeljom, pa se po lijek mora ići u Šibenik što je više od 50 kilometara nekima udaljeno. Ovim zakonom uvodi se usluga mobilne ljekarne u primarnoj zdravstvenoj zaštiti na potpomognutim područjima što je dobro. Mene zanima tko će moći obavljati te usluge mobilne ljekarne. **Beroš, Vili (HDZ)** Hvala vam. Hvala na tome pitanju gospodine saborski zastupniče, dakle uvođenje mobilnih ljekarna kao i mobilnih ambulanti obiteljske medicine, ali i mobilnih timova po potrebi za mentalno zdravlje, psihijatrijskih je jedna od elemenata za koje mislimo da su doista potrebi, a da bi dosegli onu dostupnost zdravstvene zaštite koja je potrebna u svim dijelovima lijepe naše jer kao što ste vi naglasili u pojedinim dijelovima i u ovom trenutku dostupnost je smanjena stoga uspostava mobilnih ljekarni, a koje će biti financiranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti mislim za mobilne lijekove 17 miliona kuna, a za mobilne ambulante 40 miliona kuna je nešto što se nameće kao realnost. Međutim, potrebno je naglasiti ono što sam rekao i u svom uvodnom dijelu da i županijske zdravstvene vlasti imaju važnu zadaću u detektiranju takvih problema i uspostavi

Dario (HSLS)** Uvaženi, poštovani i uvaženi ministre kao što sam i rekao pitanje koje me zanima, dakle domovi zdravlja. Kada, kako, na koji način ćemo konačno doživjeti da se racionaliziraju, spoje, ukinu domovi zdravlja koji doista nisu potrebni. Dakle, nemoguće je za ovakav jedan sustav, neodrživo je u potpunosti da neke županije imaju 6 domova zdravlja, neke imaju 4 doma zdravlja, a većina naših županija ima jedan jedini doma zdravlja. Podsjećam, 6 ravnatelja, 6 upravnih vijeća, 6 tajnica, itd., mislim to nema nikakvog smisla. To je možda jedan mali koračić, ali dovoljno govori da sigurno ima takvih sličnih nerazumnosti u cijelom ovom sustavu. Dakle, konkretno pitanje, kako ukinuti suvišne domove zdravlja? **Reiner, Hvala na pitanju. Dakle ovim zakonskim prijedlogom predviđeno je osnivanje jednog doma zdravlja po županiji za što mislimo da je utemeljeno i što je većina županija u RH doista prepoznala i kreću se tim putem. Međutim, moramo priznati da postoje određene specifičnosti pojedinih županija koje uključuju poglavito geografsku

čvrsto sugerirati putem ovih izmjena zakona. Razgovarajući za županima koji su proveli dakle upravo ovu namjeru u djelo, dobio sam informaciju da su određeni razlozi protiv toga bili upravo nevjerovatni, u konkretno, da će pojedina vozila u objedinjenom domu zdravlja nositi registracijske oznake nekog drugog grada ne već postojećeg, međutim, ne samo ukidajući ova pozicijska mjesta, nego općenito i zbog objedinjene javne nabave i zbog optimalnog raspolaganja .../Upadica: Hvala./... resursima, ovo je puno učinkovitiji i funkcionalniji način. Hvala vam lijepa. Poštovani ministre, u Hrvatskoj u ovom trenutku 860 tisuća ljudi čeka neku vrstu pregleda ili pretrage. U prosjeku građani čekaju 140 dana CT abdomena, 180 dana UZV štitnjače, 232 dana UZV srca, 266 dana UZV

će i dalje pacijente slati na pretrage u privatne zdravstvene ustanove u kojima nema liste čekanja, ali vam za to treba i dijeliti građane na one koji imaju i one koji imaju i oni koji nemaju. Oni koji imaju, morat će biti prisiljeni ići privatno oni koji nemaju, valjda neka umru. **Beroš, Vili (HDZ)** Hvala vam gđo. saborska zastupnice na tim pitanjima, ali mi se nekako čini da ste malo pobrkali lončiće. Dakle kao što sam već naveo u uvodnom dijelu, ova reforma obuhvaća i pitanje liste čekanja i budite sigurno da kao ministar sam bolno svjestan te realnosti. Međutim, ovi brojevi koje ste naveli nisu potpunosti točni zato jer se ti brojevi i sadašnje liste čekanja na način koji se definiraju uključuju i kontrolirane preglede. Dakle one preglede čekanja na CT abdomena koji su planirani za godinu dana ili godinu i pol ili 2 i ovisnosti o potrebi. Dakle sve to treba razotkriti, treba staviti na pravo mjesto. Kada je riječ o dostupnosti, naravno da ću ja kao ministar i Lucijan Vukelić kao ravnatelj HZZO-a napraviti sve, ugovarajući dodatne i plaćajući pacijentima dodatne usluge kod privatnika ukoliko za pojedine vrste postoji lista čekanja. Dakle nije riječ o tome da će građani morati plaćati iz vlastitog džepa nego HZZO, analizirajući liste čekanja i kad vidi da zdravstveni sustav ne može ponuditi dovoljan broj usluga, može i mora dogovoriti za hrvatske građane besplatno .../Upadica: Hvala./... ovu uslugu i kod privatnih davatelja Željko (HDZ)** Kolegica Glasovac digla je povredu Poslovnika. U čemu je povrijeđen Poslovnik? **Glasovac, Sabina (SDP)** Čl. 238. Mi kao zastupnici smo dužni čuvati Ustav i ministar bi trebao znati da u Hrvatskoj zdravstvo treba biti javno dostupno i za pacijenta besplatno, ali je li slučajnost da za vašeg mandata liste čekanja ondje gdje su najveće baš rastu prihodi prihvatnih klinika koje pružaju te usluge planirana puzajuća privatizacija koju provodite? Da punite džepove privatnicima jer im uskraćujete tu istu uslugu namjerno i svjesno u javnim ustanovama?

i nije to od jučer, to je nešto što se razvija cijeli niz godina. Iz godine u godinu hrvatsko zdravstvo obavlja sve više usluga, raste broj pretraga, sve je veće financijsko opterećenje, a ishodi liječenja lošiji i liste čekanja sve su nam duži. Ukratko, imamo sve više medicine, a manje zdravlja. Možda sam propustio ali u prijedlogu zakona ne vidim alate koji reguliraju ovu inflaciju izvođenja pretraga i postupaka koji očigledno značajno financijski opterećuju sustav, a ne omogućavaju recipročnu korist za naše pacijente. Poštovani ministar Beroš. Kada je riječ o inflaciji broja pretraga, dakle riječ je poglavito o stručnom utemeljenju i mislim da će uvođenje kliničkih i e-Smjernica kao jedan element koji će definirati u kojem stanju se može nešto indicirati ili mora je nešto što će odgovoriti upravo na vaše pitanje. Mislim da je to apsolutno jasno vidljivo iz prijedloga reforme, da je obuhvaćeno ovim našim razmišljanjem. Svjesni smo onog što ste rekli i da to u ovom trenutku nije dobro. Hvala vam. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Bartulica. Hvala. Poštovani ministre, mislim da znate da moje primjedbe na zdravstveni sustav se ne odnose na liječničke vještine. Otac mi je završio Medicinski fakultet u Zagrebu, dugo radi u Americi, međutim, mislim da možemo ipak se složiti da nešto možemo učiti iz iskustva drugih zemalja. Dakle mene zanima više kako ćemo doći do racionalizacije troškova, da zdravstvena skrb nije besplatna, košta, a dugovi se svaki mjesec iznosa stvaraju. Mislim da jedan od glavnih razloga što HZZO nameće cijene koje bolnice mogu naplatiti za zahvate, koji odudaraju od stvarne tržišne cijene tih istih zahvata god tako bude bolnice će imati dugove i prekoračit će limite. Pa kako možemo očekivati drugačije ishode ako do toga ne dođe do promjene. Hvala. Tako je. Ono što treba razlučiti u ovome što ste spomenuli su ishodi liječenja od načina plaćanja. To nije u nužno u vezi jedno s drugim, a opet na neki način je. Vi ste u pravu kada govorite da ovaj limitni tzv. način plaćanja nije adekvatan. Toga smo svjesni i mi i upravo stoga navodimo da prelazimo na način plaćanja po učinku i po kvaliteti zdravstvene zaštite. To nije moguće napraviti potezom pera, čarobnim štapićem. Dakle, za prijelaz iz plaćanja limitnog na plaćanje po učinkovitosti i kvaliteti zdravstvene zaštite treba jedan period. Njemačkoj je trebalo 6 godina. Ukoliko bude i nama toliko dostatno ja ću biti osobno sretan. Međutim to nije nešto što što se može napraviti u tijeku jednog mandata. Stoga upravo treba naglasiti da je reforma nešto što je dinamičan proces i treba slijediti nekakve osnovne ideje. Naša ideja je da sa ovog načina plaćanja limitnog prijeđemo na plaćanje po učinkovitosti i kvaliteti zdravstvene zaštite. Kada je riječ o HZZO-u kao monopolisti vi ste tu možda u pravu, ali s druge strane ta solidarnost koja je danas prisutna je iznimno važna. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Poštovani zastupnik Vrkljan. Poštovani gospodine ministre, Pravedna Hrvatska je sudjelovala u javnoj raspravi koju ste vi pokrenuli oko novog Zakona o zdravstvenom osiguranju. Mi smo ukazivali na jednu stvar koju mislimo osobno i sam mislim da je jako važna, a to je sukob javnog i privatnog u zdravstvenom sustavu. Naime, u Hrvatskoj postoji jedan sustav da šefovi klinika i zavoda paralelno imaju svoje privatne bolnice i domove zdravlja. Ja sam vam to i osobno govorio i slali smo vam u pisanom obliku da nigdje u Europi i Europskoj uniji gdje mi pripadamo ne postoji takav sustav da šef klinike može imati svoju privatnu bolnicu i da je to jedan od glavnih razloga zašto imamo liste čekanja, zašto su naši pacijenti nezadovoljni i gdje je problem našeg zdravstva. Vi ste donijeli novi zakon, međutim u tom zakonu ste ostavili diskreciono pravo ravnatelju ustanove da može šefu klinike ili je barem tako bilo u predzadnjem čitanju da može dozvoliti posjedovanje privatne bolnice i poliklinike. Molim vas ako jeste i ako to niste promijenili zašto je to ostalo? Poštovani ministar Beroš. **Beroš, Vili (HDZ)** Hvala vam lijepo. Dakle u Prijedlogu zakona se jasno navodi da ravnatelji bolnica i njegovi pomoćnici, zamjenici neće moći biti osnivači niti vlasnici zdravstvenih ustanova u istoj djelatnosti. To izrijekom piše i to rješava samo dio problema, jer onaj drugi dio problema se odnosi na rad pojedinih zdravstvenih djelatnika u dopunskom radu. Dakle, postojat će kriteriji a nikakvo diskreciono pravo ravnatelja i to na osnovu pravilnika koji će definirati one elemente koji su preduvjet za dobivanje dopusnice za privatni rad. Dakle liste čekanja kao takve ukoliko neki šef klinike ili bilo kakav djelatnik na toj klinici ima za svoju aktivnost listu čekanja neće moći po prijedlogu ovog zakona dobiti dopusnicu za dopunski rad izvan radnog vremena. To je jasno definirano i mislim da je to puno bolji put od jednostavne zabrane.

da će zdravstvena zaštita biti dostupnija. Jednako tako spomenuli ste i mobilne ljekarne. To je nešto što smatram velikim iskorakom i sigurno da je to nešto što će biti napreda. Ono što našu javnost sigurno zanima posebno kada su u pitanju ruralni krajevi i potpomognuta područja. kada možemo očekivati da će mobilni timovi odnosno mobilne ljekarne biti na terenu? **Beroš, Vili (HDZ)** Hvala vam gospođo saborska zastupnice što ste prepoznali ovaj naš pokušaj povećanja dostupnosti zdravstvene zaštite uvođenjem mobilnih ljekarni, mobilnih obiteljskih timova i mobilnih po potrebi drugih specijalističkih timova pogotovo u onim ruralnim sredinama je od iznimne važnosti. To je jedan od indikatora iz NPOO-a. Sredstva su osigurana. Mislim da će u drugoj polovici 2024. godine zaživjeti u u punoći svog obima, a početkom te godine možda u pojedinim slučajevima. Ono što smo već započeli razgovore sa lokalnom razinom da oni prepoznaju i definiraju te sredine u kojima bi takve usluge bile najpotrebnije. Ali kada je riječ o povećanju dostupnosti ne smijemo samo gledati na postojanje mobilnih ljekarni, mobilnih timova obiteljske medicine, nego upravo i na izmještanju specijalističko-konzilijalne zdravstvene zaštite prema domovima zdravlja kao ustanovama koje su svakako dostupnije nego veliki klinički bolnički centri ili opće županijske bolnice i to je također jedan od elemenata koji će povećati dostupnost zdravstvene zaštite. Zahvaljujem potpredsjedniče. Uvaženi ministre donosimo puno strategija. Prije dvije godine donijeli smo Nacionalni strateški okvir borbe protiv raka. U tom Nacionalnom strateškom okviru imamo neke jasno definirane i rokove, i želje i ambicije. Neke su od njih vezane za centre izvrsnosti. Sada u ovom novom Prijedlogu zakona ponovo spominjete centre izvrsnosti, a jesmo li ih mi u onkologiji definirali i da li makar to imamo riješeno? Jer taj Akcijski plan vezan uz onkologiju zbilja šepa dvije godine. Pa to je već za oplakati Nacionalni strateški okvir borbe protiv raka. Imam još 12 sekundi. Samo ću vas kratko pitati. A kako je moja banka znala 2008. kada su mi davali kredit da će se produžiti

u mom mandatu su iznjedrene nekakve strategije na koje smo dugo, dugo čekali i riječ je o Nacionalnom planu borbe protiv onkološke bolesti, Nacionalnom planu razvoja mentalnog zdravlja. Istina je, struka je ta koja definira akcijski plan nakon Nacionalnog plana za onkološke bolesti koji je u završnoj fazi. Dakle, on će doista uskoro zaživjeti. Ono kada je riječ o drugom elementu kojim želimo unaprijediti borbu protiv onkoloških bolesti je uspostava baze onkoloških podataka i implementacija nove tehnologije u liječenju onkoloških bolesnika. Tu iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti su znatna sredstva usmjerena ka nabavi uređaja za zračenje znate i sami 23 linearna akceleratora što je svakako vrijedan iskorak kada je riječ o skrbi za onkološke bolesnike. Kada je riječ o stvaranju centara izvrsnosti one vrijede općenito i to ste dobro primijetili, ali isto tako će akcijski plan definirati koji su to centri izvrsnosti poglavito u regionalnim u ovom konkretnom slučaju onkoloških bolesnika centrima i kada će oni zaživjeti. Poštovana zastupnica Marić. a dospjele 3,39 milijardi kuna. Sanacija zdravstva je bila u 2021. prema podacima koje smo dobivali 6,34 milijarde kuna. Sad smo pri kraju 2022. pa vas molim konkretne podatke o ukupnim dugovima i dospjelim dugovima i dosadašnjoj sanaciji. I drugi dio pitanja složit ćemo se da bez obzira jesu KBC-ovi, KBO-vi, opći, županijske bolnice svaki ima svoju složenost poslova. U prvom redu su problem nerealne cijene usluga, nedovoljni financijski limiti. Vi kažete da ćete sada plaćati po učinkovitosti i kvaliteti zdravstvene zaštite. To treba netko procijeniti i vidjeti što je učinkovito, što je kvaliteta, ali u prvom redu mislim da je osnovni problem da se nije do sada platilo odrađeno. Ne možete tvrditi da baš sve županijske i opće bolnice nisu odrađivale svoj posao. Dakle, mislim da bi trebali plaćati u prvom redu po odrađenom … …/Upadica Reiner: Hvala./… … i realne Hvala vam lijepo. Dakle, s obzirom da ipak se nalazimo u post pandemijskom razdoblju rashodi za zdravstveni sustav nisu toliko problematični kao u prethodne dvije godine, stoga su i potrebe za sanacijskim sredstvima u u ovoj godini smanjene. Međutim, svjedočite i točka na Vladi će biti dodatna sredstva za sanaciju bolničkih i zdravstvenih ustanova u vrijednosti oko milijarde i 70 čini mi se 8 milijuna kuna koja je upravo usmjerena ka našem fokusu i ideji da rokove plaćanja za bolnički sustav držimo ispod 120 dana. Dakle, to je nešto što je dogovoreno sa svim dionicima u sustavu poglavito veledrogerijama koji imaju dominantnu ulogu u opskrbi tržišta lijekova i to je nešto čega se ova Vlada drži i što radimo. Međutim, naravno da pitanje sanacija nije pitanje koje može riješiti ovaj problem pro futuro. Upravo želimo prijeći na način plaćanja po izvršenju i kvaliteti, a ne po limitima, da ne bi i dalje bili bili u situaciji da iz godine u godinu osim onih sredstava koje dobivamo putem doprinosa i država mora svojim proračunskim transferima … …/Upadica Reiner: Hvala./… Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani ministre. Dvaput sam vas pismeno pitala i nisam dobila odgovor na pitanje, pa koristim ovu priliku i nadam se da ću dobiti sad odgovor. Dakle, naše pacijentice imaju pravo na pobačaj, na prenatalnu dijagnostiku i jednako tako na propisivanje kontracepcije. Jednako tako liječnici imaju pravo na priziv savjesti. Ja ovdje neću dvojiti tko ima veće pravo, ali ono što je apsolutno jasno, a to je da su bolnice dužne organizirati posao tako da pružaju sve usluge. I u bivšem prijedlogu zakona i u ovoj izmjeni i dopuni. Jednako tako kroz ovu izmjenu i dopunu vi kao ministar imate mogućnost utjecati i na određene specijalizacije. Dakle, to je u onim odredbama koje su vezane uz specijalizacije. Stoga je meni, željela bih jasno dobiti odgovor za one bolnice koje to ne pružaju ministar ima mogućnost drugačijeg organiziranja posla s postojećim kadrovima, ima angažiranje vanjskih suradnika i naravno vezano uz specijalizaciju. Što ste do sad učinili? Hvala lijepo. Zahvaljujem. Pa gledajte, mislim da to nije pitanje reforme ali naravno da ću vam odgovoriti. Pitanje dostupnosti zdravstvene zaštite ima svoju apsolutnu važnost da ne mislite da ga negiram kao takvog. Međutim, to je vrlo jasno. Dakle, sve bolnice u Republici Hrvatskoj imaju jasan naputak da moraju osigurati ženama pravo na obavljanje prekida Zadatak ravnatelja je da odredi na koji je to način. Vi ste naveli sve one mogućnosti koje su moguće. Dakle, angažiranjem drugih specijalista, angažiranjem drugih ustanova, sve je to moguće i danas živi. Prema tome, ono što je naputak Ministarstva zdravstva vrlo je jasno i stoga ne znam zašto problematiziramo ovo i nadalje, da su ravnatelji zdravstvenih ustanova ti koji su dužni osigurati pravo na prekid trudnoće svim ženama. Bilo je određenih u povijesti problema, međutim ravnatelji su i s naše strane zdravstvena administracija upozoreni i stvari se rješavaju. **Reiner, Željko Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre. Koji je benefit od toga da država preuzme sve bolnice kad je i do sada pokazala da u KBC-ovima i kliničkim bolnicama kojima upravljate stvarate i gomilate gubitke. Tim više čuli smo da u proračunu za 2024. su smanjena sredstva za zdravstvo. Onda me zanima da li će se spajati pojedini odjeli susjednih bolnica. Primjer konkretno evo Čakovec i Varaždin kad preuzmete upravljanje bolnicama i ako da koja je tu onda korist za pacijente. I ono što smo već više puta čuli, a stvarno imamo brojne primjere oko tih lista čekanja pacijenata šta će se tu poduzeti, jer stvarno za pojedine pretrage se predugo čeka. Evo imam još 14 sekundi, pa konkretan primjer. Jedno dijete u Čakovcu je bolio zub. Da bi išlo kirurgu naručeno je bilo, trebalo se čekati mjesec i pol. Pa već će dijete zaboraviti da ga je zub bolio ako će čekati mjesec i pol da ga kirurg pregleda. Hvala. **Reiner, Hvala vam na pitanju poštovani gospodine saborski zastupniče. Prvo želim demantirati jednu neistinu koja se već sad ponavlja stalno, a to je da su sredstva za zdravstvenu zaštitu u sljedećoj godini smanjena. Za 2024. godinu, dakle gledamo za 2023. godinu. Ona su 5,3 milijardi direktnih proračunskih sredstava transfer HZZO-u za razliku od prošle godine odnosno ove gdje smo imali 2,6 milijardi. Osim toga, u prijedlogu zakona piše članak kojim Ministarstvo financija prepoznaje obvezu dotacije ukoliko postoji potreba. Prema tome, za financiranje zdravstvenog sustava se doista ne trebate bojati, a ja vam s ovog mjesta odgovorno tvrdim da su sredstva veća nego što su bila. projekcije su daleke, vidjet ćemo kakve će bit, međutim to je nešto što je ja, glede ove funkcionalne integracije već sada župani i ravnatelji bolnice razmišljaju o određenoj funkcionalnoj integraciji, ako hoćete i spajanju odjela. To rezultira boljom kvalitetom…/Upadica Reiner: **Ćelić, Ivan (HDZ)** Hvala g. potpredsjedniče. Poštovani g. ministre, evo nedavno je donesen Strateški okvir za razvoj mentalnog zdravlja do 2030., uskoro očekujemo i Strategiju za suzbijanje ovisnosti. Drago mi je da će sa ovim novim zakonskim izmjenama svoje mjesto pod suncem naći i mobilni timovi za zaštitu mentalnog zdravlja, dakle to nisu psihijatrijski timovi jer u timovima mentalnoga zdravlja je u prosjeku psihijatar jedan od 10 članova Ono što bih posebno apelirao dakle važnost razvoja preventivne medicine, službi za mentalno zdravlje u Zavodima za javno zdravstvo, tu se moramo puno više aktivirat, zadnja nacionalna kampanja protiv pušenja u RH je bila 2011.g. i ja vas molim da i Ministarstvo zdravstva probudi naše kolegice i kolege u Zavodima za javno zdravstvo i da se više fokusiraju na preventivnu medicinu jer će to zasigurno dovesti do boljih ishoda u liječenju, hvala vam g. saborski zastupniče, slažem se sa vašom konstatacijom, međutim ono što smo kao administracija i u kontekstu predloženih zakonskih izmjena donijeli kao jednu novinu, a to je spuštanje upravo djelatnosti mentalnog zdravlja na primarnu zdravstvenu razinu. Dakle osim vaših kolega u sustavu javnog zdravstva želimo to vrlo važno pitanje koje je poglavito važno u ovom postpandemijskom i postpotresnom periodu stvarno apostrofirati ga, naglasiti ga, dati mu iznimnu važnost jer je sve više poglavito i mladih koji imaju određene poteškoće kada je riječ o mentalnom zdravlju. Stoga smo prepoznali kao administracija ovaj problem, spustili smo na najnižu, najnižu, najdostupačniju razinu navedenu djelatnost, stoga mislim da će i to biti jedna od poluga u uspostavi bolje brige za mentalno zdravlje. Osim što ja mogu apelirati na sve naše kolege, dakle na struku u okviru, u okviru Zavoda za javno zdravstvo da se bave više preventivnim akcijama jer kontekst reforme jest i prevencije i okretanje…/Upadica Reiner: Hvala/… ranoj dijagnostici pojedinih bolnih stanja, hvala. Zahvaljujem. Poštovani ministre, zanima me na koji način planirate riješiti evidentan sukob interesa čelnih ljudi stručnih društava koji s jedne strane primaju značajna sredstva od pharma firmi, a onda istodobno daju preporuke koji lijekovi se trebaju staviti na popis HZZO-a. Općenito mi se čini da je pitanje sukoba interesa nije adekvatno riješeno ovim zakonom budući da isto tako ste odustali od prijedloga da na rukovodećim pozicijama šefovi dakle i klinika i zavoda ne mogu raditi u privatnim poliklinikama, čime mislim da se i dalje značajno slabi javni sektor, zahvaljujem. **Reiner, Željko Hvala. Dakle ponekad morate između, to sad grubo zvuči, ali je istina, dva zla birati manje zlo. Dakle riječ je o tome da nema zabrana i da nismo krenuli putem zabrana, ali krenuli smo putem pravilnika koji će definirati kriterije kada ko može raditi u privatnom aranžmanu u dopunskom radnom vremenu. Zašto kazniti nekog ko savršeno radi na svom poslu, nema liste čekanja, nema gužve na svoje preglede, da dodatno odradi dio posla i privatno. Ja mu doista kao ministar u ovom trenutku nemam snage to zabraniti, međutim zlonamjerno i iskorištavanje te situacije trebamo spriječiti. Stoga će svi ravnatelji imati pravilnike i kriterije na osnovu kojih će davati dopusnice za rad u dopunskom radnom vremenu izvan radnog vremena, to je to. A kada je riječ o ovom što ste naveli kao prva tema, doista smatram to problemom jer poneki ljudi koji imaju interese i veze sa pharma industrijom sjede u povjerenstvima…/Upadica Reiner: Hvala/…koji definiraju pojedine…/Upadica: Hvala/…pojedini način i to treba riješit, ja sam protiv toga. Hvala vam. Poštovani ministre, sigurna sam da ste upoznati s uobičajenom praksom da se u našim bolnicama u radno vrijeme dok bi se trebale rješavati liste čekanja održavaju tzv. stručna odjelna predavanja sponzorirana obilato od strane pharma industrije gdje netko od liječnika visokopozicioniranih, najčešće su u pitanju šefovi, drži predavanje i za to vrijeme je plaćen i od strane svog poslodavca i od strane pharma firme i poslije uobičajeni domjenak također plaćen od pharma firme. Predavanja su dakako manje stručnog, više reklamnog karaktera i toga zaista nema više u nijednoj pristojnoj zemlji, pa me zanima kako i kada mislite tome stati na kraj? Evo i vama ću se zahvalit na konstruktivnom prijedlogu koji doista niti kao čovjek, niti kao liječnik, niti kao ministar ne mogu podržavati i protiv toga se moramo boriti. Neka i ove saborske rasprave budu upravo elementi na osnovu kojih ćemo iznjedriti dodatne elemente, pa neka zažive u Konačnom prijedlogu zakona. Ja sam protiv takve prakse i protiv sam prakse ne samo da se u radno vrijeme održavaju predavanja nego da se u radno vrijeme odlazi sa radnog mjesta, pa da se radi u privatni ili nekim drugim zdravstvenim institucijama, protiv sam toga i do i doživljavam, moram, moram vam priznati brojne napade na sebe. Međutim stvar je vrlo jasna, sve zdravstvene ustanove, poslao sam nekoliko a kad-tad ćemo razgovarati o penalizaciji, moraju kontrolirat radno vrijeme, omogućena nam je informatička aktivnost da svaki djelatnik se prijavi na dolasku i odjavi na odlasku i to su mi ravnatelji dužni za svakog djelatnika dostavljati, to je prvi korak, to je kvantitativna analiza bivstvovanje na poslu. Treba nakon toga u drugom koraku analizirati i kvantitativno putem CUZ-a…/Upadica Reiner: Hvala/…centralnog upravljačkog sustava koliko, što i kako …/Upadica gospodine predsjedavajući, poštovani ministre reforma zdravstvenog sustava je stvarno jedan veliki, veliki posao i hrabar korak kojeg ste napravili i stoga čestitam i vama i cijeloj Vladi što ste se upustili uopće u reformu zdravstvenog sustava. Ono što ja mislim da je svima nama jasno da su izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju u biti samo jedan dio te zdravstvene reforme, reforme zdravstvenog sustava u biti da nam stvaraju, omogućavaju pravni okvir kojim će reforma biti provedena. Ja bih vas molio za odgovor na jedno pitanje. Kakve konkretno koristi će npr. pacijenti u Splitsko-dalmatinskoj županiji imati nakon provedene sveobuhvatne reforme zdravstvenog sustava? **Beroš, Vili (HDZ)** Hvala vam gospodine saborski zastupniče. Ne mogu odgovoriti na vaše pitanje a da ponovno ne naglasim neke od osnovnih specifičnih ciljeva naše reforme, a to je jačanje dostupnosti zdravstvene zaštite, jačanje primarne zdravstvene zaštite kao takve, izmještanje specijalističkog konzilijarne zdravstvene zaštite. Reći ću vam evo pada mi na pamet mislim da je u ponedjeljak otvoren novi CT u okviru Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, a planira se nabava još 2 ista. To je dakle pravi primjer izmještanja specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite iz KBC-a koji je presaturiran različitim drugim obavezama i poslovima dakle da ne mora nužno raditi i obična CT snimanja. U Domu zdravlja to je praktičnije, dostupnije, jednostavnije. Naravno da se u ovoj prvoj fazi postavlja pitanje tko će to raditi? Ali ako smo dovoljno mudri koordinirat ćemo kapacitete bolnice sa domom domom zdravlja što je u Splitu i napravljeno i to će riješiti te probleme. Prema tome to je samo jedan od niza elemenata koji idu u prilog korisnicima zdravstvenih usluga. Hvala lijepo potpredsjedniče. Evo vratimo se još malo na reformu. Uvaženi ministre možete li ukratko istaknuti opće i specifične ciljeve zdravstvene reforme? Što ona donosi pacijentu koji bi trebao biti u središtu iste? I na koji način doprinosi održivosti hrvatskog zdravstvenog sustava? **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani ministar.

ranom otkrivanju bolesti, uvođenje obveznih preventivnih pregleda ako je to sve skupa niš onda ja ne znam gdje smo i što smo. Dakle, to su elementi koji su nužni. Pacijenti ćemo osjetiti to s obzirom na dva elementa, a to je dostupnost zdravstvene zaštite jer je recimo ideja da se vratimo na Splitsko-dalmatinsku županiju da kardiolog, ili internist, ili ortoped, ili ginekolog ili oftamolog iz splitske bolnice odlazi u recimo na Hvar, ili u Korčulu i na Vis i na taj način poveća poveća dostupnost zdravstvene zaštite. Dakle, on jedan putuje u jednom smjeru, a ne da 50 pacijenata dnevno iz različitih otoka putuju pri čemu imaju dan bolovanja, imaju plaćene putne troškove i gube vrijeme. … /Upadica Reiner: Hvala. Hvala lijepo. Poštovani ministre u ovom prijedlogu teško je zapaziti da postoji iole nekakvo rješenje problema primarne zdravstvene zaštite. Dakle, 100 godina nakon Andrije Štampara mi smo okrenuli leđa zdravstvenoj preventivi i sada ću biti konkretnija. Dakle, više od tisuću liječnika čeka specijalizaciju. Dakle, uvjeti koje oni navode da su nerazumljivi, nejasni i nepravedni. Dakle za obiteljsko liječništvo treba napraviti specijalizaciju. Dakle, prema ovim podacima današnjim koji za 5 godina nedostajat će liječničke skrbi za otprilike milijun stanovnika. Dakle, primarno me brine zbog čega ne omogućite liječnicima da obave

Ne znam da li ste dobro informirani o ovim pitanjima, ali vas molim da se informirate. Ova administracija je u situaciji da rješava 12 godina neraspisivanja specijalizacije za primarnu zdravstvenu zaštitu što sada rezultira nedostatkom liječnika obiteljske medicine tu se slažem. Ova administracija to rješava. Iz NPOO-a raspisali smo 468 specijalizacija ukupne vrijednosti 510 milijuna kuna samo za primarnu zdravstvenu zaštitu. Ali ne samo to. Na početku ste rekli da ne vidite kako ovaj prijedlog reformi jača primarnu zdravstvenu zaštitu. Preko 20-tak elemenata je od jednog doma zdravlja po županiji, od izjednačavanja koeficijenata, od izmještanja SKZZ-a, do administrativnog rasterećenja koji jačaju primarnu zdravstvenu zaštitu. Ja vas molim da prije komentara pročitate prijedlog i da nam date konstruktivne kao što su neki oporbeni zastupnici konstruktivne elemente za razgovor o ovoj temi. Dakle, mi raspisujemo specijalizacije i financiramo. To je naša obaveza pro futuro, a vi govorite da mi postavljamo nekakve prepreke da bi netko realizirao specijalizaciju. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Kolegica Antolić Vupora digla je povredu Poslovnika. U čemu je povrijeđen Poslovnik? Poštovani ministre dakle demantiraju vas obiteljski liječnici na ulicama, demantiraju vas liječnici koji ne stignu obrađivati u obiteljskim praksama dakle koji ne vide ni u ovom Prijedlogu zakona rješenje svih

Ne znam da obiteljski liječnici baš rade na ulicama, ali dobro. Možda neki rade? Poštovani zastupnik Bakić izvolite. **Bakić, Damir (Možemo!)** Hvala lijepo. Evo da se nadovežem. Poštovani ministre temelj zdravstvenog sustava je primarna zdravstvena zaštita. Jaka primarna zdravstvena zaštita u kojoj rade educirani specijalisti prije svega obiteljske medicine odrađuju veliku većinu svih zdravstvenih usluga i predstavlja i najefikasnije i najjeftinije rješenje. U našem je sustavu na žalost točno obrnuto. Primarna zdravstvena zaštita je godinama i desetljećima zapostavljena i obeshrabrivana. Gotovo polovina liječnika koji rade u ordinacijama opće medicine kod nas radi taj posao bez prethodne specijalizacije i u velikoj mjeri radi se o najmanje iskusnim liječnicima koji su tek završili studij. Ta dakle najvažnija radna mjesta u sustavu istodobno su i najnepoželjnija. Rekli ste da ovim zakonom jačate primarnu zdravstvenu zaštitu međutim ne vidimo u ovom zakonima ni jednog konkretnog koraka. Ja vas molim sad da kažete ne o namjerama nego da kažete precizno i jasno

Pročitajte molim vas prijedlog reforme. Imate 20 elemenata koji se odnose na jačanje primarne zdravstvene zaštite, od izjednačavanja koeficijenta specijalista u primarnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti. Iznimno važno, nemremo očekivati da će specijalisti raditi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ako u bolnici imaju veću plaću. Znači krenuli smo od toga, to je jedan element. Zatim naša ideja je bila čak i obaveza mladih liječnika nakon završetka fakulteta da ih facilitiramo za primarnu zdravstvenu zaštitu da rade godinu dana obvezno pa smo reternirali zato jer mladi liječnici jednostavno ne žele, pa smo rekli ok mi ćemo to na drugi način riješiti osnažujući i potičući ih različitim elementima da se upravo odluče za primarnu zdravstvenu zaštitu. Dakle, osim izjednačavanja koeficijenata rekao sam administrativno rasterećenje, dodavanje administratora da se mogu bavit svojim poslom, obračun putnih naloga …/Upadica: Hvala./… a to su oni apostrofirali prenijeli smo HZZO-u. Znači sve ono što je …/Upadica: Hvala, hvala lijepa./… apostrofirano doista želimo utemeljit da bi ojačali primarnu. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Poštovani zastupnik Habijan. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani ministre, kada govorimo o reformi, bilo kojoj reformi, pa reformi zdravstva mislim da je potrebno pogledati širu sliku. Dakle, ja bi rekao da reforma zdravstva nema samo pozitivni utjecaj na korisnike zdravstvenih usluga i na zdravstvene ustanove već na cijeli sustav u cjelini. U tom svijetlu spomenuo bih dakle kreditna agencija Fitch je negdje krajem listopada ove godine kreditni rejting podigla na razinu BBB+ odnosno potvrdila ga s stabilnim izvidima za daljnji rast pri tom je citiram rekla da se potvrđuje pravovremenost i predanost Vlade u ispunjenju reformi koje su nužne za povlačenje europskih sredstva osobito reforme u zdravstvu. Prema tome ja mislim da možemo reći kako reforma u zdravstvu, ima zapravo implicira puno šire pozitivne promjene nego što je samo za konkretno ovaj segment zdravstva. Pa ako možete prokomentirati upravo taj dio što ta reforma zapravo znači u puno širem smislu za RH. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani ministar Beroš. **Beroš, Vili (HDZ)** Pa hvala što ste apostrofirali i taj element. Doista agencija Fitch je podigla kreditni rejting RH, a puno oporbenih poglavito saborskih zastupnika sada nije tu da i to čuje na BBB+ zbog provođenja ne samo zdravstvene nego i reforme obrazovanja. To su strukturalne reforme koje doista doprinose funkcioniraju zdravstvenog sustava, ali i gospodarstva u cijelosti jer zdravstvo i gospodarstvo ispremreženo je vezano. To smo najbolje vidjeli za vrijeme pandemije. Isto tako svi ovi reformski elementi su iskomunicirani sa Europskom komisijom zato i jesmo dobili sredstva iz Europskog mehanizma za oporavak i otpornost u iznosu od 2,54 milijarde kuna za hrvatski zdravstveni sustav jer je Europska komisija prepoznala ovaj pravac kretanja dakle jačanja primarne zdravstvene zaštite, reorganizacija bolničke i sve ostalo o čemu je danas bilo govora kao ispravan put. Prepoznali su tu i dali su nam ova sredstva koja su ujedno i indikatori za dobivanje tih sredstava. Prema tome, ne moramo se mi složiti oko svih pravaca kretanja …/Upadica: Hvala./… tipa prijenosa vlasništva, ali to je indikator za dobivanje …/Upadica: Hvala./… bespovratnih sredstava na osnovu prepoznavanja Europske komisije naših reformskih kretanja. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala, hvala. Poštovani zastupnik Karlić. Hvala potpredsjedniče. Poštovani ministre vas je zapala teška uloga reforme zdravstvenog sustava. Svi smo mi svjesni posebno mi koji smo iz zdravstva da je to najteže područje za reformirati i da to jedan čovjek ne može napraviti. Tu je u središtu sustava pacijent koji naravno očekuje dostupnu zdravstvenu zaštitu, očekuje korištenje najmodernijih zdravstvenih dijagnostičkih uređaja, očekuje najmodernije pa i često najskuplje lijekove i naravno da to sve skupa bude što jeftinije odnosno da bude besplatno za većinu naših građana. I evo mi smo, taj sustav je dosta socijalno osjetljiv i velik dio ljudi nije, ne plaća to. Reforma zdravstva bi mogla uspjeti jedino onda kad bi svi u Hrvatskoj, sve ustanove, institucije, udruge zdravstvene, razne komore iskreno dale konstruktivne prijedloge da napravimo zajedno reformu i da to ide korak po korak. Vi ste to već i napravili ovih godina evo sa povećanjem preko 1.800 novih liječnika zaposlenih, povećanje plaća 45% i raznim drugim i to je zapravo korak …/Upadica: Hvala./… po korak reforma koja ide dalje. **Reiner, Željko Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa gledajte to je teška uloga, ali ja ne bježim od nje. Od početka svog mandata govorim da hrvatski zdravstveni sustav moramo ozdravit, moramo ga reformirat, moramo izići iz te nekakve tranzicije u koju smo zapeli. Ovo je ono što smo iznjedrili kroz opće i specifične naše ciljeve. Idemo o njima o razgovarati. O njima moramo postići konsenzus. Moramo odlučiti da li je to ispravno i jedino tako možemo dalje. O nekim koracima kako ćemo doći do tih nekakvih specifičnih elemenata možemo razgovarati. Međutim, ako se ne složimo da je potrebno okrenuti se preventivi, ranom otkrivanju bolesti, jačanju primarne zdravstvene zaštite, reorganizaciji bolnica, rješavanju kadrovskih problema i načinu plaćanja odnosno financijske odgovornosti u zdravstvu nećemo daleko. A ja mislim da su to doista realni i specifični ciljevi i da je to

top zemljama kada je riječ o transplantaciji organa i zahvaljujem vama, resornom ministarstvu, svim ljudima koji rade u tom zdravstvenom sektoru što je evo to jedan putokaz da se zaista u zdravstvu u RH može u nekim stvarima ugledati u njih. S druge strane dobro je što se u reformu zdravstva što više želi uključiti i lokalne jedinice. Jer ja bih spomenuo primjer za mojoj Splitsko-dalmatinskoj županiji vrlo mali je interes za upis u studij medicine na priobalnim područjima i na područjima otoka. Mislim da lokalne jedinice sa raznim subvencijama mogu motivirati mlade ljude ili one koji žele doći živjeti na te prostore. Hvala. **Beroš, Vili (HDZ)** Hvala vam gospodine saborski zastupniče. Da, nije lako ali je moguće. Evo u petak sam bio na Merkuru gdje se ujedno vrši i obnova 1200 m2 čitave jedne zgrade u zgradi do usprkos radu strojeva i buci vrše se transplantacije. Od početka radova, to je bilo negdje početkom studenog do sad se izvršilo preko 29 transplantacija. Dakle, taj proces nije stao. Istovremeno uz provođenje obnove posebno zdravstvene infrastrukture u Zagrebu koja oštećena potresom može se i mora se. Kada je riječ o ulozi lokalne, odnosno županijske razine ja ću vam reći da je uloga županijske razine i ustavna i veća nego što je to uloga države, odnosno ministarstva. Dakle, na nivou primarne zdravstvene zaštite lokalna samouprava, županija ima dominantno ulogu brige o primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Stoga apsolutno podržavam ovo što ste rekli da je zajednička i ne bježimo ni ministarstvo od te. Zajednički zadatak naći načina kako privući ljude u te ruralne, pasivne krajeve na otoke gdje ih doista nedostaje. I postoje sjajni primjeri,

Evo i vi i ja dolazimo iz zdravstvenog sustava i svjesni smo kako preventivni pregled može spasiti život pacijentima, odnosno rana dijagnoza može poboljšati ishode liječenja. Stoga je ulaganje u preventivu iznimno važno i to pozdravljam u ovoj reformi. U svojim odgovorima već ste dio toga i spomenuli, a mene konkretno zanima što se planira vezano za tu mjeru i da li će biti ona prva dostupna našim građanima? Ja ne mogu nego iz srca zahvaliti za to pitanje koje je od iznimne važnosti, ali mi je žao što opet nema saborskih zastupnica koje tvrde da je sve u reformi niš. Jer ako je okretanje prema preventivi ništa, onda smo u velikoj zabludi. Mi smo preventivu tijekom zadnjih desetljeća zanemarili, a moramo je vratiti u fokus. Rano otkrivanje bolesti uključujući maligne, onkološke bolesti, kardio-vaskularne, brojne druge degenerativne bolesti je ključ igre u čitavom svijetu, u Europi. To prepoznaju svi. Sada je i Hrvatska. Moramo se okrenuti preventivi i zato zahvaljujem Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo koje je uz ministarstvo osnovao radnu skupinu koji je definirana stanja, dob i spol onih osoba koji moraju provoditi određene preventivne sistematske preglede glede preporuka struke i znanosti. I to će se definirati, takvi pregledi će krenuti a započet ćemo sa svima onima koji su stariji od 40 ili 45 godina koji zadnje dvije godine nisu bili kod svog liječnika obiteljske medicine. S njima će krenuti ta nova, novi naglasak preventivne uloge u medicini. u područjima sa posebnim specifičnostima. Svi se trudimo što ravnomjernijem razvoju Republike Hrvatske, međutim zdravstvena zaštita je od posebnog značaja da bi se ti ljudi na tom području osjećali bolje i sigurnije. Što ove izmjene i dopune zakona donose, kako su zamišljeni rad mobilnih timova, mobilnih ljekarni i što sve mogu oni očekivati ovim izmjenama? **Beroš, Vili (HDZ)** Pa poštovana saborska zastupnice već je o tome bilo prije govora, pa se ne bih želio ponavljati. Međutim, analizirajući disfunkcionalnosti u zdravstvenom sustavu naravno da smo primijetili da je smanjena dostupnost u pojedinim krajevima jedan od problema, stoga smo način rješavanja te problematike i uvođenjem mobilnih ljekarni i mobilnih ambulanti što je inače našlo veliku potporu Europske komisije je prepoznato kao jedan od modaliteta. Ali ne samo to. Rekao sam poglavito za naša otočka područja. Dakle, izmještanje specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite prema domovima zdravlja je nešto što je također veliki doprinos dostupnosti zdravstvene zaštite, da mnogi naši otočani ne moraju nužno putovati u neke regionalne centre i regionalne bolnice, nego mogu svjedočiti i tome da specijalist dođe na otok i da izvrši pretragu kontrolnu ili inicijalnu i na otoku. To su elementi koji su ovako na prvu, na koju mogu reći da odgovaraju ovim izazovima koje ste i vi naveli. Ali pri tome i uloga lokalnih županijskih vlasti je od iznimnog Reiner: Hvala./… … na neki način biti ti koji prepoznaju te disfunkcionalnosti. Dakle, grad Mali Lošinj 8 i pol tisuća stanovnika. I sad da ne pogriješim precizno ću pročitati. Primarna zaštita odlična razina dva internista, jedan specijalizirao kardiologiju. Ginekolog, kirurg, anesteziolog, dermatolog, ortoped na mjesečnoj razini 2 puta, urolog jednom mjesečno, oftalmolog jednom do dva puta mjesečno. Inače ima i tri logopeda. Gradi se brod za brze intervencije na malim otocima, hitna tri tima, stacionar 35 kreveta, dentalna laboratorij i po potrebi vojni helikopter u roku od 15, 20 minuta ima intervenciju na otoku. Dogovor županije, države funkcionira itekako dobro. Međutim, imamo lječilište na Malom Lošinju pa bih htio možda da mi odgovorite malo važnost zdravstvenog turizma i koliko je ukomponirano

Ona je iznimno važna i u vašem primjeru pokazuje da je ona nešto čemu trebamo težiti i o tome govorimo. Tom standardu bi trebali težiti i druge sredine, ali nije to moguće jednostrano organizirati. Potrebno je odrediti takav pravac kretanja, a ovim izmjenama i dopunama zakona to uvijek radimo. No da se vratimo na zdravstveni turizam. On je doista prepoznan i u izmjenama i dopunama zakona preko 7 članaka novih članaka se bave ovom problematikom zdravstvenog turizma. Cilj nam je i ideja doista iskoristiti geografske, klimatološke, insolacijske karakteristike lijepe naše i nastaviti razvoj zdravstvenog turizma tamo gdje smo nekad ranije stali a znamo i sami da je Hrvatska bila među prvima u svijetu konkretno Higijeničko društvo 1868. čini mi se u u Hvaru je bilo to koje je bilo prvo profesionalno udruženje vezano je za zdravstveni turizam. Dakle imamo povijest, moramo nastaviti u tom smjeru i dalje. Hvala. **Radin, Furio Zahvaljujem. Uvaženi ministre ja vas neću ljutiti. Rekli ste i sami ima i nekih dobrih stvari. Ali ono što mene osobno smeta je reakcija o mogućem preuzimanju prava zdravstvenih ustanova, konkretno u slučaju moje replike Županijske bolnice Kao osnovni razlog za pokretanje ove centralizacije u zdravstvenom sustavu nije zapravo racionalizacija koja u ovakvim slučajevima služi kao alibi jer se neće mnogo uštedjeti. Država već sada kontrolira najveće troškove, a to su plaće i limiti potrošnje po bolnicama. U Županijsku bolnicu Čakovec mnogo se ulagalo iz EU fondova i ponajviše iz županijskog proračuna. Samo posljednjih nekoliko godina uloženo je preko 195 milijuna kuna kako bi naši Međimurci imali najbolju zdravstvenu zaštitu te se mogli ponositi činjenicom da Županijska bolnica Čakovec zbrinjava cjelokupno stanovništvo Međimurske županije kao i stanovnika okolnih županija. Stoga ministre Međimurci su pokazali da znaju upravljati svojim institucijama kao što su to znali i do sada te zaslužuju imati svoju županijsku bolnicu. Hvala vam lijepa. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. **Beroš, Vili (HDZ)** Hvala. Nitko ne misli da građani vaše županije ne trebaju imati svoju bolnicu. Vlasništvo se ovim ne mijenja. Mijenjaju se upravljačka prava, a u smislu optimalnijeg upravljanja resursima. Vi ste dobro rekli da financijski elementi i racionalizacija nije jedini element, ali i je jedan od važnijih. Međutim, kategorizacija bolnica, stvaranje centara izvrsnosti, daljnja funkcionalna integracija i integracija bolničkog sustava su oni daljnji koraci koji moraju slijediti prijenos osnivačkih prava. U ovom trenutku je to lista želja ukoliko osnivač odnosno županija ne želi pristati na isto. Mi dan danas svjedočimo da pojedine županije i ravnatelji ne žele sudjelovati u objedinjenoj javnoj nabavi, ne žele i ja im ne mogu ništa. Dakle, ne možete adekvatno upravljati sustavom ukoliko ne možete regulirati ove stvari. Dakle, rekao sam financijski elementi da, ali ne najvažniji. Kategorizacija bolnica, izmjena mreže javnozdravstvene zaštite, zatim stvaranje centara izvrsnosti, funkcionalna integracija sve su elementi koji će slijediti prijenos osnivačkih prava i moći će biti lakše proveden. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Gospođa Lukačić. A ne, gospodin Šimičević oprostite, **Šimičević, Rade (HDZ)** Hvala. Poštovani ministre bez namjere da vas hvalim, ali ja nisam sreo čovjeka koji ima toliko empatije i energije za posao koji radi i vjerujem da ćete sa svojim timom uspjeti napraviti ono ono što ste i zacrtali. Reforma je poprilično složena i zahtjevna, ali ja vjerujem mi u hrvatskom zdravstvu imamo ljude, imamo tehnologiju i vjerujem da će ovaj novi zakonski okvir dati i rezultate što je jako važno za zdravlje hrvatske nacije. Vas bih želio pitati vezano za limite za pojedine bolnice da one bolnice koje rade više faktura od limita hoćete li naći načina podignuti taj limit? A to govorim prije svega za one bolnice ja dolazim iz Zadra, Zadarska bolnica je izvrsna bolnica, ima izvrsne ljude i radi izvrstan posao pa vas molim očekivanja koja su glede toga. Hvala. Hvala vam poštovani gospodine saborski zastupniče. Pa već smo danas razgovarali o tome da se svi možemo složiti da ovaj način limitnog financiranja zdravstvenog sustava nije optimalan, jer upravo je destimulirajući. Oni koji rade više ne dobivaju više sredstava, a oni koji ni ne ostvaruju ugovoreni opseg sredstava dobivaju sva sredstva bar u ovoj pandemiji što će trajati do kraja ove godine. Prema tome, novi model koji će biti temeljen na učinku i kvaliteti pružanja zdravstvene zaštite ne trebamo dakle govoriti samo o učinku, jer mi moramo promijeniti tu paradigmu. Nekada smo plaćali samo za postojanje bolničkih kreveta pa su se tako financirale bolnice. Onda smo počeli govoriti o tome koliko se vrši postupaka tzv. DTS, DTP sustav. To je bilo unapređenje u tom trenutku. Danas je vrijeme da i to zaboravimo i da krenemo prema kvaliteti pružene zdravstvene usluge i naravno izvršenju. To je onaj naš pravac kretanja. Imamo veliki zadatak u suradnji sa HZZO-om utemeljiti takav način plaćanja koji će u konačnici vjerujem dovesti uskoro do prve godine bez sanacijskih sredstava u hrvatskom zdravstvenom sustava što sigurno neće biti ova 2023. Međutim, ukoliko svi skupa se konsolidiramo, usvojimo ove Prijedloge zakona koji su temelji reforme možda to bude 2024. godina. Hvala lijepa. I sada imamo dvije replike na izlaganje gospodina Dulibića. Hvala gospodine ministre. Izvolite državni tajniče. Gospođa Lukačić. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče već godinama padaju cijene ortopedskim pomagalima. Što su cijene niže to oni koji ih nužno trebaju moraju više nadoplatiti ukoliko žele ortopedsko pomagalo koje im doista treba. Konkretno ovdje govorim o osobama s invaliditetom i nebitno da li se radi o kolicima, protezi svjedočimo svakodnevno kako se osobe s invaliditetom doista teško muče da dođu do odgovarajućeg ortopedskog pomagala. Ovih dana došla je informacija, dobili su svi informaciju da će cijene još dodatno pasti. Što ćete učiniti po tom pitanju? Jeste li išta planirali? Osobe s invaliditetom su jako moram reći i razočarane. Je li to tako? I molim vas objasnite što planirate učinite. Hvala vam lijepa. **Radin, Furio (Nezavisni)** Izvolite Proteklih mjeseci radimo svjesni smo tog problema i tog problema, radimo na rješavanju tog problema. Imali smo niz sastanaka i sa Hrvatskom udrugom poslodavaca, sa proizvođačima i trgovcima ortopedskih pomagala i medicinskih proizvoda. Mi smo s obzirom na inflatorne pritiske s kojima se svi suočavamo i da cijene određenih repromaterijala kao i energije i svega ostaloga su porasle. Mi smo napravili izmjene Pravilnika o mjerilima za stavljanje medicinskih proizvoda na osnovnu dopunsku listu HZZO-a kao i Pravilnika o cijenama. Taj pravilnik je izrađen, u petak je poslan u Narodne novine. Vjerojatno će danas biti objavljen i on će omogućiti da se povisi cijena ukoliko se dokaže da je zbog inflatornih pritisaka došlo do poremećaja na tržištu. Hvala gospodine potpredsjedniče. Uvaženi državni tajniče s obzirom da vam je poznato poslovanje HZZO-a puno toga se plaća iz kasice HZZO-a. Mene sada konkretno zanima s obzirom da svi znamo probleme financiranja zdravstvenog sustava. Je li predviđen neki novi model ugovaranja? Je li predviđen neki model financiranja zdravstvenih ustanova? Ovaj koji je sada važeći je uistinu djelomično problematičan. Možda ste u pripremi toga a što bi bilo jako važno za interes naših zdravstvenih ustanova. **Radin, Hvala lijepo. Uvažena zastupnice Grba Bujević, znači ovaj sada je problematičan iz razloga što smo imali novaca koliko smo imali u zdravstvenom sustavu i onda ga moramo raspodijeliti na sve kategorije koje taj novac treba. Ono što smo mi sada stavili smo u izmjene Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju da država će financirati i druge potrebe sukladno potrebama zdravstva u određenoj godini. u određenoj godini. Mi smo za transfer prema Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje obično dobivali između 2,4 do 2,7 milijardi kuna u projekcijama za proračun za sljedeću godinu i projekcijama kojima ćemo onda moći povećati limite zdravstvenim ustanovama na početku godine a ne raditi naknadnu sanaciju i naravno da radimo na novom modelu, ali ovo financiranje je bilo preduvjet kako bi mogli to postići. Hvala. Nemate više replika. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvi je gospodin Božo Petrov koji će govoriti u ime Mosta. Izvolite. Poštovane kolegice i kolege zastupnici, u odnosu na neke druge države Hrvatska omogućuje puno bolju zdravstvenu skrb svojim građanima već desetljećima i glede i glede izvrsnosti liječnika i dostupnosti liječnika. To se u početku odmah mora naglasiti što je stvarno pozitivno. Ali s obzirom da se u zdravstvenom sustavu već godinama gomilaju dugovi, ne unapređuje se zdravstveni sustav, broj zdravstvenih djelatnika se smanjuje, liste čekanja su u povećanju, s obzirom da ne postoji kaznenopravna i financijska odgovornost za ravnatelje ustanova koje gomilaju milijunske dugove dok se liječnicima ne plaćaju prekovremeni sati nego to trebaju potraživati preko suda, sve to polako ali sigurno vodi kolapsu zdravstvenog sustava kakvog danas poznajemo i doći će se do situacije kakva je npr. danas u SAD-u gdje imućniji imaju bolju mogućnost zdravstvene skrbi od siromašnih. Pokazatelj da je to tako su sami dokumenti Ministarstva zdravstva gdje samo govori da očekuju prosječno trajanje života za dvije godine manje nego što je prosječnost trajanja života danas u Hrvatskoj. Danas je prosjek 78, oni 2024., 25. očekuju 76 i to nije bez razloga, a razlozi su ovi koje sam vam nabrojao. Svjetska zdravstvena organizacija je rekla da je u središtu zdravstvenog sustava čovjek, pacijent, da je u središtu zdravstvenih politika zdravstveni djelatnik i smatram zaista da se može napraviti jednaka skrb za sve, jer svi izdvajaju jednaki iznos za zdravstveno osiguranje živjeli u Zagrebu, ili živjeli na otoku, živjeli oni u Osijeku, Vukovaru ili u Sinju, Kninu ili na Prevlaci svi izdvajaju 16,5%. Ako svi izdvajaju isto onda treba imati jednaku zdravstvenu skrb. Zato vas pozivam kao što vi pozivate cijelo vrijeme evo već dva dana na zajedništvo, ja vas pozivam da usvojite zajednički prijedloge i molim vas recite koji od tih prijedloga ne valja, koji nije za dobro građana Hrvatske. … pozivam da zajednički povećate izdvajanje za zdravstveni sustav iz državnog proračuna. Vi ste ga smanjili za 20%, ne razumijem kako je takav održiv. Pozivam vas da trošarine za duhan vratite za zdravstveni prinos i za zdravstvenu skrb, jer trenutno poskupljujete osiguranje vozila za vrijeme registracije da biste ovo nadoknadili. Pozivam vas uvedete realnu cijenu usluga u zdravstvenom sustavu, da uzmete u obzir vremensko-kadrovske normative koje ste sami napravili 2020 godine. Plan tih normativa vi ste napravili 2020. i niste ih stavili u ovu zdravstvenu reformu, a samo one mogu pokazati koja je realna cijena usluge, koliko realno sati i koliko se materijala potroši za neku intervenciju medicinsku. Zajednički vas pozivam da ovo napravite. Ova su sukno i škare vi to možete još ovaj tjedan. Pozivam vas da za određivanje realnih cijena napravite tijelo u kojem će stajati svi zainteresirani od pacijenata, liječnika, udruga, ministarstva, stručnjaka osiguravajućih društava kad svi skupa stanu ja vjerujem da će oni zajednički napraviti vrlo realne cijene pa se onda neće stvarati dugovi bolnica. Očekujem da otvorite tržište obveznog osiguranja bar u određenoj mjeri, jer će time zbog konkurencije HZZO biti učinkovitiji i bolji trenutno zato što je monopolist drži se s modelom glave u pijesku. Također pozivam vas da povećate dostupnost primarne zdravstvene zaštite građanima i to na način da se uključi barem novih 400 liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a u ovom trenutku već je 100 ambulanti obiteljske medicine ugašeno u Hrvatskoj. Također, pozivam vas da istim tim osigurate stimulaciju da rade i u ruralnim krajevima koji nisu toliko atraktivni. Zajednički nadam se da razumijete i pozitivno. Nadam se da ćete mi reći ako nešto od ovih prijedloga ne valja. A zašto treba i u ruralnim krajevima? Podsjetit ću vas. Izdvajaju 16 i pol posto jednako kao što izdvaja osoba u Zagrebu ili im osigurajte uredan i brz, učinkovit transport do bolnice ili specijaliste u manjim sredinama, ničeg od toga danas nemaju. Najbolje bi bilo oboje. Time će se osigurati jednaka skrb za sve. Onda vas pozivam da upravo zbog ovoga napravite i osigurate hitnu helikoptersku službu. Vi ste sami najavili da ste ima već godinu, dvije dana osigurali odnosno predsjednik Vlade osigurao 30 milijuna eura za to. Ne znam gdje su novci? Službeno nema ni novaca. A barem recite gdje su novci. Također nema niti obveze, niti rokova za natječaj da bi se uspostavila hitna helikopterska služba. Zato što liječnici trenutno u bolnicama imaju preko tri milijuna prekovremenih sati. Pozivam vas da zaposlite novih 1600 liječnika ili da ih barem ne tjerate na sudove preko kojih trebaju dobivati naknadu za te prekovremene sate. Jer u isto vrijeme dok tjerate liječnike na sudove da bi dobili ono što su zaslužili puštate s druge strane ravnatelje ustanova da stvaraju milijunske dugove i da za to nemaju apsolutno nikakvu odgovornost ni oni ni članovi Upravnog vijeća. Ali o tome ćemo poslije. Pozivam vas da napravite pravi prijenos ovlasti sa liječnika na medicinske sestre i tehničare kroz svladavanje praktičnih vještina ne samo edukaciju, jer će na ovakav način kako ste to sada definirali, a vjerujem da ćete pozitivno i zajednički to puno bolje promijeniti i prihvatiti naše prijedloge. Ako ostane ovako kako ste zamislili i dalje će biti puni hitni prijemi bolnica, a sa Ksavera će se definirati organizacija hitne službe u Drnišu ili Bilju. Pa nije mi jasno kako ćete to uspjeti napraviti, kako će to hitna služba bolje funkcionirati na takav način. Vjerujem da razumijete na što vas upozoravam. Uostalom barem pogledajte savjete, stručne savjete udruga ljudi koji se s time bave vezano za reformu hitne medicine. Pozivam vas provedite depolitizaciju javnih ustanova. Nemojte postavljati ravnatelje i članove upravnih vijeća po podobnosti, nego po sposobnosti. I uvedite jasnu, pravno-kaznenu odgovornost i financijsku odgovornost u slučaju da se dogode više milijunski dugovi i za ravnatelje i za članove uprave. E tek tada će nastati red, a na ovakav način dok oni troše kako je njih volja, a da za to apsolutno nikako ne odgovaraju kako će se uvesti red. Pozitivno, mislim da je prijedlog pozitivan i da se zajednički može to napraviti. Također, pozivam vas da koristite EU fondove. Vi imate na raspolaganju milijardu kuna za obnovu zagrebačkih bolnica. Po mojim informacijama do sad ste iskoristili 14 i pol milijuna. Izračunajte sami postotak. Milijardu kuna imate na raspolaganju. Ograničite mandat ravnatelja i članova upravnih vijeća na najviše dva puta po 4 godine. Neće se stvarati mreže. Puno je manja mogućnost korupcije. Mislim da je pozitivan prijedlog, mislim da ga zajednički možete prihvatiti. nema, jasno načine uvođenja učinkovite sustavne kontrole kvalitete i sigurnosti bolesnika. Provedite sada u ovih par dana to možete uključiti u ovaj prijedlog zakona Nacionalni plan bolnica i akreditacija zdravstvenih ustanova. Pa on je usvojen. Jednako ste u trenutku kada se usvajao kao dio reforme ovdje čestitali. Tada ste ga usvojili. Dan danas nije zaživio. I zanimljivo, Nacionalni plan bolnica i akreditacija ne postoji u zdravstvenoj reformi koju vi danas predlažete, a usvojili ga vi ne tako davno. A da se razumijemo ni ovaj prijedlog zakona ne propisuje nikakve obveze ni rokove da se dogodi Nacionalni plan bolnica. Ispravite me ako griješim. Ja vas zato pozivam da budete pozitivni, da budete zajednički za skrb građana. Jer ne razumijem zašto biste vi i dalje ostavili da se ne iskoristi 950 i više milijuna kuna za obnovu zagrebačkih bolnica. Zašto ćete puštati ravnatelje da troše milijune ili stotine milijuna kuna bez odgovornosti. To nije pozitivno. Ja ne razumijem zašto ćete ostaviti da se ne osnuje hitna helikopterska služba i da se i dalje gase obiteljske, ambulante obiteljske medicine i da ne nabrajam sve nazad. To nije pozitivno. Ističite da treba biti pozitivno, pozitivno ja vas molim napravite ovo što vam mi predlažemo. Ako vi ne odlučite ovo napraviti, ako ne podržite pozitivno naše prijedloge onda vi definirate vašu zajedničku politiku na način, mi ćemo vam predložit, a vi ćete zajedničke podržat samo naše jer naše, jer vaše zajedničko će trajati dok vi ne predložite prvi prijedlog kao što smo vam mi predložili kroz mjere ili amandmane, trajat će dok vam ne odbijemo amandmane trajat će do sutra. To nije zajednička politika. Tu nema niti pozitivne politike, niti zajedničke politike koju vi govorite, niti pacijenata. Nemojte mi govoriti samo da ćete vi ovo urediti kroz pravilnik jer se time rugate ovdje svima. Ne, ja želim da vi ovo stavite u zakon. Je li možete? Možete. A znate zašto nećete mi pričati o pravilnicima? Pa vi ste 2019. donijeli Zakon o zdravstvenoj zaštiti koji danas pokušavate promijenit il ćete promijenit. Tada ste obećali donijeti pravilnike, prošle su 3 godine. Više desetaka pravilnika koje ste obećali donijeti 2019. niste niti donijeli, ne da ste ih možda mijenjali, usuglašavali, unapređivali tijekom godina, vi ih u 3 godine niste bili sposobni donijeti. Nemojte mi pričati o pravilnicima. Želim promjenu zakona. Znate zašto? Znate zašto tražim ovih 14-15 minimalno stvari, imamo mi ih 50 ali barem ove? Zato što građani imaju pravo na skrb, izdvajaju 16,5% svakog mjeseca iz svojih plaća i nemate se pravo s tim kockati. I svi jednako. Zato očekujem svugdje jednaku skrb. Pozitivno i zajednički. Hvala. Gospodin Darko Klasić, Klub zastupnika HNS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka. **Klasić, Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani ministre, poštovane kolegice i kolege, iako reforma zakona o zdravstvenoj zaštiti nema alternative u ovom prijedlogu zakona premalo je pokazatelja koji upućuju na to da se …/Govornik se ne razumije./… postići bitni iskorak osim dobre namjere. Naime, problemi se već godinama gomilaju i ignoriraju te ih dosad nijedan resorni ministar nije imao hrabrosti riješiti jer je odgovarajuće rješenje u pravilu uključuje nepopularne mjere. Postojeći zdravstveni sustav financijski je neodrživ, učinkovitost sustava ne mjeri se, a s druge strane prava pacijenata i njihovi troškovi često su preveliki i nekontrolirani pri čemu se sustav prilagođava svakom korisniku umjesto prema realnim potrebama liječenja osiguranika. Zdravstvena zaštita u okviru koje se pretrage i lijekovi propisuju rutinski ili pod pritiskom pacijenta ili internetske medicine najskuplja je i najneučinkovitija. Posljedice takvog sustava su više medicine, manje zdravlja i organizacijska neodrživost. Takav sustav je skup, a njegovu neučinkovitost plaćaju svi, a najviše oni kojima je liječenje najpotrebnije. Dio zakona koji se odnosi na prijedloge da država preuzme vlasništvo i upravljanje nad bolnicama ocjenjujemo korakom u dobrom smjeru ako je u funkciji alata za provedbu ranije definiranih reformskih aktivnosti. Prijenosom osnivačkih prava sa županija na državu objedinit će se i javna nabava u slučaju općih bolnica, ispostavit će se nova kategorizacija bolnica i omogućit uspostavljanje centra izvrsnosti što je sigurno nužno potrebno. Smanje broja domova zdravlja na najviše jedan u svakoj županiji u načelu je dobar prijedlog osim što se tiče samog Grada Zagreba za koji to nije dobro rješenje jer nemojmo zaboraviti u Gradu Zagrebu je skoro 1/4 ukupnog zdravstva RH ili 750.000 osiguranika te bi samo uspostavljanje jednog doma zdravlja u Zagrebu stvorio se najveći zdravstveni mastodont u RH sa preko 2.000 i nešto zaposlenika koji je takav kakav glomazan ne može biti učinkovit. Naime, već je sadašnji model sa 3 doma zdravlja u Gradu Zagrebu pokazao zabrinjavajuće upravljačke probleme tromost sustava zbog velikog broja ambulanata i pacijenata kojima upravljaju te smatram da ovaj prijedlog trebalo bi doraditi pogotovo u pogledu Grada Zagreba. Predlaže se i povećanje maksimalnog iznosa participacije pacijenata u troškovima zdravstvene zaštite sa 2.000 na 4.000 kuna čime će se svakako pridonijeti pridonijeti održivosti zdravstvenog sustava. Time će se poboljšati sigurno krvna slika našeg zdravstva, ali neznatno osobito uzimajući u obzir stvarne troškove liječenja koliko je udio dopunskog osiguranja i koliki je udio financiranja javnim sredstvima. Postojeći model financijske regulacije zdravstvene zaštite sigurno nije dobar i on bi trebao biti jedan od stupova ove reforme. Pitanje prikazivanja stvarnih troškova liječenja te razmjer njihovog financiranja između države i osiguranika određuje samu bit i oblik zdravstvene zaštite koju država pruža svojim građanima. To vruće i osjetljivo pitanje dosad nitko nije imao hrabrosti razmotriti jer se odnosi na stečena prava osiguranika i uglavnom donosi negativne političke bodove i percepciju javnosti, ali ako se jasno ne razriješi dovest će do sloma cjelokupnog zdravstvenog sustava koji nije, Država je već godinama zbog istih razloga prisiljena intervenirati proračunskim sredstvima kako bi se sanirala troškovi zdravstva koji samim sustavom se ne mogu pokriti. Da bi bila uspješna, odmjerena i realna zdravstvena politika treba jasno definirati raspodjelu financijskog tereta i osigurati dugoročnu opstojnost zdravstvenog sustava. Također smatra da se trebalo, kao što je svojevremeno ministar Nakić pokušao dodatno prevenirati i regulirati neodgovorno korištenje hitnog prijema zbog kojega se stvara veliko financijsko opterećenje dok stvarno hitni pacijenti satima čekaju na medicinsku obradu. Zbog povećanje potrošnje i pada učinkovitosti sustava potrebno je jasno razdvojiti privatno od javnog zdravstva jer je to jedino jamstvo transparentnosti i učinkovitosti kontrole sustava. Reorganizacija bolničkog sustava, ulaganje u ljudske resurse, mjerenje ishoda liječenja i postizanje financijske učinkovitosti neostvarivi su bez poboljšanja rada sustava primarne zdravstvene zaštite. Jačanje primarne zdravstvene zaštite ima brojne koristi i za ostale zdravstvene sustave, te nije moguće reformirati bolnice bez osnaživanja primarne zdravstvene zaštite. U prijedlogu zakona to se navodi kao jedan od ciljeva, ali nažalost ne primjećujem konkretne prijedloge rješavanja i poboljšanja tog dijela sustava, posebice deficite zaposlenika. Trenutno je skoro 400 ordinacija primarne zdravstvene zaštite bez liječnika, a pronalazak medicinske sestre sa iskustvom za rad u obiteljskoj medicini postaje nemoguća misija. Godine fokusiranja na razvoj sekundarne zaštite ministara koji su dolazili uglavnom iz bolničkog sustava doprinjelo je da obiteljska medicina se tretira kao manji bitni dio zdravstvenog sustava. Administrativno opterećenje od Ministarstva zdravstva i HZZO-a, te delegiranje neželjenih i često nedefiniranih postupaka nadzora i obaveze pretvorili su primarnu zdravstvenu zaštitu u očima pacijenata i zaposlenika kao prolaznu pisarnicu na putu prema pravom doktoru zbog čega su često timovi obiteljske medicine izloženi svakodnevnom pritisku pacijenata. Veliki rast broja posjeta obiteljskoj medicini koji je 2010.g. porastao sa 28 milijuna 342 posjeta obiteljskoj medicini u 2021.g. pokazuje zapravo pravu sliku opterećenja i neprepoznatog rada primarne zdravstvene zaštite. Prevencija, otkrivanje i kontrola bolesti, zbrinjavanje akutnih stanja, rješavanje psihosomatskih tegoba, savjetovanje sa svim problemima koje pacijent doživljava kao zdravstvene i ne može ih riješiti, cijepljenje populacije prema kalendaru obaveznog cijepljenja, cijepljenje djece obaveznim cjepivima, cijepljenje neobaveznim cjepivima nametnuto kroz godine gripe, pneumokoka, covida-19 koji je posao zapravo HZJZ-a, zbrinjavanje svih turista, azilanata, izbjeglica, putnika namjernika i svakog tko pokuca na vrata njihovo upisivanje u sustav sa eu-karticama, te izrada računa i fakturiranje računa u odgovarajućoj ustanovi od Ministarstva zdravstva do HZZO-a, ovo je samo mali dio obaveze obiteljske medicine. Zbog velikog administrativnog opterećenja, te zahtjeva za stalnom dostupnošću na cijelom nizu platformi uz istovremeni rad sa pacijentima potrebno je administrativno ojačati pojedine timove obiteljske medicine koji imaju veliki broj pacijenata radi povećanja protočnosti sustava i administrativnog rasterećenja primarne zdravstvene zaštite. Zbog deficita kadrova potrebno je i definirati organizacijski model kojim će se privući i zadržati novi liječnici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i tako i osnažiti. U prijedlogu reformu nije vidljiv nijedan stimulativni element u privlačenju liječnika u sustav primarne zdravstvene zaštite, osobito obiteljske medicine, ginekologije i pedijatrije, čime bi se riješilo pitanje deficita. Kako bi se to postiglo možda se treba razmisliti, a zasigurno je i nužno povećat privlačnost rada u tom dijelu zdravstva i osigurat mogućnost privatizacije obiteljske medicine uz ugovore sa HZZO-om, al poduprte jasnim i utvrđenim pravilima i uvjetima. Primarna zdravstvena zaštita mora postat temelj zdravstvene zaštite i to mora biti imperativ ove reforme, a ne samo deklarirani općeniti cilj. Svi mi koji smo u bliskoj vezi sa medicinom, bili da smo u opoziciji ili poziciji vrlo dobro znamo koje su reforme nužno poduzeti, međutim svi također znamo da su one nepopularne jer nesumnjivo moraju se temeljiti na redefiniranju prava pacijenata, kao i mjerenju učinkovitosti zdravstvenog sustava i njegovih zaposlenika. Te mjere izrazito su nepopularne, te nitko dosada nije imao hrabrosti javno ih izložiti i uvesti jer ih se često povezuje sa velikom vjerojatnosti poraza na izborima. No nastavljamo i dalje zatvarati oči pred problemima našeg zdravstva, te nastavljamo i dalje putem zdravstvenih reformi koje to suštinski nisu i ne sadržavaju istinske reforme, pitanje je samo vremena kada će se naš cjelokupni sustav postat neodrživ unatoč obilnim državnim intervencionizmom. Zbog svega toga nadam se da će do drugog čitanja predloženog zakona napravit se i znatni iskorak kako bi sve, ne bi opet se svelo na previše riječi, a premalo djela usmjerenih rješavanju ključnih problema organizacije hrvatskog javnog zdravstvenog sustava i kvalitetnijoj zdravstvenoj zaštiti građana. Zaključno, treba ocijenit da ovaj zakonski prijedlog nudi određene pozitivne pomake, ali nedostaje mu više odvažnosti u pogledu reformi sustava i osiguranja njegove financijske održivosti, te se njime uglavnom samo načelno navode ciljevi zdravstvene reforme, hvala lijepo. vama. Gđa. Dragana Jeckov, Klub zastupnika SDSS-a, izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče, uvaženi g. ministre sa suradnicima. Današnjom raspravom o Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju krećemo u prilično velik posao jer prema najavama čeka nas promjena više od 50 zakonskih odnosno podzakonskih akata. Važno je da se dođe do konkretnih, opipljivih i pozitivnih iskoraka koje bi prvenstveno trebali osjetiti građani odnosno pacijenti, a ujedno da osiguramo financijsku održivost sustava, jačanje prevencije, reorganizaciju bolnica i ulaganje u ljudske resurse. Moramo promijeniti propise jer je to preduvjet za osnovne organizacijske promjene i osiguranje financijskih sredstava kroz NPOO koja su nužna za kvalitetnu promjenu u zdravstvu i realizaciju ciljeva ove reforme. Jedan od načina je prelazak bolnica u vlasništvo države jer upravo na to nas je upozorila Europska komisija kada je sagledavajući funkcioniranje zdravstvenog sustava uočila određene disfunkcionalnosti poput toga da je upravljačka struktura u općim bolnicama jedna, a da država s druge strane sanira dugove. To je naravno nešto na što su nas upozorili. Mislim da su građani najslabiji na svima nama poznate liste narudžbi u narodu, a i u struci poznate liste čekanja. Svatko je od nas bio u situaciji ili poznaje nekog takvog ko je kod prvog pregleda čekao nekoliko mjeseci ili ne daj Bože čak i godinu dana, a za neke nažalost je to bilo i predugo. Ovim prijedlogom ovlašćuje se ministar zdravstva na donošenje pravilnika kojim će propisati način kako da se osigura medicinski prihvatljivo vrijeme za ostvarivanje odgovarajuće zdravstvene zaštite. Predložena novina ima jasan cilj, a to je osigurati preduvjete za smanjenje liste čekanja za pojedine medicinske usluge. Svi se toplo nadamo kako ćemo uspjeti, kako ćemo uspjeti da vrijeme čekanja svedemo na razumno trajanje pa bi bilo važno odrediti i rok u kojem će ministar donijeti navedeni pravilnik. Popis stanovništva neumoljivo nam je ukazao da je zapravo naše stanovništvo sve starije. Ta činjenica dodatno dobiva na težini u ruralnim sredinama jer dolazi do svojevrsnog produbljavanja Upravo zato ću pohvaliti i uvođenje usluge mobilnih ljekarni u primarnoj zdravstvenoj zaštiti na potpomognutim područjima ili područjima sa razvojnim posebnostima čime bi se trebala osigurati veća dostupnost lijekova upravo na tim zapuštenim zapuštenim područjima. Čuli smo od ministra da možemo prve takve timove i mobilne ljekarne očekivati već u 2024. i da bi one tada već trebale biti u funkciji odnosno na terenu. Također se predlaže mogućnost jedinicama lokalne samouprave da osigura, osiguraju sredstva u svrhu poticanja zdravstvenih radnika za rad na svojem području radi popunjavanja mreže javne zdravstvene službe. Ovakvom normom ostavljamo bar koliko toliko otvorenu mogućnost da određeni liječnik ode raditi na otok ili u neka nerazvijena područja. Pohvalila bih inicijativu po kojoj će svaka županija imati po jedan dom zdravlja koji će moći imati svoje podružnice ako se radi o otocima ili drugim zahtjevnim geografskim područjima. Domovi zdravlja trebali bi značajno proširiti djelatnost, a čuli smo da bi trebali dobiti psihološke, logopedske i druge specijalističke usluge. Svidio mi se naročito izraz koji je ministar upotrebio u nedavnom izlaganju kada je rekao da nam cilj treba podići razinu zdravstvene pismenosti. To bismo trebali postići uvođenjem preventivnih zdravstvenih pregleda radi prevencije i ranog otkrivanja bolesti. Zamišljeno je pozivanje svih onih pacijenata koji su stariji od 45 godina, a nisu bili u zadnje 2 godine na pregledu koji će se provoditi s obzirom na dob, spol i realne mogućnosti. Prvi građani trebali bi dobiti poziv za preventivne sistematske preglede u prvom kvartalu iduće godine. Dokaz da neke strategije nisu samo mrtvo slovo na papiru jasno se vidi u činjenici da se mortalitet zbog raka dojke smanjuje što je složit ćete se jako važno. Hrvatska ima dobar Nacionalni program ranog otkrivanja raka pluća služi i drugima kao primjer. Jedan od ciljeva je da se do 2027. bi se trebao smanjiti broj osoba sa prekomjernom težinom. Sve u svemu stara paradigma značila je bolnički krevet, bolnice, dijagnostika, a ovim zakonskim prijedlogom ona podrazumijeva promjenu životnih navika u funkciji zdravlja, preventivni i sistematski pregledi pa dijagnostika i bolnički krevet. Kao što ste čuli promjene su velike i svaka pa i ova reforma je ozbiljan, težak i kompleksan posao, a zbog važnosti i želje za poboljšanjem sustava Klub zastupnika SDSS-a će podržati oba dva zakonska prijedloga u prvom čitanju. Gospođa Andreja Marić, Klub zastupnika SDP-a. Izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče sabora. Poštovani ministre i državni tajniče sa suradnikom, poštovane kolegice i kolege, složit ćemo se da je temelj kvalitetnog zdravstvenog sustava provoditelji zdravstvene zaštite odnosno djelatnici u zdravstvu, dostupno i uređeno zdravstvo, a u središtu sustava je zadovoljan bolesnik. I u svakom slučaju zdravstvo u Hrvatskoj treba ne samo reformu nego treba temeljitu rekonstrukciju. O tome govorimo već godinama. Ono mora postati i ostati na neki način solidarno tako da svi imaju dostupnu zdravstvenu skrb bez obzira na imovinski status ili mjesto stanovanja što nažalost u ovom trenutku nije situacija. Ono mora biti odgovorno prema građanima i svi u sustavu od ministra do ambulante moraju biti u službi zdravlja i građana. Mora biti fokus na pacijente na način da se ne može dogoditi da pacijenti nemaju potrebnu medicinsku skrb. Zdravstveni sustav nije se još urušio jedino zahvaljujući entuzijazmu i predanom radu zdravstvenih djelatnika. Znate koliko imao prekovremenih sati, koliko smo rastrgani između potreba pacijenata i organizacijskih potreba zdravstvenih institucija. Nedostaje zdravstvenih djelatnika, neravnomjerno su raspoređeni u RH. Problem broj 1, nerealne cijene pruženih zdravstvenih usluga, nedovoljni financijski limiti za pruženu zdravstvenu zaštitu, ne provodi se objedinjena javna nabava, radimo na više radilišta, administrativno smo preopterećeni. No, i sada evo imamo napokon pred sobom ova dva velika važna zakona koji su stupili u e-savjetovanje 19.10., trebalo je prvo trajati samo 15 dana onda ste evo produžili na 5 dana tako da je zaključeno do 8.11. Uključio se veliki broj ljudi, ja sam se isto uključila i moji kolege tako da je evo bio ogroman broj na primjedbi na Zakon o zdravstvenoj zaštiti, nekih 400-tinjak na Zakon o zdravstvenom osiguranju. Dakle, iz ovoga je i ministarstvo moglo vidjeti da postoji veliko nezadovoljstvo različitih dionika u zdravstvu jedan dio primjedbi je prihvaćen pogotovo što se odnosilo na rad mladih liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, međutim najveći dio je samo primljen na znanje. više godina, posebno zadnje 2 godine upozoravamo premijera i ministra Beroša i liječnike udruge i Hrvatska liječnika komora i sindikat, HUBOL, KOHOM, udruge pacijenata, mi iz oporbe pogotovo koji radimo u sustavu koji su problemi u zdravstvu od primarne, sekundarne do tercijarne razine. Predlagali smo niz rješenja kako bi se ovi gorući problemi u zdravstvu što prije počeli rješavati, no mnogo od toga se ne uvažava. Ja naravno cijenim doprinos svih koji su radili na ovim dokumentima, to je veliki posao, razumijem da se reforma ne može provesti u 5 mjeseci ili godinu dana, da za nešto ipak treba više godina, ali ne razumijem da neke stvari koje se konkretno predlagalo, koje se moglo odraditi i u kraćem roku se nisu odradile. Vi ste ministre zazivali konsenzus i stalno govorite o tome, ja se slažem da je zdravstvo nadstranačko pitanje, međutim kad ste imali 11.11. u NSK onu prezentaciju, bila sam tamo i to je sve bilo ex katedra, 9 vas je govornika bilo i posije toga sam vas pitala da li se slažete da evo predložimo na Odboru za zdravstvo, ja sam to onda i predložila, tematsku sjednicu gdje ćemo i mi oporbeni članovi Odbora za zdravstvo imati prilike saslušati sve vas kako bismo mogli aktivno sudjelovati u tome dakle prije nego ovo sve skupa dođe u proceduru u sabor, složili ste se, ja sam tako napisala, međutim kolege iz HDZ-a na Odboru za zdravstvo nisu to prihvatili, toliko o konsenzusu o kojem stalno govorimo. ništa, neću reći da baš ništa ne valja u ovoj reformi, ima tu i okej stvari, pitanje je naravno kolko će se to sve skupa provesti. Činjenica je da kao zdravstveni djelatnik to mogu potvrditi, radimo puno, radimo puno u zdravstvenom sustavu, radimo sve više. Evo vam primjer, broj kontakata u obiteljskoj medicini 1995.g. 25 milijuna, 2021. 50 milijuna, znači ljudi su to odradili. Naravno da onaj pacijent koji ne može doći u datom trenutku do svojeg, do svojeg liječnika, a ima ih takvih koji su stvarno potrebiti za hitnu medicinsku skrb, pa mnogi nažalost ne mogu doći i takve stvari treba promijeniti, dakle mora postojati jednaka prilika i za onoga u Zagrebu i za onoga na otoku i za onoga ne znam u Čakovcu u, u nekakvom slavonskom selu, al je pitanje naravno kako će se doći do liječnika, ne, ne možeš tramvajem u, u, u selu u Slavo…, u Slavoniji, mislim treba biti razuman. Što se tiče financija, pitala sam vas na početku kakva je situacija sada 2022. sa konkretnim dospjelim dugovima i dospjelim obavezama, prije godinu dana je bilo 11,88 milijardi kuna, javni bolnički sektor, dospjele obaveze 3,39 milijardi kuna, sanacija zdravstvo 2021. 6,34 milijarde kuna, svake godine se dodaje sve više i više, dakle i sami ste govorili da je ovaj financijski, da je zdravstveni sustav financijski neodrživ i to se svi slažemo samo je pitanje kada će se financijska održivost i na koji način ćete to napokon napraviti. Govorili ste da će odsad ići plaćanje po učinkovitosti i kvaliteti zdravstvene zaštite, to se sve slažemo, međutim pitanje je kako ćete vi procijeniti kvalitetu zdravstvene zaštite u svakom segmentu u zdravstvenom sustavu. Dakle, u prvom prvom redu treba plaćati po onome što se pošteno odradi, a ovi limiti koji su dijeljeni po ne znam kakvim stranačkim HDZ-ovim iskaznicama, pa ova županija dobije više, ova manje iako ima sličan broj stanovnika koji gravitiraju, to se mora pod hitno, dakle bez čekanja narednih ne znam kolko godina, do 2030. to se treba pod hitno promijeniti i riješiti. Vi ministre Beroš govorite, citiram vas, reforma je štafeta. Naravno da to ne može jedan čovjek promijeniti u jednoj godini, međutim sad je već proteklo evo 7.g. otkada evo SDP nije bio na vlasti i što se događa, idemo puževim korakom. Nažalost stvari koje su bile dobre, koje smo evo u SDP-ovoj Vladi napravili, program 72 sata rano otkrivanje karcinoma grlića maternica, sanacija sanacija zdravstvenih ustanova, kad HDZ dođe na vlast oni to sve miču, pa dajte barem onda ove programe ranog otkrivanja što prije ovaj Nadalje, što se tiče obiteljske medicine, znamo svi dobro da je obiteljska medicina devastirana, u prvom redu kadrovski, nedostaje liječnika obiteljske medicine, za 5.g. 700 njih će otići u mirovinu, milijun ljudi će ostati bez liječnika obiteljske medicine. Već sad imate 104 ambulante bez svog nositelja tima, znate što to znači? Imate pacijente 1500 ili koliko ih već u ambulanti, medicinsku sestru, a doktora nemate, pa onda ovaj iz druge ambulante skače, obavi svoju ambulantu, trči u drugu ambulantu. Prema tome devastirana je obiteljska medicina i s pravom se kolege iz obiteljske ljute jer vide da se u ovoj predloženoj reformi njihov položaj neće tako brzo popraviti. Ima stvari koje ste uvažili, rad do 68.g., pa ste pokušali evo 5.g. moraš raditi u domu zdravlja da bi išao u koncesiju, to ste maknuli i evo stavili ste na jednu godinu. Pozdravljam izjednačavanje koeficijenata, to je u redu, međutim ima tu puno primjedbi koje je obiteljska medicina dala kako bi se što prije ojačao njihov status, ali se to nije uvažilo. Obiteljska medicina je osnovna i najveća djelatnost primarne zdravstvene zaštite i mora biti temelj zdravstvenog sustava. Uložite jedan euro u obiteljsku medicinu, prišparat ćete 4 eura za ovu skuplju bolničku zdravstvenu zaštitu. Što se tiče konkretnih primjera, poštovani ministre ja ne znam jeste li vi dobili ovaj papir, ja ću vam to dati, ja sam tu govorila o tome, konkretni prijedlozi obiteljske medicine, što vam savjetuju, što vas mole na tri stranice ima, što možete napraviti u narednih jedan do tri mjeseca, tri do šest mjeseci, šest mjeseci do godine dana da ih administrativno rasteretite, dakle ljudi su administrativno preopterećeni i rastureni, naravno da onda i obiteljskim liječnicima ne mogu pacijenti doći u onoj mjeri u kojoj bi trebali. Jako mi je drago da ste odustali od onog vrlo spornog, spornog, da ne kažem drugi epitet, članka gdje ste htjeli da mladi liječnici rade obavezno u primarnoj zdravstvenoj zaštiti kako bi im to bio uvjet za dobivanje specijalizacije, dakle prestrašno, 333 primjedbe, to ste uvažili ispada jel da ste primili, da ste prihvatili puno primjedbi, a zapravo ste prihvatili jedan dio koji je vezan uz taj jedan te isti članak. Administratori, grupna praksa, sve je to ok, ali imate već sad primjere u RH, imate u Međimurju, imate u Breznici gdje se radi grupna praksa i o tome sam vam govorila i svaka čast provjeravali ste u 11 navečer, ali poslije toga se nije niš dogodilo, znači e ali te stvari morate riješiti ako je negdje administrativna zapreka, ako je problem financiranja to treba što prije riješiti. Super, savjetovališta za pacijente, odlično. Proširuje se djelatnost jel odnosno stvari koje idu pod primarnu zdravstvenu zaštitu i psihijatrijska skrb, mentalno zdravlje, fizikalna terapija itd. sve je to ok. Međutim, preventivni pregledi odlično zamišljeno međutim govorila sam o situaciji u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Kolege iz obiteljske vela tko će to i kada će raditi? Na koji način će se to sprovoditi? Zdravstvena pismenost građana nam je niska, screening programi postojeći. Znate i sami kakva je situacija za karcinom dojke. Za karcinom debelog crijeva odazivanje 20 do 22%. Zašto je tako nisko? Znate u čemu su problemi tehnički pa dajte poradite na tome. Rad bolničkih doktora u domovima zdravlja, je i sami kažu ako je dobrovoljno, ako bude primjereno plaćeno i ako se neće, nećemo mi u bolničkom sustavu još dodatno rasturati preko ovih 3 milijuna prekovremenih sati. Znači kako će se to provoditi? Dosta dajete ovlasti domovima zdravlja. Pitanje je financiranja. Znači ako će sve ići na teret domova zdravlja jedinica lokalne i regionalne samouprave onda pitamo na koji način će se to sve skupa financirati i provoditi. Mobilne ambulante, palijativne mobilne, ljekarne mobilne to je na više mjesta spomenuto, međutim samo na jednom mjestu, to sam komentirala jučer na Odboru za zdravstvo, mobilne ambulante mogu se osnovati u sklopu domova zdravlja. i područja u Hrvatskoj gdje i starije stanovništvo, ruralni, ruralna područja gdje niti nema liječnika obiteljske i super bi bila mobilna ambulanta, ali opet problem i pitanje provedbe. Što se tiče zdravstvenog turizma turističkih ambulanti, super, međutim to je sve komercijalno. Znači može i moja bolnica raditi turističku ambulantu, ali što se tiče onih medicinskih usluga kad vam dođe turist sa eucardom pa on vam niti ne bude išao u tu turističku ambulantu po svoju medicinsku skrb jer ga može dobiti u redovnoj skrbi, drugo je wellness. Nemate definiranu hitnu helikoptersku službu za cijelu Hrvatsku. Centralizacija sustava i preuzimanje bolnica o tome ću se malo više referirati u pojedinačnoj raspravi, ali i sama sam dala primjedbe i niz pitanja u javnoj raspravi. Tu nije uopće definirano na koji način će se riješiti imovinsko pravni odnosi, preuzimanja dugova bolnica, dugovanja bolnicama, kreditni problemi. Lijepo ste rekli za Bjelovar, preuzet ćete, a jel ćete preuzeti i iz Čakovca, e pa dobro onda sve to skupa lijepo definirajte. Što se tiče novaca, dakle možda je tu bilo malo nerazumijevanja što su neki kolege pitali, dakle ako se bolnice preuzimaju od 1.1.2024., a na proračunu za Ministarstvo zdravstva kad gledate 2024. na 2023. imate skoro 200 milijuna odnosno 190 milijuna eura manje, pa onda pitamo čekaj zašto smanjujete proračun Ministarstva zdravstva, a još ćete si natovariti i opće i županijske bolnice. Što se tiče proračuna HZZO, ja sam si sve izvadila, idu ti proračuni gore prihodi, bome idu i rashodi idu i sredstva za primarnu zdravstvenu, lijekovi na recepte, ortopedski uređaji, bolnička zdravstvena zaštita, SKZZ, posebno skupi lijekovi, međutim obzirom na ova gomilu, ovu gomilu dugovanja koje ima zdravstveni sustav, obzirom na ono što se svake godine daje za zdravstveni sustav opet postavljamo pitanje financijske održivosti zdravstvenog sustava. Imam puno još toga za reći, neću vjerojatno sve stići, ali ću još se samo osvrnuti na činjenicu što se tiče lista čekanja. Ako vi uspijete s ovim što ste zamisli da se liste čekanja smanje samo digitalizacijom i informatizacijom ja ću vam čestitati. I na kraju, mi smatramo u SDP-u pa ovo je jedan dio lijepo napisan, dobro zamišljen itd., ali je pitanje što je lista želja, a što je provedba, način financiranja i tko će sve to skupa raditi i zato u ovom trenutku mi ovo sve skupa ne možemo podržati. Hvala lijepa. Hvala i vama. Postoji lista čekanja na galeriji, pozdravimo učenice i učenike sa nastavnim osobljem, oni su se vratili bili su već prije Strojarske tehničke škole iz Osijeka, molim vas jednim aplauzom. Hvala što ste s nama. Gospodin Stephen Nikola Bartulica, Domovinski pokret. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pozdravljam učenike iz Osijeka, lijepo vas vidjeti ovdje u saboru. Poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege, uvodno treba nekoliko stvari jasno reći. Dakle, uz sve nedostatke našeg zdravstvenog sustava treba jasno reći da imamo jako dobre pa izvrsne liječnike, medicinsko osoblje, medicinske sestre, ostali drže naš sustav. Vidjeli smo u vrijeme pandemije i novim izvanrednim okolnostima da sustav nije krahirao, bilo je propusta, ali svakako želim unaprijed naglasiti i čestitati svim našim zdravstvenim djelatnicima koji ponekad rade u vrlo teškim uvjetima. Međutim, u ovoj raspravi postoji jako puno demagogije, jako puno demagogije. Dakle, svi želimo da zdravstvena skrb bude izvrsna, dostupna svima, svi želimo da dođe do racionalizacije troškova međutim postoji veliki problem da ono, da je razmak ili daljina između obećanoga i onog što ste stvarno u praksi ostvaruje je jako velika ta razlika i malo ću se osvrnuti na to. Dakle, nije bez razloga da svi su zapravo nezadovoljni od pacijenata do samih liječnika. Puno toga što je zajamčeno nama na papiru ne može se ostvariti barem u razumnom roku i želimo svi da se to promijeni, pa ću krenuti konkretno od uvjeta rada i način kako liječnici u državnim bolnicama su plaćeni. Dakle tu u Hrvatskoj postoji način izračuna plaće, poznati koeficijenti i slično, međutim činjenica jest da ovaj sustav ne prepoznaje način, razlikovanje onih najboljih koji najviše rade, koji imaju najveći ugled i oni koji manje rade, dakle to je i dalje ravno i mislim da to trebamo promijeniti i motivirati, pogotovo mlađe liječnike koji žele ostvariti nakon specijalizacije karijeru da hrvatski sustav njih prepoznaje. Ovakav način mnoge tjeramo ili u privatne poliklinike ili u inozemstvo, dakle to treba jasno i to je inače način rada u cijelom sustavu, ne samo u zdravstvu nego u školstvu i, itd., u sudstvu. Međutim, ja ću se osvrnuti najviše u ovom izlaganju na financijske probleme. Ima tu pomaka u ovom zakonu, ja to priznajem, slažem se s vama da treba staviti veći naglasak na međutim neke krupne stvari ostaju i vi ste malo ranije u raspravi g. ministre dali meni zapravo, za pravo složili ste se da ovaj monopolistički položaj HZZO nikako nije rješenje, zapravo je izvor mnogih problema, pa i reći ću ne samo neracionalnog trošenja dragocjenog novaca nego zloupotrebe, zloupotrebe, dakle neki privatnici mogu poslovati sa HZZO-om, neki ne i još nisu transparentni i jasni kriteriji kako se donose te te odluke. Što se tiče tog odnosa privatnog i javnog moram jasno reć, tu se pokušava nametnut tezu da ja zagovaram američki model ili neki drugi model, ne, mislim da trebamo učiti iz iskustva onih gdje, složit ćemo se, je zdravstvena skrb na visokoj razini, možemo nešto naučiti, nije slučajno da kad zagori i treba npr. malo, malo dijete na specijalno liječenje obično idu u Ameriku, nije to slučajno, pa idemo nešto naučiti od, od najboljih. Dakle, ne, ne smijemo bježati od toga i nije to samo, ne smije se simplistički reć to je unošenje nekog drugog modela u Hrvatsku. Ne, ne, radi se o tome da mi ovaj sustav ne može, ne možemo i dalje podnositi, niti je održiv, svi se slažemo, financijski je neodrživo ovo stanje i kako ga promijeniti, na koji način, tu se ne slažemo. Ja, ja vidim kao ključni pomak u tome da se daje ljudima koji uplaćuju veća prava, dakle svi koji financiraju ovaj sustav i izdvajaju preko 16% bruto plaće da imaju izbor gdje će taj novac ić, po sili zakona ide samo u HZZO. I u drugim zemljama gdje postoji obavezno zdravstveno osiguranje, da to bude jasno, dakle i u drugim zemljama di je zdravstveno osiguranje obavezno obavezno postoji izbor, postoji izbor. Gledamo Njemačku npr., ima 6-7 ili više Krankenkase gdje ljudi biraju i svaki, svaki na svoj način nudi policu zdravstvenog osiguranja. To su reforme koje ne vidimo, jednostavno izostalo je u ovom paketu. Dakle, zdravstvena skrb nije besplatna, trebamo taj mit i tu veliku zabludu konačno razotkriti, razotkriti, dakle prošle godine ili ove godine preko 35 milijardi kuna u zdravstvu opet nije dovoljno, dakle dugovi ostaju. Prema tome, zdravstvena skrb je skupa, svi želimo da bude na, na visokoj razini, ali to košta i sad mi postavljamo pitanje na koji način to urediti i financirati, kako doć do te racionalizacije? Ja sam ranije rekao u replici da ne vidim kako može, kako se može stanje u bolnicama riješiti sa ovim nesretnim limitima ako HZZO nameće na umjetan način iznos koji bolnica može naplatiti za određene zahvate. To, to moramo jednostavno ukinuti tu praksu, dok se to ne dogodi ne možemo očekivati racionalizaciju troškova, dakle htjeli ili ne ne možemo i dalje prkositi zdravoj ekonomskoj logici, pa i nekim datostima, moramo se ponašati u skladu sa onim, dakle postoji ekonomija, postoji trošak za svaku stvar i ne možemo danas sutra očekivat da će sustav smanjiti cijene ili dugove ako ne dođe do konkurencije, duboko sam uvjeren u to. Slično kao, plastično, plastično mogu usporediti sa taksi službom, došlo je do deregulacije, do veće slobode, usluga je puno bolja, puno jeftinija, korisnici su svi zadovoljni, dakle ti isti principi vrijede i za druga područja za druga područja. Sigurno zdravstveni sustav je puno kompleksniji, ali načela ostaju, načela ostaju. Dakle ovaj odnos privatnog i javnog, npr. zašto, postavljam pitanje zašto u Karlovcu dugi niz godina ministarstvo ne odobrava kupovinu magnetske rezonance, ali i takav uređaj postoji u prostorijama u vlasništvu privatnika, kako je to moguće? Ili npr. u Zagrebu, zašto naš Centar za tumore nema najnovije robote koji liječe onkološke pacijente nego ti roboti se nalaze u privatnoj ustanovi pored Zagreba, zašto? Zašto je to tako? Stalno se ističe kako trebamo bolje zbrinuti za javni zdravstveni sustav, jer svi pacijenti, najveći broj dakako se u njemu liječe. A zašto postoje onda ove velike razlike i nelogičnosti? Studenti, dakle ranije sam ih spomenuo naše mlade liječnike koji završavaju medicinu i mnogi teško dobivaju željenu specijalizaciju. Ne izmišljam to, roditelji me zovu, kontaktiraju. Ja samo prenosim što mi građani govore. I zbog frustracije i tog čekanja za mnogi su zapravo na neki način prisiljeni da nešto drugo rade ne u struci ili da ode u inozemstvo i to je neodrživo. Nama u mnogim mjestima nedostaju liječnici, a isti koje ova država školuje i omogućuje jako dobro školovanje na fakultetima opet ih na neki način tjera tjera van, a u EU znamo da naši liječnici su svugdje dobro došli. Prema tome, moramo se suočiti sa tim. Spomenuta je ranije hitna helikopterska služba. Zašto je to tako teško urediti? Mnogi stalno upozoravaju i mene kontaktiraju iz krajeva gdje je teže i manje dostupna zdravstvena usluga zašto se to ne može bolje riješiti? I treba reći nešto vezano za solidarnost, svi smo za solidarnost. Nije sporna solidarnost, ali što je prava solidarnost? Ne može prava solidarnost kolegice i kolege biti prisiljena. Dakle, slučaj, primjer solidarnosti je kad je djevojčica Mila Rončević trebala specijalno liječenje za leukemiju. Otišla je u Filadelfiju i naši građani su dobrovoljno u slobodi skupili 37 milijuna kuna. I hvala bogu se izliječila. To je primjer solidarnosti, velike solidarnosti i velikog srca hrvatskog naroda. A ovo sve drugo spada, rekao bih u demagogiju jer sustav vrtimo se u krugu, ljudi ne mogu dobiti što im je obećano, liste čekanja stalno rastu, velike su. Svi se slažemo da to treba smanjiti, ali nikako pomaka nema. I nije slučajno, nije slučajno da niču u našim gradovima privatne poliklinike. Jednostavno je potražnja golema i ljudi ne mogu dobiti na vrijeme pregled ili pretragu koju trebaju, pa su voljni dva ili tri puta platiti. To je činjenica, tu se nalazimo i svi želimo da se to popravi i promijeni. Na kraju ću isto ponoviti, ja sam uputio još jedno zastupničko pitanje vezano za nabavu cjepiva. Ja znam da je u tzv. zajedničkoj nabavi na razini EU to dogovoreno za sve članice. Međutim, mislim da je jako važno da naši građani dobiju uvid točno u podatak koliko je Hrvatska potrošila ove godine za cjepivo protiv covida, koliko će toga biti bačeno ili viška, koliko je planirano za 2023. točne iznose. Imamo pravo na tu informaciju. Mislim da to isto je jedna velika tema, dakle na koji način raspolažemo sa oskudnim sredstvima. Mislim da svi se slažemo da može bolje, a pod velikim pritiskom raznih interesnih skupina možda je nabavljeno previše i naručeno previše, pa želimo imati uvid i molim odgovor točan i koliko je plaćeno u promidžbu, cijelu kampanju promidžbenu za cijepljenje. Mislim da građani i moji birači žele to znati i imaju pravo to znati. Zaključno, Domovinski pokret smatra da ovi prijedlozi su too little too late. Dakle, problemi su golemi. Ovo su mali pomaci, ali neće bojimo se promijeniti krupne uzroke naših nevolja u Hrvatskoj. Prema tome, nećemo moći podržati, ali svakako ćemo i dalje konstruktivno predlagati smjer kojim treba hrvatsko zdravstvo ići. Još jednom ću ponoviti. Čestitam svim hrvatskim liječnicima koji neumorno obavljaju težak posao ponekad u vrlo teškim uvjetima. Mnogi su potplaćeni i hvala bogu da su još ovdje u Hrvatskoj. Tako i medicinske sestre koje su vrlo tražene izvan Hrvatske i mislim da ih treba bolje i više cijeniti ovdje u našim bolnicama, na radnom mjestu kao i ostalo osoblje. Hvala.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre sa suradnicima. U obrazloženju ovog zakona otprilike mislim da je prva rečenica, kaže program Vlade Republike Hrvatske za 2020. do 2024. kao jedan od prioriteta i ciljeva je da bude održiv zdravstveni sustav. Sigurna sam da nema nikog tko ne bi volio imati održivi zdravstveni sustav, ali jednako dobro i vi i ja znamo da to nije lako, da to nije ni jednostavno, da je već u ovoj zemlji bilo niz pokušaja da se napravi nešto što se zove reforma zdravstva. ni ovo nije reforma. Ja sam očekivala reformu. Moram priznati da sam čak i očekivala, mislila sam možda iza ovog slijedi nešto drugo. Ovo je jedan pokušaj da se napravi nešto bolje, ali nije ono što smo očekivali. Naše zdravstvo je u teškom stanju. Svi znamo da nam novac curi na sve strane. Ono je za građane sve skuplje, a ono što građani kažu da je usluga i treba ih slušati i slušat što govore, da je usluga sve lošija i teže dostupna. Umiremo mlađi i od težih bolesti nego što je prosjek EU. I tko su nezadovoljni? Nezadovoljni su i pacijenti, nezadovoljni su zaposlenici, dakle liječnici i nezadovoljni su i svi ostali. Ključno pitanje kad uđete u ovakvu jednu temu kako iz toga izaći van. Ključno pitanje je postaviti si neke ciljeve, neka mjerila i sve ostalo. To ovom izmjenom i dopunom Zakona o zdravstvenoj zaštiti nije napravljeno. Ja moram priznati, ja nastojim dosta detaljno pročitati zakon i uvijek čitam i zanima me što će biti i kako će se on provoditi jer je to jedan od alata. Ne mislim ministre da vi imate čarobni štapić i ne očekujem od vas da čarobnim štapićem riješite prioritete koji su što u zdravstvu treba napraviti. I nemojte shvatiti nikakvu osobnu niti napad, niti uvreda, niti bilo šta, ne radite lagani posao, ali ono što mi vidimo, vidimo da stvari u zdravstvu ne idu dobro. Vidimo da stvari idu još u gore i bojimo se da sadašnjim rasporedom snaga na ovaj način na koji ide se stvari neće promijeniti. Imam osjećaj da vam je, ja ću to uvijek usporediti s kućom, kuća curi na sve strane, krov prokišnjava, a mi smo odlučili napraviti fasadu, pa ćemo imat sad novu fasadu i sad ćemo reći nešto smo novo napravili. Ministre vi kroz odredbu Članka 65. ste propisali 11 novih pravilnika koje trebate donijeti. Tu ste u odgovoru kad je bilo, kad vas je netko nešto pitao onda je rečeno da će to biti rečeno pravilnikom. Suština, tema, način vi definirate zakonom. Pravilnik daje razradu te teme. Vi imate pravilnik koji će osigurati način osiguravanja medicinsko prihvatljivog vremena za ostvarivanje mjera zdravstvene zaštite. Dva pravilnika kojim će se urediti standardi i način prijema specijalizanata kao i način polaganja specijalističkog ispita odnosno ispita iz uže specijalizacije, pravilnikom kojim ćete detaljno propisati mjerila za dodjelu i obnovu naziva centra izvrsnosti, pravilnikom kojim ćete definirati organizaciju i način obavljanja hitne medicine i sanitetskog prijevoza. Neću nabrajati dalje pravilnike jer nema potrebe, možemo ih čitati, ali je tu puno previše pravilnika gdje ste vi ostavili rješenje za neki drugi korak. Rješenje mora biti u zakonu, a rješenje za neki drugi korak je onda dakle, u pravilniku je razrada svega toga. Ono što je meni bila jedan pokazatelj, put koji idemo jesu bili deseci i deseci amandmana na nedavno doneseni proračun koji su se upravo odnosili za zdravstvo. Ti amandmani nisu bili kako se voli nazvat populistički. U tim amandmanima je bilo i niz sadržajnih amandmana, bilo je čak i amandmana koji su u najboljoj mjeri i namjeri htjeli nešto promijeniti, koji su bili ciljani s preciznim stvarima što treba se u proračunu napraviti. Tu je bila državna tajnica, ta lakoća kojom je ona odbijala sve te amandmane, ja ne znam koju riječ da upotrijebim, a da se neko ne uvrijedi ali je meni bila sramotna. Postalo se da nikog nije briga, a ono što ponavljam još jedanput i ministre i svi kolege i kolegice znamo da je zdravstvo sve skuplje, da su liste čekanja sve dulje, a usluga sve lošija i teže dostupna. U Hrvatskoj od raka tjedno umire 300 ljudi i naše statistike koje su već prije korone bile lošije od prosjeka EU, rak se dijagnosticira prekasno i liječenje počinje prekasno. Broj oboljelih od raka u našoj zemlji je oko prosjeka EU, broj oboljelih, ali po smrtnosti smo 5 po redu. To su podaci koje sam ja izvukla iz službene evidencije. Što to znači? To čak i znači da se neke stvari pravovremeno dijagnosticiraju, ali da u liječenju nešto ozbiljno štima. Sad se, situacija se kroz vrijeme ne poboljšava nego se dodatno pogoršava. Prve procjene govore da će smrtnost od raka u Hrvatskoj u idućim godinama rasti i do 10%. Dakle, čitam podatke koje sam skupila iz literature, kao što znate ja nisam liječnik i nisam u struci, nešto znam čitati, znam čitati i propise i živim u ovoj Hrvatskoj u kojoj bih voljela da je bolje, kojoj bih voljela da zaista imao reformu zdravstva koja bi prava reforma, ovo to nije. Ovo to jednostavno nije. Ovdje imate neke stvari za koje se odmah složiti i mogu reći da je u redu. Stvari koje govore o rad mobilnih ljekarni u primarnoj zdravstvenoj zaštiti odnosno na potpomognutom području ako će to biti ostvarivo. Dakle, vi ćete morati imati i neke situacije u kojima ćete nešto čekirati, ako će to biti ostvarivo sve fein, sve odlično, sve u redu. Ja moram priznati ja sam posebno gledala onaj dio koji govorite o zdravstvenom turizmu, o načinu na koji je jer je taj zdravstveni turizam uvijek bio negdje u drugom ili trećem redu pa je u ovom zakonu je i nešto detaljnije o tome rečeno, ali ima nešto što govori zapravo o tome da niste duboko i suštinski ušli u problem i nešto što zapravo meni graniči s licemjernošću, a reći ću vam što. osnivačka prava nad općim bolnicama na RH prelaze na RH uz odgovarajuće izmjene u odredbama upravnih vijeća radi osiguravanja uključenosti jedinice područne regionalne samouprave odnosno Grada Zagreba u rad općih bolnica na svojem području. lokalnih, jedinice područne regionalne samouprave odnosno Grada Zagreba koje je izvršno tijelo ranijeg osnivača daje mišljenje u postupku imenovanja i razrješenja ravnatelja opće E to mišljenje će baš biti uključenost. Što će biti kad ne da mišljenje, što će biti kad se suprotstavi tom mišljenju? To je ono kad pokušavate nešto riješiti, ali ne riješite do kraja. moramo, moramo upozoriti i ono što je sigurno jasno, a to je da novac u zdravstvu i to neću reći nikakvu novost i to sam već ponovila da da curi na sve strane, da nemamo poboljšanja u prevenciji, da za to čak nemamo niti volje, niti sluha. Da ono što nam se dešava da nam pacijenti u nemogućnosti da riješe svoj problem ili pokušaju ga riješiti i u javnom sustavu, to pomoć potraže, potraže sve više i više na, u privatnim poliklinikama odnosno izvan javnog sustava. Mi smo imali nešto što je ustoličio dr. Andrija Štampar, nešto s čim se Hrvatska mogla dičiti u svijetu. Ja ne mislim da je cijela odgovornost na ministru Berošu, ja mislim da je to odgovornost koja ide godinama, znate godinama vi ne rješavate neke stvari i godinama se te stvari gomilaju, gomilaju i gomilaju i jedanput dođu i neće moći dalje, da li je to ovaj trenutak iz kojeg više nećemo moći dalje ili neki drugi ja u to neću ulaziti i teško mi je i ne želim suditi i ne želim unaprijed reći, ali taj trenutak će jednostavno doći. Ovdje u zdravstvu ima puno previše problema, jedan od najvećih bolesnika naše države je zaista taj cijeli zdravstveni sustav. Ovom prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji imamo u prvom čitanju, ta rješenja nema, ona su samo neka…, samo u nekakvim malim segmentama, u nekim malim nišama i bojim se da ono i zato sam i rekla ja tu ne vidim reformu. se ne razumije/… pitala neke kolege i kažem šta iza ove izmjene i dopune zakona ćemo dobit neki novi zakon u kojem ćemo napraviti nove iskorake, pa su mi se nasmijali. Ja se ne želim nasmijati nikom, mislim da oni koji rade u zdravstvenom sustavu rade jedan teški i odgovoran posao, mislim da im nije lako, ali ono što se nudi kroz ovu izmjenu i dopunu zakona neće ništa olakšati, hvala lijepo. I vama. Gđa. Ivana Kekin, Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka, izvolite. Poštovani predsjedavajući, poštovani ministre sa suradnicima, poštovani kolege i kolegice zastupnici. Dakle danas raspravljamo o Prijedlogu izmjena i dopuna dvaju zakona čije će implementiranje imati zaista direktne posljedice na živote svih građana i građanski ove zemlje. Nažalost, bojim se da će posljedice ove reforme, kako joj se voli tepati, za većinu njih ipak biti negativne. Ako je nekom sustavu potrebna reforma to znači da ga se treba popraviti, unaprijediti, izliječiti. Ako ćemo krenuti liječničkim pristupom prvo je potrebno sagledati simptome, onda otkriti uzroke tih simptoma kako bi se odredila efikasna terapija koja će u konačnici barem dovesti do poboljšanja stanja ako već ne do izlječenja. Hrvatski zdravstveni sustav ako ćemo sagledavati simptome pati od predugih lista čekanja, od nedostup…, nedo…,nedohvatljivih i nedostupnih zahvata i dijagnostičkih pretraga, od preskupih lijekova, od odljeva visokokvalificiranog i deficitarnog kadra, od ogromnih dugova, od sukoba interesa i od dakako korupcije, to su simptomi, što ih uzrokuje? Odgovor je naravno složen, no uzroke bi mogli strukturirati u tri grupe. Prva grupa problema odnosi se na to na što se u našem zdravstvenom sustavu troši novac, dakle što se prioritizira, u što slijevamo novac i kuda onda za novcem idu i ljudi. To definitivno nije primarna zdravstvena zaštita i to definitivno nije prevencija, što je u svim zemljama koje imaju koliko toliko održivo zdravstvo temelj sustava. Jaka prevencija i kvalitetni preventivni programi visokog obuhvata rizičnih skupina sprječavaju razvoj niza bolesti odnosno love niz bolesti u tako ranim fazama da je liječenje jeftino, kratko i potpuno. Jaka primarna zdravstvena zaštita u kojoj rade educirani specijalisti, prije svega obiteljske medicine, trebala bi odrađivati veliku većinu svih zdravstvenih usluga i ona zapravo predstavlja i najefikasije, ali i najjeftinije rješenje. Nažalost, u našem zdravstvenom sustavu i prevencija i primarna zdravstvena zaštita su na izrazito niskim granama, od 4 nacionalna preventivna programa za prevenciju karcinoma pluća, dojke, debelog crijeva i vrata maternice jedino dojka ima kakav takav odaziv. Naime, odaziv naše populacije na primjerice pregled kojim se testira postojanje krvi u stolici, što može biti prvi znak karcinoma debelog crijeva kod kojeg ako se otkrije u ranoj fazi preživljenje iznosi iznad 90%, kod nas je odaziv svega 21%, radi čega se svega 11% slučajeva raka debelog crijeva otkriva u početkom stadiju. Evo primjerice u Sloveniji ta brojka je preko 50%, dakle preko 50% slučajeva debelog crijeva raka otkriva se u početnom stadiju zahvaljujući njihovom uspješnijem i bolje organiziranom screening programu na kojeg se odaziva gotovo 70% pozvane populacije. Isto tako karcinom vrata maternice, jedan je od rijetkih karcinoma kojeg se zapravo u potpunosti može spriječiti pravovremenim cijepljenom, cijepljenjem protiv Human papillomavirusa. Tu jedinstvenu priliku da zapravo jedan karcinom koji je visok po smrtnosti gotovo u potpunosti iskorijenimo iskoristile su zapadne zemlje koje sada imaju procijepljenost preko 65% i zapravo su na dobrom putu da to prestane bit javnozdravstveni problem. U Hrvatskoj nismo te sreće, kod nas je stopa procijepljenosti djece u 8. razredima među najnižima u EU, ispod 10%. Dakle, preventivni programi postoje na papiru, ali sudeći po smrtnosti od navedenih bolesti koja u RH značajno premašuje europski prosjek jasno je da u praksi ne postoje. Isto tako ako pogledate statistike kroničnih nezaraznih bolesti njihove pojavnosti i komplikacija poput dijabetesa, poput pretilosti, bolesti kardiovaskularnog sustava, dakle bolesti koje su direktno koleri…, kolerirane kvalitetom života i na koje se može utjecati prevencijom i edukacijom, vidite da i tu zakazujemo. Što je sa primarnom zdravstvenom zaštitom? Pa primarna već 30.g. nije primarna nego ju se dapače sustavno obespravljuje i uništava. Završena specijalizacija iz obiteljske koja je u razvijenim društvima standard i zapravo minimum uvjeta predstavlja za obavljanje tog složenog posla, kod nas nažalost nije preduvjet. Kod kod nas gotovo polovina liječnika koji rade o ordinacijama opće medicine, dakle na mjestima koja bi trebala služiti građanima da zadovolje većinu svojih najčešćih zdravstvenih potreba, kod nas rade taj posao tek završeni studenti koji nemaj specijalizaciju, dakle nemaju iskustvo i nemaju edukaciju. Dakle, najvažnija radna mjesta u sustavu kod nas su istodobno i najnepoželjnija i umjesto da ih popunjavaju visoko educirani, visoko motivirani visoko gratificirani ljudi mi ih prepuštamo netom završenim studentima koji to rade dok čekaju specku. U prosjeku je čekaju 6 mjeseci, pa ako ste na takvom mjestu imate svu šansu da svakih 6 mjeseci naiđete na novog liječnika obiteljske medicine na privremenom Naravno da navedeno dovodi do štancanja uputnica, do slanja na potrebne i nepotrebne specijalističke i subspecijalističke pretrage i preglede do zagušenja bolničkog sustava , do skupljeg liječenja i što je najgore do značajno lošijih ishoda tog istog liječenja. Kako se ovaj prijedlog izmjena i dopuna nosi sa ovim korijenskim problemima zdravstvenog sustava? Slabo ili nikako. Dapače, umjesto da se jasno naznači kako će se već postojeći preventivni program učiniti pristupačnijima i kako će se povećati odaziv ministar najavljuje uvođenje općeg sistematskog pregleda kojeg će pazite sad raditi liječnici obiteljske medicine i kojih već nemamo i koji će se obzirom koliko su birokratski opterećeni svesti na mjerenje tlaka i pulsa, jer će uz pisanje uputnica, putnih itd. jer za to koristimo kadar, sa 10 plus godina visokog obrazovanja morati raditi i krajnje nespecifične sistematske preglede svima iznad 40 godina. Inače o jačanju primarne nema ni slova, osim što je prijedlog izmjena i dopuna po putu od javnog savjetovanja do rasprave izgubio obavezu koju je ministar planirao uvesti da svi studenti kad završe faks moraju odšljakati godinu u primarnoj i tako krpati kadrovske rupe, a odustalo se nakon što su studenti zaprijetili promptnim odlaskom iz zemlje. da je važno ojačati primarnu zdravstvenu zaštitu nema niti jednog konkretnog koraka iz kojeg je jasno da će se isto i desiti što je također potkrijepljeno nizom reakcija svih udruga liječnika obiteljske medicine koji su prijedlogom zapravo uglavnom zgroženi. Druga grupa problema odnosi se na naše modele financiranja zdravstvenog sustava, prije svega bolnica. Bolnice se financiraju kroz tzv. limite. Planirana sredstva koja su uglavnom dostatna samo za plaće zaposlenika, a potom kad bolnici damo neki xy limit onda tražimo da bolnica isfakturira do iznosa tog limita svoje usluge. Na taj način potičemo tzv. kreativno fakturiranje kao i izvođenje pregleda i pretraga koje i nisu nužno potrebne kako bi se uspjelo opravdati limit. je između ostalog uz već navedenu slabu primarnu zdravstvenu zaštitu dovodi do zagušenja sustava i stvaranja lista čekanja. Ako bolnice ipak ne izvrše limit onda im se to piše u dug. Najluđi i najbolji primjer toga su dugovi bolnica koji su nastali u pandemiji kad nije smio raditi hladni pogon, pa se sukladno tome nije smjelo fakturirati, a limiti su otišli na plaće liječnika. Pa su se svi ti limiti, dakle plaće zdravstvenog osoblja upisali u dugove bolnica dok ste nam pjevali moja Domovino ili šta je već išlo. Dakle, imamo model financiranja koji potiče stvaranje dugova bolnica. Osim što iz ovog prijedloga izmjena i dopuna kao na koncu konca i iz prijedloga proračuna jasno da reforma neće riješiti pitanje financijske neodrživosti ovakvog zdravstvenog sustava dodatno se unose članci koji će ga učiniti još0 neodrživijim, pa će tako HZZO po novom na odobrenje Ministarstva zdravstva smjeti ugovarati provođenje usluga s privatnim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima ukoliko su liste čekanja preduge. Kao što će HZZO smjeti za osiguranika platiti uslugu koja nije dostupna u javnom zdravstvenom sustavu u privatnoj ustanovi umjesto u inozemstvu kao što je to do sada bilo propisano. jedno i drugo dovodi do odljeva kadra u privatni sektor, potom do odljeva financija jer to znači da se novac poreznih obveznika direktno ulijeva u privatne džepove. Potom daljnjeg odljeva kadra jer privatnik nakon što osigurava stalan dotok pacijenata itekako bolje plaća doktore uz gubitak svake motivacije za razvijanje javno-zdravstvenog sustava kako bi sam mogao raditi određene usluge i uz gubitak i do sad postojećih usluga radi prije prije svega gubitka kadra. Znate li ministre koliko evo iz vaše kuće s Rebra otišlo radio terapeuta i radiologa u privatne onkološke poliklinike? Znate li da su im plaće do 5 puta bolje nego što su javno-zdravstvenom sustavu i znate li koliku dobit ostvaruju navedene poliklinike na godišnjoj razini? Radi se o desecima milijuna kuna. Dakle, pričamo o dobiti koja je usporediva sa gubicima bolnica i zdravstvenih ustanova. Dakle, umjesto da jačamo naš javno-zdravstveni sustav, da se povedete za rijetkim primjerima, a imate ih, imate ih na kardio kirurgiji u Splitu, imate ih i u Zagrebu sada gdje se rješavaju liste čekanja boljom organizacijom rada, da onim našim građanima za koje se usluge ne rade u našem javno-zdravstvenom sustavu omogućimo liječenje u inozemstvu, što podrazumijeva liječenje u centrima izvrsnosti i centrima s više iskustva vi ovim izmjenama i dopunama dodatno siromašite javno-zdravstveni sustav daljnjim gubitkom novaca i daljnjim gubitkom ljudi jačajući privatni segment. Takve trendove gledamo već trideset godina a ovim izmjenama jasno je da je u pitanju strategija još radikalnije privatizacije zdravstva koju ovdje neki nazivaju puzajućim, ja bih rekla da možemo reći da je ona sada već trčeća. I sada dolazimo do treće grupe problema, a to je problem upravljanja našim bolnicama u kojima je politička podobnost ključni i jedini kriterij kod izbor ne samo ravnatelja, nego i šefova klinika i zavoda. Obzirom da se ne gleda izvrsnost, ishodi liječenja, obzirom da se ne gleda potrošnja skupih lijekova, organizacija posla, duljina lista čekanja pojedinog šefa, pojedine klinike, zavoda ili bolnice jasno je da iste nisu visoko na listi prioriteta velikoj većini upravljača u našem zdravstvenom sustavu. Osnovni kriterij je stranačka pozicija što dovodi do toga da čak 75% ravnatelja bolnica u Hrvatskoj su HDZ-ovci ili bliski HDZ-u, a sukladno tome u većini bolnica prisutan je čitav niz problema koji su direktna posljedica lošeg upravljanja od nepoštivanja radnog vremena zaposlenika što smjelo nazivate reformskim zahvatom koji bježe raditi u već prije spomenute privatne poliklinike koje ih bolje plaćaju do neracionalnog liječenja, nekontroliranje potrošnje lijekova, ordiniranja nepotrebnih pretraga, slanja pacijenata u vlastite privatne poliklinike itd. Evo za primjer, prema podacima Halmeda godišnja potrošnja na lijekove povećala se u duplo u zadnjih pet godina sa 5,8 milijardi kuna u 2016. na gotovo 10 u 2021. Dio te priče je posljedica globalnog trenda povećanja potrošnje na lijekove zbog razvoja novih skupih lijekova što bi od svakog zdravstvenog sustava zahtijevalo ozbiljnu i promišljenu prilagodbu. Nova se reforma ne bavi pitanjem unapređenja mehanizama kontrole potrošnje i praćenja učinka lijekova, postavljanja racionalnih indikacija u skladu sa našim financijskim mogućnostima, a najmanje se bavi upravljanjem sukobom interesa onih koji o listi lijekova HZZO-a i o propisivanju odlučuju, se bavi preuzimanjem preostalih bolnica koje nisu pod direktnom šapom HDZ-a tako da konačno ovih 75% loših HDZ-ovih upravljača prebacimo u 100% loših HDZ-ovih upravljača koji osim što loši su i vrlo, vrlo moćni. I kao što znamo vrlo neskloni tome da se jača primarna, da se uredi odnos javnog i privatnog zdravstva, da se zabrani rad pojedincima na pozicijama moći da rade istodobno u privatnim poliklinikama, da se transparentno pokaže koliko koji od njih dobiva od farmaceutskih tvrtki, da se ukloni mogućnost utjecaja onih direktno podmazanih od te iste pharme da koje liste lijekova HZZO-a, da se smanje liste čekanja boljom organizacijom rada i poštivanjem radnog vremena, da se nagradi one zdravstvene radnike i radnice koji osobito dobro obavljaju svoj posao. Ništa od toga nije u interesu hrvatskih zdravstvenih moćnika, ništa od toga nije u ovom prijedlogu, dakle nije u interesu niti vašem ministarstvu, niti vama ministre, niti vašim tajnicima. Ništa od toga nije u interesu HDZ-a. Dakle, ako hoćemo reformu, stvarnu reformu, ako hoćemo terapiju za ovakav zdravstveni sustav, ako ga hoćemo popraviti i ozdraviti, ako hoćemo dostupno, kvalitetno, financijski održivo javno zdravstvo, ako hoćemo bolju kvalitetu života naših građana i ako hoćemo dulje živote naših građana, prvo moramo maknuti HDZ s vlasti. O tome dragi građani glasamo na idućim izborima. Pozdravit ćemo svi zajedno članove Županijske podružnice Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Požeško-slavonske županije, molim vas

da./… da. Gospođa Sabljar Dračevac i onda gospodin Ostojić i onda nakon toga idemo na,

ovaj već sad neko vrijeme raspravljamo o ovoj našoj reformi zdravstva i moram priznati da kada je ministar rekao da će se efekti ovih izmjena zakona vidjeti tek negdje za 5-6 godina da sam se prilično zabrinula. Iskreno ministre voljela bi da se o efektima ovih zakona priča makar za godinu dana od donošenja odnosno od stupanja zakona na snagu pa da vidimo kakvi su doista financijski efekti tih zakona. Dakle, s obzirom da nam je negdje u fokusu i glavni cilj nam je upravo ova financijska neodrživost zdravstva ja bi rekla nešto kao prvo o financiranju. Kada država uvodi nove poreze građanima na alkohol, duhanske proizvode, a zadnje što smo uveli su na pića opterećena šećerom tada se kunemo da će svaka kuna iz tog doprinosa završiti u zdravstvu jer znamo da sva ova pošast upravo izaziva velike probleme na psihofizičko, psihofizičko stanje odnosno na zdravlje naše. Nažalost kada sam ministra financija pitala zašto se sredstva koja su po lex specialisu usmjerena bi trebala biti u zdravstvo od prometa prometa duhanskih proizvoda odgovor sam jako dugo čekala, gotovo godinu dana, a i tada ga nisam dobila. Mene je iskreno zanimalo koliko uprihodimo iz tog poreza. Zašto me je zanimalo, naravno nije sve trebalo ići za zdravstvo, ali onaj dio koji bi trebao ići za zdravstvo. Zašto me to zanimalo? Zato što taj novac treba na vrijeme doći u zdravstvo. Dakle, ti troškovi ako vi znate da ćete dobiti nećemo sad lupati brojeve jer nisam nikad dobila odgovor koliko, sasvim je drugačije kada njih HZZO može rasporediti na polovici obračunskog razdoblja ili ih uopće ne može ili ih na kraju ubacuje se rebalansom. Sredstva koja su došla na vrijeme mogu se iskoristiti za ovo silno zakašnjenje koje imamo u isplaćivanju lijekova. Mislim da to bez obzira što svi se kunu da nema nikakvih kamata, da su te kamate zbog tako dugog neplaćanja lijekova ukalkulirane i da se mi ovaj definitivno da to poskupljuje, poskupljuje taj dio. Dakle, zdravstvo mora imati prihode koji su, koji su mu potrebni da bi moglo pokriti sve one segmente koje u zdravstvu trebaju. Dakle, druga važna stvar koju treba svakako napomenuti kako možemo započeti reformu zdravstva bez da smo podvukli crtu, da smo sanirali dugove koji već postoje i da krećemo od jedne nove pozicije u kojoj možemo vidjeti gdje nam troškovi sklize. Nažalost mi ovoga puta tako nešto nećemo imati nego dugovi nam ostaju, ostaju, a samo se mijenjaju pojedini članci zakona uključujući i to da se ukida ovaj lex specialis i više se ta sredstva neće usmjeravati na zdravstvo, a trebala bi biti usmjerena u zdravstvo. Koliko smo puta dosada prebacili vlasništvo općih bolnica? Dakle, imam osjećaj da pretačemo iz šupljeg u prazno i pitam se da li će državno vlasništvo doista moći riješiti problem i da li će onda to postati trajna trajna situacija da više ne mijenjamo korak za korakom ponavljajući konstantno iste greške bez nekog jasno definiranog cilja. Ako će objedinjena nabave se lakše obavljati ja držim fige i želim da se tu uštedi velika količina novaca. Veliki problem nam je i cijena rada. HZZO plaća isporučenu uslugu nepravedno odnosno mi nemamo nikakvih dionika u komunikaciji cijene rada nego HZZO odredi koliko će koštati cijena rada. A u Republici Sloveniji situacija je sasvim drugačija. Dakle, njima nacionalni fond za pružanje usluga dogovara sa udrugom poslodavaca u zdravstvu kolika će biti cijena pojedine usluge u toj godini, a mi u slučaju da se ne može dogovoriti arbitar je Ministarstvo zdravstva koje onda postavi cijenu za tu godinu. Ne, mi smo se odlučili na to da HZZO može reći, kao što kažu, mi imamo toliko novaca toliko možemo platiti više od toga ne možemo. Ali dok god se ne riješi cijena rada, neće se riješiti ni problemi općih bolnica. Kada smo imali reformu zdravstva 2009. uveden je bod u zdravstvo i on je tada iznosio 9,8. Nakon te prve godine krenulo je smanjivanje boda da bi taj bod na kraju i dan danas bio manji od tih 9,8. E sad, da li su se od 2009. do 2022. smanjile cijene usluga, pa vi znate koliko smo samo imali porast plaća, koliko su, koliko je bio porast cijena lijekova, koliko je bio porast cijena materijala. Na osnovu svega toga morao bi daleko veći biti taj bod nego što je onda dogovoren. Dakle, limiti su se također pokazali vrlo nekorisni i nešto će se morati promijeniti i na tome. Nadam se da ste na dobrom putu, želim da ste u pravu, ali bojim se da niste i dok god ne riješimo cijenu vrijednosti rada nećemo moći naprijed sa zdravstvenim sustavom odnosno nećemo moći postaviti nekakve bazične, Jasno mi je da je veliki problem formiranja osnovne košarice zdravstvene zaštite jer to bi sigurno izazvalo nevoljke reakcije kod građana, a ovako kažemo svi imaju pravo na sve, a u biti onda ispadne da nitko nema pravo U ovom zakonu izrazito podržavam redovne preventivne preglede, ali čini mi se da to nije dobro razrađeno i da se liječnike obiteljske medicine kod kojih su zamišljeni da se rade ti pregledi dovodi u prilično nezgodnu situaciju zbog količine vremena koju oni imaju zbog drugih obaveza. Imam nekako osjećaj da koja god se reforma radi da sve ide kod liječnika obiteljske medicine odnosno da se upućuje prema njima. Evo ja bi vam navela primjer, u Zadarskoj županiji Opća bolnica Zadar obavljala je preventivne preglede zaposlenika županije. Mislim da je to logično i normalno s obzirom da je županija u to vrijeme bila vlasnik, još uvijek je opće bolnice da bi odjednom to bilo prebačeno kod privatnog zdravstvenog osiguranja odnosno osiguravajuće kuće. Malo sam se išla raspitivat kod kolega šta se tu desilo, zašto, znači onda su mi kolege rekli da su morali raditi popodne, da je iznos koji su dobivali bio simboličan, a već ionako imaju previše prekovremenih sati i jednostavno su se pokušavali odmaknuti od te aktivnosti i to je onda završilo kod privatnika. E, sad se pitam, da li smo toga svjesni i možemo li organizirati uz postojeće kadrove ove preventivne preglede u javnom zdravstvu gdje nam, gdje nam trebaju i biti. I još jedno, dobro evo neću već su ljudi i dovoljno rekli o domovima zdravlja, obiteljskoj medicini, problemima sa pedijatrima i ginekolozima. Domovi zdravlja doista trebaju biti razvijeni, trebaju biti sveobuhvatni, trebaju u sebi imati npr. i dispanzere za mentalno zdravlje ko što je bilo nekad. I još ću jednom ponoviti ministru da kada su mi dodjeljivali kredit 2008. godine dali su mi ga do 67 godine života. Tada sam njih pitala kako vi znate da ću ja moći raditi do 67 godine, (Nezavisni)** Izvolite kolega Ostojić. **Ostojić, Rajko (Nezavisni)** Nije važno kolika im je plaća odnosno kolika je mirovina, važno je koliko će se dugo ovaj uživati ta mirovina. Jel tako? Pa ajmo sad svi ste govorili o preventivi, svi ste govorili o pismenosti pa sad budite samo jednu sekundu koncentrirani i molim za suradljivost uključivo i državni vrh. Tko je od vas bio na redovitom sistematskom pregledu? O loše, loše, loše, loše, slabije od obične populacije. Zašto onda govorite o zdravstvenoj pismenosti kad se vi ne idete na zdravstvene preglede. nije dobro, a slušaju vas gore studenti itd. Čujte dosta mi je Amerike, super zemlja, čak mi je nekad i žao što nisam ostao tamo živjeti jer pruža cijeli niz prigoda i ne pitaju vas ni tko ste što se ni odakle ste. Sjajna medicina ali katastrofalni sustav, Bartulica, Vukelić hvali američku medicinu. Pa kako to izgleda u američkoj medicini. Majo mogu uzeti vas za primjer doktorica ste, nema puno doktora? Znači Maja doktorica nema veze što je saborska zastupnica, radi u svojoj bolnici, padne na badmintonu u 10 navečer, slomi nogu. Šta radi Maja, ode ako je bila u Karlovcu ode u Opću bolnicu Karlovac operiraju je sutra i to riješe, tako napravi bilo tko padne u tramvaju u Draškovićevoj, prohoda do Draškovićeve i to riješi jel tako. Doktor u Americi koji radi u svojoj bolnici primjerice MSV pričamo Virginija ili Mayo Clinic, igra košarku, padne i znate šta je napravio, uzme telefon i nazove svoju osiguravajuću kuću i kaže čuj slomio sam nogu…/Govornik se ne razumije/…čekaj majstore, poziv, dobije poziv za 15 minuta i kažu mu možeš, ali ideš u tu i tu bolnicu, sad doktor njemu kaže ali ja radim na Rebru, neću da me operiraju u Karlovcu ili u Vinogradskoj, a ne, ne, ne, to što ti radiš na Rebru ili u Virginiji ili negdje drugdje, ja određujem

to je loše, to je u principu kako radi i kasko osiguranje kad slomite auto, razbijete auto, to nije europska solidarnost Vukeliću i prestanite hvaliti američko zdravstvo i onda se ljutite što govori da je to privatizacija zdravstva, pa je kad vi kao direktor HZZO-a o tome govorite i drugi, nemojte to hvaliti, hvalite medicinu, al nemojte to, tako vam to izgleda u Americi. Ministre, spojite bolnice, spojite bolnice, al nemojte raditi iznimku, ako radite iznimku na Svetom Duhu i Gradu Zagrebu ostavljate vlasništvo onda napravite to bolnici koja je najbolja u Hrvatskoj, županijska, jedna od najboljih bolnica u Čakovcu, tu su, tu je kolegica Marić i drugi kolege su o tome govorili koji naprosto zavrjeđuju da imaju svoju bolnicu iz cijelog niza povijesnih, uključivo i povijesnih razloga, znamo da s tim imate problem, možda imate rješenje. Županije koje imaju specijalne bolnice …/Govornik se ne razumije/…u sekundarnoj zaštiti, a imaju i županijsku nigda, al one koje nemaju kao što Međimurje, njih ne, napravite step by step ili budete hrabri kao ja pa spojite te bolnice, koje niste vi, ali su vaši prethodnici razdvojili, barem se ispričajte jel ja sam spojio Brod i Gradišku, Pakrac i Požegu i to su sjajne bolnice, a onda je ministar iza mene iz HDZ-a ih razdvojio i sad ih vi ponovo hoćete spajat, bedasto, glupo, meni je drago da su došli na moje, meni je to drago, ali šteta vremena, šteta love, šteta svega. Sveti Duh, abortus, u pravu ste ministre. Abortus, usluga abortusa određuje ravnatelj, osnivač i vlasnik. Ne može, ne mogu vas napadati iz Zagreba za bilo kakve slučajeve kad je tu vlast već dvije godine i to su riješili tek prije dva tjedna, mogli ste riješit u dva dana, u dva sata, to ste u pravu, potpuno, potpuno, potpuno u pravu i oni moraju snosit svoj teret odgovornosti, a ne prebacivati sve na ministarstva. Ide vrijeme, kolegica je rekla sve, ali Grad Zagreb ima sjajne kliničke bolnice, imate najbolje ravnatelje dosada, HZZO loš, najbolje ravnatelje. Iskoristite prigodu što imate sjajne ravnatelje koji su dali projekte, sve kliničke bolnice se grade, ali među njima nije dobra koordinacija, tu ću vas naravno sada ovaj pokuditi, uključite se u to, nemojte da neke bolnice rade manje i više, morate se maksimalno uključiti i ono što vam dajem sad jedan tip, uključite u to Heinzelovu Hitnu pomoć, ogroman prostor koji zjapi prazan, ogroman koji zjapi prazan, otiđite ga, obiđite ga

Županijske bolnice Čakovec. Kao osnovni razlog za pokretanje ove centralizacije u zdravstvenom sustavu nije zapravo racionalizacija koja u ovakvim slučajevima služi kao alibi jer se neće mnogo uštedjeti.

Koji je benefit od toga da država preuzme sve bolnice kad je i do sada pokazala da u KBC-ovima i kliničkim bolnicama kojima upravljate stvarate i gomilate gubitke. Tim više čuli smo da u proračunu

milijuna kuna kako bi naši Međimurci imali najbolju zdravstvenu zaštitu te se mogli ponositi činjenicom da Županijska bolnica Čakovec zbrinjava cjelokupno stanovništvo Međimurske županije kao i stanovnika okolnih županija.

često odnosno jedino SDP i HDZ, međutim kad se pogledaju te reforme onda vidimo da u principu između reformi koje nudi HDZ i reformi koje je pokušao provoditi SDP nema puno razlike. Pa je recimo tako, evo sad je tu bio ministar Ostojić zadnji SDP-ov ministar koji je napisao na 340 stranica svoju reformu zdravstva. Ako je pažljivo pročitate onda u principu vidite da se ona u ničemu nije razlikovala od reforme zdravstva odnosno zdravstvenog sustava koji je HDZ imao prije toga, a što je najgore nakon 4 godine opet ako sebi dadete truda onda ćete vidjeti da ništa u toj reformi što je bilo napisano nije provedeno. Ništa. Ni jedno slovo. I zato se nadam da ova reforma koja je sada pred nama će biti malo bolje provedena, a cilj te reforme je napraviti jedan održiv zdravstveni sustav u kome će se provodit jedna tiha reforma doslovno iz mjeseca u mjesec iz godine u godinu, a ne da se zdravstveni sustav lomi svakih 10 godina. Mjerila za zdravstveni, reformu zdravstvenog sustava ili funkcioniranje zdravstvenog sustava su prije svega bolesnici, oni bi trebali biti u fokusu našeg interesa, a onda iza toga i zaposlenici toga zdravstvenog sustava. Mi u pravednoj Hrvatskoj smo zadnjih par mjeseci, a posebno, a i zadnje 2 godine puno puta govorili o potrebi reforme zdravstvenog sustava. Ukazivali smo na neke stvari koje nisu dobre, a ima puno stvari koje u zdravstvenom sustavu nisu dobre. Opet ovo što je rekao Pavić prije mene treba jasno razlikovati ocjenu zdravstvenog sustava kroz prizmu liječnika i medicinskih sestara i tehničara i kroz sami sustav kako funkcionira i kako je postavljen. Naši liječnici su apsolutno, ja kao šef zavoda imam barem 7-8 mladih liječnika koji sutra može otić u bilo koju bolnicu u svijetu i potpuno ravnopravno radit dapače biti bolji od od liječnika koje će zateći u Londonu, Parizu ili Berlinu u krajnjem slučaju i mnogi moji studenti tamo rade. Međutim, ono što smo mi u pravednoj Hrvatskoj podržali i predlagali to je da sve bolnice budu u državnom vlasništvu i to je dobro, to je jedna odluka koja je poželjna, mi to podržavamo u tom dijelu reformu zdravstva ministra Beroša, međutim postoji onaj ali, vlasništvo bolnica će moći postić svoj pravi cilj jedino ako se uvede mentorski sustav između kliničkih bolničkih centara i općih odnosno županijskih bolnica. Jedan primjer ću vam pokazat ovako. Hrvatska ima jako lošu mrežu liječnika koji se bave dijabetisom. Tako recimo u Slavoniji u blizini Osijeka koji je klinički bolnički centar postoji grad Vinkovci koji nema niti jednog dijabetologa u javnom sektoru, niti jednog dijabetologa. I to što je pored njih KBC Osijek nema nikakve obaveze njihove da pomognu Osijeku il da pomognu Vinkovcima il da bi se tamo uspostavila jedna dobra mreža liječenja bolesnika s dijabetesom. Isti takvi vam je sustav u Dubrovniku. Možete zamisliti prebogati Dubrovnik koji silne novce zarađuje od turizma, nema nijednog liječnika dijabetologa u zdravstvenom sustavu, državnom zdravstvenom sustavu. Naravno, posljedica toga vidimo kroz to da je Hrvatska najgora zemlja od svih zemalja Europe, EU, po broju amputacija potkoljenica kao posljedica neliječenja i komplikacija dijabetesa. Mi smo najgora zemlja u EU, imamo najgori odnosno imamo najveći broj amputacija. Mi smo također, predlagali da se u naš sustav, ovaj koji sada ministar predlaže, da se uvede u svim bolnicama, tzv. medicinski ravnatelj koji će osigurati vođenje bolesnika jer mi znamo da naši bolesnici u malim bolnicama u, moramo reći naše male bolnice, opće bolnice, županijske bolnice nisu kapacitirane ni financijski ni stručno da vode i one najteže bolesnike i zato je bitno da imamo medicinskog ravnatelja da naš pacijent kad dođe u bolnici u Dubrovniku, Osijeku ili u Vinkovcima ili u Gospiću i dobije komad papira gdje mu piše da ima tešku bolest, da treba ići na daljnju obradu, da onda to bude problem i da to bude dio sustava te bolnice, sa svojom mentorskom bolnicom, odnosno KBC-om, a ne da pacijent dobije komad papira i da luta po Zagrebu, u ovom slučaju po Zagrebu i traži od vrata do vrata tko će ga primiti i gdje će ga hospitalizirati. Veliki dio onoga što smo mi u pravednoj Hrvatskoj predložili ministru i kroz javnu raspravu i u pisanom obliku je on prihvatio i ja osobno mislim da je ova reforma na dobrom tragu, da može dati dobar rezultat ako se bude uporno ustrajalo na tome da se to provede. Da li će ministar imati političku podršku da to provede, o tome ćemo vidjeti. Međutim, ovo sa medicinskim ravnateljem ministar to nije prihvatio, osobno mislim da je pogriješio, a s druge strane, mi u pravednoj Hrvatskoj smo više puta ukazivali na jedan od najvećih problema hrvatskog zdravstva, a to je sukob privatnog i javnog interesa i sad moram ministra zamoliti za sekundu pažnje i danas smo to govorili. Ja govorim o jednom, ja kažem, šef klinike ne može biti vlasnik privatne bolnice ili poliklinike, a meni ministar odgovara, mi smo napravili regulativu da ako šef klinike dobro radi, da može raditi privatno poslijepodne. To su dvije stvari, ja govorim o vlasničkoj strukturi da šef klinike ne može biti vlasnik bolnice ili poliklinike, a podržavam svakog liječnika da poslije radnog vremena kad završi svoj posao u bolnici radi u bilo kojoj privatnoj ustanovi jer je to i tradicija i pravo svih liječnika u EU. Ali Ali nigdje u EU ne postoji pravo da ste šef klinike, a da u isto vrijeme imate svoju privatnu bolnicu i polikliniku. Ja opet pozivam ministra u ovih zadnjih par dana da se to izregulira, to ne smije bit. Posljedica tog sukoba javnog i privatnog su enorme liste čekanja u Hrvatskoj. Gledajte, u Hrvatskoj postoji na 100 tisuća stanovnika jednaki broj ultrazvuka, CT aparata, magneta, kao u svakoj drugoj nama u okruženju, Sloveniji, Češkoj, Slovačkoj, Poljskoj, Mađarskoj, a tamo nema listi čekanja. Ovaj sukob interesa je upravo razlog da ne ulazimo u detalje na koji se umjetno prave liste čekanja da bi se pacijenta odstranilo u uputilo iz bolnica prema privatnim centrima. Kao posljedica toga HZZO mora početi voditi i pratiti ishode liječenja, mi smo jedina zemlja u EU koja ne prati ishode liječenja bolesti i mi smo jedina zemlja u EU koja ne prati ishod učinka nekog lijeka. Samo se u Hrvatskoj može dogoditi da vam dođe farmaceutska industrija i kaže, mi imamo ovaj lijek, vrijedi 100 eura, a njegova uspješnost je 95% i da nakon 10 godina svi mi liječnici znamo da taj lijek uspješan u svega 50%, ali on i dalje košta 100 eura, a da HZZO ne poduzima ništa, odnosno, tu mi nije ravnatelj, evo, neka iziđe sa listom ozbiljnih lijekova koji su u zadnjih 10 godina skinuti sa liste radi toga što nisu imali učinkovitost. Zatim, primjer financijske discipline odnosno nediscipline, ja sam ovdje u ovom parlamentu govorio prije 2 godine kako u Hrvatskoj godišnje imamo 10 tisuća prometnih nesreća i da osiguravajuće kuće HZZO-u plaćaju paušal od 5000 kuna po jednoj nesreći. To vam je 50 milijuna kuna godišnje. Svi mi koji smo liječnici, pogotovo traumatolozi, liječnici koji rade u traumi, ortopediji znamo da ti iznosi su rijetko kada ispod 20, 30 tisuća kuna po pacijentu. Znači mi radi toga što ne želimo ući u financijski obračun sa osiguravajućim kućama, gubimo svake godine 200 milijuna kuna koje ne uberemo od osiguravajućih kuća, koje usput rečeno, nisu hrvatske. Mi stimuliramo neke druge osiguravajuće kuće koje ne ostvaruju dodanu vrijednost i ne oplemenjuju naše gospodarstvo u Hrvatskoj nego neke druge tvrtke. Ja pozivam opet direktora HZZO-a, evo sad ponovno nakon 2 godine, da se pokrene procedura pravičnog, ekonomskog, gospodarskog i objektivnog naplaćivanja procesa liječenja bolesnika koji su bili traumatizirani. Osiguranika. Zatim, mi u pravednoj Hrvatskoj mislimo da upravna vijeća, pogotovo velikih bolnica KBC-a ali i malih bolnica trebaju biti što više depolitizirani, ali ono što posebno mislim, mislim da KBC-i u svoja upravna vijeća trebaju primiti predstavnike velikih gospodarskih sustava. Tko puni HZZO? HZZO puni Konzum, Podravka. Tko puni HZZO? Puni 600.000 bolesnika s dijabetesom, puni 15.000 novooboljelih malignih bolesnika svake godine. Zar oni nemaju pravo, njihovi predstavnici sjedit u upravnim vijećima i kontrolirat kako se troši zdravstveni novac. Vjerujte da bi se zdravstveni novac bitno drugačije trošio, ja sam 40 godina u tom sustavu kad bi bili i ti kontrolni mehanizmi. Dapače, ministar je napravio neke iskorake oko mladih liječnika što podržavam, međutim znate li da u Hrvatskoj natječaj za specijalizaciju se raspisuje u pravilu 5., 4. i 6. mjesec, a najbolji studenti završe 15.7. ove godine. Oni čekaju 8 mjeseci da netko dozvoli da se raspiše natječaj kad završe i oni najlošiji pod navodnike, stvarno mislim da na Medicinskom fakultetu nema loših, ali naprosto oni koji su manje se trudili i učili, čeka se 9 mjeseci da oni završe da bi se raspisao natječaj, povećala konkurencija i bila podložno manipulaciji. Ja pozivam ministra da kao u svim uređenim zemljama tipa recimo SAD-a jednom godišnje za 20 godina unaprijed se zna da će natječaj bit za specijalizacije za cijelu državu Hrvatsku, za sve bolnice u 9. mjesecu i da je trajno otvoren dok se ta mjesta ne popune. Znači sustav treba organizacijske reforme, a to je primjer moji mladi specijalizanti kad dođu u Vinogradsku bolnicu na specijalizaciju oni meni kažu ali oprostite profesore zašto ja ne mogu otići u Rijeku i provesti mjesec dana kod tamo profesorice koja je jako dobra u tome i tome, želim nju slušati mjesec dana, pa da mi ona, da sam tamo, to je konkurencija. Znači onaj tko je po HZZO-u po ministarstvu pripao Vrkljanu da ga je, da mu ja budem mentor za specijalizaciju on ili će past ispit ili nikad se mene neće riješiti. Pa ajmo liberalizirat sustav, ajmo pustiti da ljudi u sustavu biraju gdje će provesti dio specijalizacije, a ne tamo kud ih administracija dovede. na kraju, kratko vrijeme, ja mislim da se reforma zdravstva treba voditi iz zagrebačkih bolnica gdje imamo 5 kliničkih bolnica. Mi kao mali narod nemamo kapacitet imati 5 kliničkih bolnica, Zagrebu treba jedan KBC Rebro i ajmo napravit napokon tu bolnicu u Novom Zagrebu i treba nam Dubrava kao bolnica koju trebamo ponuditi NATO sustavu u aktualnoj situaciji kakva je Europa. I još da ne budemo nimalo licemjeri ovaj direktor tu HZZO-a čuva naših 37 milijardi kuna godišnje. 37 milijardi kuna godišnje. On ima 18.000 kuna plaću. Svi oni koji njemu dolaze na pregovore iz stranih farmaceutskih kuća imaju 100.000 kuna plaću, imaju auto, imaju karticu i sve ono što ih pripada po tome. Ne mogu biti ravnopravni. Kratko vrijeme, hvala. Hvala lijepa. Gospođa Maja Grba Bujević u ime HDZ-a. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče sabora. Uvaženi ministre, gospodine Vidović, opći cilj reforme zdravstva je kao što smo već čuli, održiv zdravstveni sustav sa pacijentom u središtu što je vjerojatno neosporno svim dionicima u ovom reformskom procesu, a čemu predloženi zakoni daju kvalitativni ali i kvantitativni doprinos. Predloženi zakon također u cijelosti uvažavaju implementaciju obveze preuzete u niz programskih i strateških dokumenata. Program Vlade RH '20.-'24. kao jedan od prioriteta i ciljeva utvrđuje, utvrđuje održiv zdravstveni sustav. Održivo zdravstvo treba osigurati ne samo na način da zakonske izmjene usvojimo nego da se unutar zakona reguliraju konkretno određene odredbe koje vode reformi zdravstva. Važan dio reforme je usmjeren prema preventivi i to kroz konkretne i prihvaćene pravce. Na primarnoj zdravstvenoj razini koja mora biti najdostupnija uvode se nove djelatnosti, psihološka djelatnost, logopedska djelatnost, fizikalna terapija, a glavna ustanova za sve to skupa postaje napokon dom zdravlja. Za svaku županiju je predviđen jedan dom zdravlja s mogućnošću da se osnivaju podružnice uvažavajući specifičnosti. Dom zdravlja ima koordinativnu ulogu nad svim pružateljima zdravstvene zaštite, oni koji pružaju usluge u okviru javnog zdravstva odnosno imaju ugovor sa HZZO-om bez obzira na oblik vlasništva što mislim da je sasvim ispravno. Glavnu ulogu u upravljanju na ovoj razini imaju županije. Ta uloga u odnosu na ovu koju imaju dosada bit će znatno drugačija, bit će znatno snažnija što je naglašeno i trenutnim zakonskim dopunama što je svakako za pozdraviti. Sekundarna razina obuhvaća specijalističko konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i bolničku djelatnost. Na ovoj razini se trebaju zaista pružati one kompleksnije usluge. Glavne ustanove za u ovom području su opće bolnice, specijalne bolnice, lječilišta i poliklinike. Na ovoj razini vezano za upravljanje uvode se određene izmjene na način da se za opće bolnice upravljačka prava prenose na državu, županija upravlja izvanbolničkim specijalističko konzilijarnom zdravstvenom zaštitom, specijalnim bolnicama, poliklinikama i lječilištima i moramo se složiti da će imati itekako puno posla. Trenutna činjenica da opće bolnice imaju kontinuirani rast dugovanja, da većinu rashoda čini rashod za plaće, a da istovremeno izvršenje rada je ispod ugovorenog opsega sa HZZO-om zahtjeva dodatne ali i konkretne izmjene u ovom samom načinu obračuna. Imamo tercijarnu razinu na kojoj bi se trebali pružati zaista oni najkompleksniji i najsloženiji postupci u zdravstvu i ova razina je i financijski najzahtjevnija. Zato je često neobjektivan pristup koji možemo čuti kada se uspoređuju financijski rezultati između KBC-ova i OB-ova. Moramo znati da ova transplantacija koju pozdravljamo ovaj tjedan, zaista fantastičnih rezultata da, ali i košta puno, a to se sve radi u KBC-ima. Isto tako, u trenutnom sustavu veliki broj usluga se obavlja u KBC-ima, a može se obavljati na nižim razinama. Naravno, ti pritom ne mislimo da je to manje kvalitetno, samo se može obavljati samo gdje je bliže i dostupnije pacijentima. ravnatelj i zamjenik ravnatelja ne mogu imati odobrenje za dodatni rad u privatnom sustavu dok obnašaju svoj mandat. Nadalje, regulacija rada između javnog i privatnog sektora uređena je i na način da ravnatelj, zamjenik, ali i predstojnici klinika, zavoda i službi ne mogu imati u vlasništvu privatnu zdravstvenu ustanovu dok obavljaju taj svoj dio mandata. I sad nekoliko najznačajnijih izmjena u zakonu, one koje su zaista, ima ih puno, ali idemo nekako redom pa do kud stignemo. Ono što je svakako za pozdraviti da napokon uvodimo načelo, 2 nova načela. Jedno je načelo kvalitete, o tome svi puno pričamo, a do sada još nitko to nije uveo. Sukladno suvremenim spoznajama u zdravstvenim postupcima, a koje osiguravaju najveći mogući povoljan ishod po pacijenta. Također, uvođenje u zdravstveni sustav novog načela, načela integracija koji u svoj sustav podrazumijeva i funkcionalnu integraciju koju zaista treba urediti i porediti onako da cijeli zdravstveni sustav je integriran, a ne samo 2 bolnice da su integrirane. To neće dati nekakav dobar rezultat. Liste čekanja su vječni prijepor, godinama svi već slušamo o listama čekanja, stoga pozdravljam uređenje načina osiguranja medicinski prihvatljivog vremena za ostvarivanje mjera zdravstvene zaštite tzv. liste čekanja, to je sigurno pravilnik kojeg će ministar donesti na temelju struke. Naravno da ga neće donesti, donesti ministar sam, to smo jučer mogli čuti na Odboru za zdravstvo. Pričamo o puno o task-shiftingu, prijenosu ovlasti, nešto što može raditi netko drugi u zdravstvu, dakle u ovom prijedlogu zakona se predviđa uvođenje sestrinskih savjetovališta, kao i .../nerazumljivo/... na razini primarne zdravstvene zaštite u svrhu njezinog jačanja. Dakle kronične bolesti, svi vi koji ste stariji, sjećate se, takvih smo imali savjetovališta, dobro su funkcionirala, ne mora uvijek sve pacijent pitati doktora, može to raditi i zaista jedna kvalificirana medicinska sestra, pogotovo imamo sada u sustavu dosta magistara sestrinstva i to je dobar način prijenosa ovlasti, jednako kao što su predviđeni i uključeni u ovaj zakon i osigurana za to sredstva, specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine. To je To je prijenos ovlasti, to je ono što će biti dobro i ono što će zaista dostupnost zdravstvene zaštite .../Govornik se ne Propisivanje mogućnosti jedinicama područne i regionalne samouprave odnosno Gradu Zagrebu da osiguraju sredstva u svrhu poticanja zdravstvenih radnika za rad na svom području radi popunjavanja mreže javne zdravstvene službe. To i sada mogu jedinice područne i regionalne samouprave samo to ne piše, pa onda imate problem financiranja na taj način jedinica regionalne samouprave zato što onda bi se to moglo smatrati nekakvim nenamjenskim trošenjem sredstava, ovako im se zakonski daje mogućnost da to zaista rade. Ono što je također, za pozdraviti je izmještanje djelatnosti sanitetskog prijevoza iz djelatnosti doma zdravlja u djelatnost zavoda za hitnu medicinu županijskih zavoda za hitnu medinu, do sada je to mogla županija birati hoće ovako ili hoće onako, da bude ili u zavodu ili u domu zdravlja, već je veći dio županija zapravo prihvatio model da su zajedno saniteti i djelatnost hitne. To je ono što je dobro za pozdraviti je, a sad će biti zakonska obaveza one koji nisu zato što nas je život naučio da ovako to sve skupa bolje funkcionira kad su zajedno, što je logično. Dakle iz niza drugih razloga, između ostalih i zbog načina servisiranja, ali i dostupnosti same usluge. Bilo je danas puno riječi o uvođenju mobilne ljekarne i mobilne ambulante u primarnoj zdravstvenoj zaštiti na područjima koja su potpomognuta područja ili područja sa razvojnim posebnostima. To je svakako nešto što će kvalitetom usluge doprinijeti tome da je ambulantu selimo sve bliže čovjeku u dvorište, što je sigurno za pozdraviti, s obzirom da znamo da su ta ruralna područja vrlo teška. Pozdravljam, ministre, ovo što ste napravili da ste stavili da su to ambulante, a niste ih precizirali točno koje su zato što to otvara mogućnost da i u tijeku, sada znamo za neke, ali da i u tijeku daljnjem se mogu zapravo sve ono što je dobro pa da vidimo pa da se može ustanoviti neke druge ambulante. što se tiče liječnika obiteljske medicine, vidim da ste u odnosu na primjedbe koje su došle u javnom savjetovanju, da ste prihvatili puno prijedloga, to su sigurno argumentirani od struke i mislim da to isto tako zapravo to pokazuje jednu otvorenost ove Vlade ili Ministarstva zdravstva za prihvaćanje dobrih i kvalitetnih prijedloga i mislim da je to put kojim treba ići. Ono što je jako opet dobro da ćete, da će država moći imati specijalnu bolnicu u svom vlasništvu, to je također, jedan iskorak koji ovaj, valja pozdraviti. Ono što mi se sviđa i treba na taj način raditi je da ste uveli propisivanje dodatnih kompetencija iz područja upravljanja u zdravstvu, ravnatelju i zamjenika ravnatelja zdravstvene ustanove koje će morati ispuniti, to je dobro, o tome se puno priča, ja imam iza sebe nekoliko reformi i moram reći da je to svaki puta se pričalo. Nitko to nije stavio u zakon pa evo, ja to mislim da je to jako dobro pa evo imamo sad primjer ovog časa jedna druga stranka imenuje 28-godišnjaka za ovaj ravnatelja, a pitanje je tih kompetencija, ali neću sad ovaj čas u to ulaziti. Ovo šta se predviđa uvođenje mogućnosti osnivanja centara izvrsnosti ne samo u KBC-ima nego i u svakoj onoj drugoj bolnici koja ispuni uvjet da bi bila centar izvrsnosti, to je dobro, to, to budi nadu i liječnicima koji ne žive u velikim gradovima da će zapravo moći još dodatno stručno napredovati, to će sigurno zadržati dio ljudi u njihovim sredinama. Zavod za javno zdravstvo zapravo dobiva one ovlasti, HZJZ dobiva one ovlasti koje su se u covidu itekako pokazale da im nedostaju, jednako kao i HZHM koji dobiva mogućnost donošenja uredbi čime će se riješiti one čuvene županijske granice i neke druge stvari koje zapravo remete rad same, samog, same hitne medicine. Što se tiče Zakona o zdravstvenoj zaštiti to bi bilo to, a što se tiče Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju uz sve ono što nam je državni tajnik predočio mislim da će unaprijediti i način rada na koji može raditi, a posebno mi je važno što su tamo uvršteni i preventivni pregledi. Bez preventive bolje je, svi znamo ono bolje spriječiti nego liječiti, pa je to, mislim da je to dobar put, pogotovo što se to, to, uvođenje preventivnih pregleda zapravo govori o tome da ste pregledali da mi ipak u Hrvatskoj kraće živimo i da nešto moramo učiniti da bi što duže poživili i da ovaj zapravo budemo što zdraviji. Još to nešto minuta, ja bi rekla ovako za kraj da donošenje zakona nije niti početak, niti završetak reforme, nego tek jedan od njegovih važnih dijelova bez kojeg ne možemo dalje, ali zapravo reforma kad počne ona zapravo nikada ne prestaje odnosno prestaje nakon puno godina, tako će jednako i ova. Predložene izmjene će u prvom čitanju Klub HDZ-a podržati i zahvaljujem se vama ministre, ali i svim onim djelatnicima za kojem znam iz Ministarstva zdravstva da su dane, dane, a da ne velim i noći proveli da bi ovaj zakon ugledao svjetlo dana, hvala vam. **Reiner, Željko (HDZ)** Idemo na pojedinačnu raspravu i prva će govorit poštovana zastupnica Andreja Marić, izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče sabora, poštovani ministre sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Ovdje ću se osvrnuti na nekoliko segmenata. Osobno sam se uključila u e-savjetovanje na Zakon o zdravstvenoj zaštiti sa 15-tak primjedbi, na Zakon o zdravstvenom osiguranju sam dala jednu primjedbu, prihvaćena mi je ona vezana uz ove mlade liječnike, dvije su djelomično prihvaćene, a ostalo je primljeno na znanje, pa ću se u prvom redu fokusirati na planove da se prebaci vlasništvo nad općim bolnicama sa županija na državu. To bi sve bilo divno i krasno da se jasno definiraju kako će se riješiti imovinskopravni odnosi, ne vidimo jamstva da će država preuzeti sva dugovanja bolnica na sebe, sad sam usmeno čula hoće, ali to sve skupa nije definirano. Što je sa investicijama županija u zdravstvene ustanove na svom području, projektima EU fondova za rekonstrukciju i opremanje bolnica, veći dio daje EU, ali i županija ulaže određen postotak, pitanje vlasničkih odnosa, zemljišta, kreditnih obaveza, međusobnih dugovanja, dakle to sve skupa ne znamo i nije definirano. Da li je napravljena cjelovita analiza po svim bolnicama, kako posluju, kako rade, na koji način zapošljavaju, na koji način posluju itd., koliko se misli stacionarnih kreveta smanjiti po pojedinim bolnicama, koliko i koji se odjeli namjeravaju posljedično ukinuti po pojedinim bolnicama, koliko će zdravstvenih djelatnika ostati bez posla zbog toga u matičnim ustanovama i eventualno biti preraspoređeno u druge ustanove, kolike se uštede time planiraju, koji je benefit za građane ako će po zdravstvenu uslugu ili čak i hospitalizaciju morati ići u drugi grad. Pitanje je i kapaciteta za rad ako se npr. u jednoj bolnici ukinu neki odjeli, ambulante, dijagnostika, teško da će se, barem što se kapaciteta tiče, moći ostvariti, nadoknaditi i obraditi sve te pacijente u drugoj eventualno većoj bolnici. Postelje u dnevnoj bolnici nisu često adekvatna zamjena za stacionarnu postelju, pogotovo ako imate pacijente koji su teško bolesni, koji ne mogu dolaziti u dnevnu bolnicu hoće li se voditi računa o postotku gravitirajućeg stanovništva koje ustanova zbrinjava, o ekipiranosti i opremljenosti odjela i ustanova, broju usluga koje se izvršavaju planiranim kadrovima, recimo specijalizanti i postojećim kadrovima. Vezano uz našu bolnicu uputila sam ministru Berošu pisano zastupničko pitanje još 22. travnja upravo sa sličnim upitima uz konkretno pitanje što će biti sa bolnicom Čakovec i Općom bolnicom Varaždin, o kojim su se objektivnim pokazateljima vodili, jesu li održali sastanke sa županima i ravnateljima zdravstvenih ustanova iz svih tih županija na našem području na temu navedene reforme. Ministar mi je odgovorio 25. svibnja zapravo prilično načelno bez konkretnih detalja, dakle vodit će se kriteriji, kriterijima, prosječna stopa popunjenosti postelja, prosječno trajanje boravka u bolnici, minimalni broj postelja u ustrojstvenim jedinicama, modalitet liječenja, osuvremenjivanje medicinske opreme. Moja bolnica zadovoljava sve te kriterije, znači ja uopće ne znam kao Međimurka, a bome ni Varaždinci koji su planovi za nas. Meni je osobno svejedno jel će biti, ravnatelj se zvati Pero ili Marko, bitno mi je da radi pošteno, da nije politički podoban, bitno mi je da ostane kvaliteta rada u našim ustanovama, očuvanje radnih mjesta, dostupnost i unaprjeđenje svih usluga koje smo dosada pružali našim pacijentima da ne moraju nepotrebno putovati u druge sredine. Važan mi je prosperitet bolnice stručno-kadrovske opremljenosti, akreditacija ustanove, stvaranje centara izvrsnosti, kod nas daljnji razvoj interventne kardiologije ministre itd. U tom smislu ću inzistirati i dalje. Što se tiče stvari koje mi osobno smetaju u ovom prijedlogu zakona ja zbilja ne vidim gdje će se tu unaprijediti, osim ovih nekih stvari što ste rekli evo koeficijenti za plaće itd. Kako će se povećati atraktivnost za prihvaćanje pogotovo mladih liječnika u primarnu zdravstvenu zaštitu? Čime će oni to biti motivirani da dođu. Do 2024. predviđate 504 specijalizacije. Trenutno vam je na specijalizaciji iz liječničkog atlasa vam govorim 204 specijalizanta obiteljske medicine. O čemu mi pričamo? Za pet godina 700 ljudi vam ide u mirovinu. Što se tiče pacijenata naravno da je pacijent u centru zdravstvenog sustava, međutim premalo se koriste oni alati koje smo još i mi u SDP-ovoj Vladi oko novog modela upućivanja imali, to se premalo koristi.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovana kolegice i u našem kraju cijenjena i uvažena doktorice Županijske bolnice Čakovec zanima me vaše mišljenje znači s obzirom da je za naše pacijente najvažnije da imaju lako dostupnu zdravstvenu skrb koja je kvalitetna, jamči najbolje moguće ishode liječenja. Po vama, po kojem mišljenju, na koji način će ova centralizacija bolnica biti bolja za pacijente ako će biti? Hvala. **Marić, Andreja (SDP)** Pa evo, neka pitanja sam zapravo i postavila sad u ovoj raspravi i ono što sam i ministru pisano napisala. Dakle, mi uopće ne znamo kakav nam benefit nosi ova centralizacija što se tiče pacijenata. Dakle, pacijentu je istina svejedno jel' je sad tu vlasnik Pero, Marko, jel' mu ravnatelj ovaj ili onaj. pacijentu je itekako važno ako se u našoj bolnici kojoj gravitira preko 85% pacijenata zapravo zbrinjavamo koji gravitiraju k nama. Dakle, ne šaljemo u druge sredine, ne šaljemo u Zagreb itd. kao što rade mnoge bolnice ne znam Bjelovar, Karlovac itd. 55, 60% svega zbrinjavaju. Znači mi najveći dio svojih pacijenata zbrinjavamo kod nas. Ako će se napraviti analiza da recimo moj odjel neki nema popunjenost kreveta kakvu bi trebala imati, a Varaždinci imaju pa o.k. onda to jasno recite kriteriji su ti i ti. Ali da sad idemo samo k tome da mi eto jako smo blizu pa ćemo nama križat odjele … …/Upadica Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovana kolegice Marić, sva ova vaša priča ovako žustra pada u vodu kada imamo na umu činjenicu da ste vi glasali protiv zakona koji omogućuje reprezentativnost liječnika. To je bila stranačka stega, vi ste to poštivali. Ali ipak malo spustite tenzije. Govorite o nekakvoj političkoj podobnosti. Evo ja vas pitam kao uglednu članicu SDP-a kako komentirate situaciju u Krapinskim toplicama. Čovjek 28 godina koji je bio predsjednik Upravnog vijeća izabran za ravnatelja bolnice Krapinske toplice. Župan SDP-ovac kaže to je moja odluka i ne može to nitko oponirati. Da li je njegova referenca to što je on član Predsjedništva SDP-a Krapinsko-zagorske županije i predsjednik jedne općinske organizacije SDP-a evo iz vaših redova ima svugdje problematičnih ljudi. Ljude dijelim na kvalitetne i nekvalitetne, a ne po tome tko ima koju stranačku iskaznicu. Molim vas komentar. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala poštovani kolega. Sa zadovoljstvom ću vam prvi dio odgovoriti, a bome i drugi. Da vama i svima bude jasno prvo oko reprezentativnosti liječnika ja sam govorila u ime kluba itekako podržavamo. To je broj jedan. Broj dva, nitko ovdje nije glasao protiv. Broj tri, znate dobro jer sam vam i pismeni dokaz pokazala da sam tražila izdvojeno mišljenje. Broj četiri, znate dobro zašto nisam bila u sabornici zbog zdravstvenog stanja moje mame koja mi je ipak bila najvažnija. Tako da nemojte manipulirati sa podacima o kojima znate. To je broj jedan. Broj dva, što se tiče kadroviranja velite ne mogu suditi o tome jel' tamo ravnatelj ovakav ili onakav, jel kvalitetan ili nije kvalitetan. Ne znam evo detalje, čovjeka ne poznam, stvarno ne znam taj dio. ako se radi preuzimanje bolnica, vlasništva jel' samo zato da netko tko eto nije HDZ-ova županija, pa ćemo ga sad smijeniti pa staviti svoga onda sam protiv toga. Ako je netko nekvalitetan, ako ima dubioze u njegovom radu nema problema, maknite ga. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Poštovani zastupnik Željko Pavić. Poštovana zastupnice, nakon vašeg izlaganja a sad pogotovo nakon ove replike imao bih jako puno pitanja i za vas i za uvaženog zastupnika. Naime, u Krapinskim Toplicama se javio na natječaj jedan vaš kolega iz stranke koji je doktor znanosti koji će uskoro doktorirati na pravu, čovjek je sposoban, mlad, pun entuzijazma. Ne znam zbog čega mu se ne bi pružila prilika to je moje pitanje. Ja nisam u SDP-u da se razumijemo. Slučajno čovjeka poznajem pa, a i uostalom trebate pogledati i ostale kandidate koji su se javili pa onda će vam biti jasno zbog čega je izabran baš on. Međutim, imam pitanje za vas. Prvo vezano za one nalaze koji se danas ne mogu, odnosno koji ne važe u Zagrebu ukoliko su napravljeni u Čakovcu. Zbog čega se ne uspostavi jedinstveni informacijski sustav koji će to omogućiti. I zadnje pitanje je vezano za pacijente vaše, pacijente u Čakovcu. Što vi mislite sad ne stignemo za swot analizu da napravimo u kratkom vremenu, ali što mislite što će se desiti sa tim pacijentima, kakav će biti odnos prema toj bolnici i vas prema njima? **Reiner, Pa evo idemo od rikverca koliko sam zapamtila, dosta ste toga pitali. Dakle, ukoliko se neće poštovati ovi svi kriteriji koje sam govorila, znači koliko mi odradimo, koliko pružamo usluga pacijentima, koliko nam je kadrovska kapacitiranost, koliko smo uložili u opremu itd. I ako pacijenti nekakvom odlukom zdravstvene administracije izgube mogućnost da dođu po svoju uslugu na neki odjel u našoj bolnici, polikliniku itd. da se to sve prelijeva jel u veće jer smo kakti jako blizu Varaždina onda će to biti jako loše za pacijente i naravno da ćemo se u tom smislu boriti da pacijent ima pravo na svoju uslugu koja mu je najbliža i najkvalitetnija. Isto tako i pitanje i putnih naloga. Znate i sami, znači ako netko dolazi iz ne znam

raspravljamo o reformi, raspravljamo o vlasničkim iliti osnivačkim pravima, no činjenica je da i danas kad je većina osnivačkih prava bila na županijama sve naše bolnice su išle na državni pogon, znači na državno financiranje. E sad kao vas ko osobu iz struke pitam što će se sada toliko dramatično promijeniti i gdje ćemo konačno uspjeti suzbiti i liste čekanja i povisiti zadovoljstvo liječnika, ali i smanjiti ove dubioze koje očito su iz godine u godinu sve gore i nikako da dođemo na zelenu granu. Hvala lijepo. **Marić, Andreja (SDP)** Dakle, moj stav je koji sam već više puta iznosila da ovo je sad postojeće praktički smo rekli nakaradni sustav oko financiranja. Znači s jedne strane ministarstvo određuje specijalizacije, HZZO monopolistički, monopolistički određuje cijene usluga koje su nerealne. To je veliki problem što se tiče generiranja dugova. Limiti su premali. I u krajnjoj liniji i država je jel vlasnik nad ovim velikim KBC-ovima, KB-ovima ali i 75% dugova proizvode oni, a to nije samo zato jer oni imaju jako puno složenih pacijenata itd. i kod njih isto ne štima financiranje jel tako. S druge strane zašto je nakaradni sustav, država s jedne strane diktira ovo s druge strane imate osnivačke bolnica koje ulažu, trude se preko EU fondova, oprema vamo tamo prostore uređuju itd. ali brate mili i kadroviraju.

ono što me doista interesira stalno govorimo praktički samo o zdravstvenim djelatnicima sve što ste dosada pričali, a šta sa nezdravstvenim djelatnicima, da li ćemo mi imati ozbiljno smanjenje i nezdravstvenog kadra u tim ustanovama ili negdje drugdje gdje postoji višak. Nekako najviše fali ipak zdravstvenog kadra. Ne znam koliko znate, oprostite **Marić, Andreja (SDP)** Pa evo sad pred neki dan je bio zakon jedan na tapeti pa sam postavila i pitanje i državnom tajniku oko recimo zapošljavanja u javnim službama. I sad imate da je ne znam preko 15.000 u zadnjih koliko godina zaposleno u zdravstvu i onda nemate specificiranje znači Ministarstvo pravosuđa ne daje specifikaciju i transparentnost koliko je tu zdravstvenih koliko je nezdravstvenih djelatnika i onda vam ispadne da naš narod smatra joj gle koliko ih se uhljebilo u zdravstvu, školstvu, socijali itd. Znači ima bolnica koje imaju veći postotak zdravstvenih, ima onih koji imaju manji postotak zdravstvenih odnosno naravno da zdravstvenih ima više nego nezdravstvenih, ali negdje ima više nezdravstvenih negdje manje ako ste me shvatili. znači nezdravstveni djelatnici između ostaloga su tu i ekonomska služba, spremačice ministre jako niski koeficijenti to sam govorila o tome, to ću vam se još obratiti, dakle što će biti s njima.

Uvaženi potpredsjedniče, ministre sa suradnicima, kolege i kolegice saborski zastupnici, evo ja bi sad nakon više-manje smo pretresli sve u ovim zakonima što smo, što smo mogli i trebali, ja bi sad dala naglasak na još nešto što mi se čini strašno bitno. Već sam prije u uvodnom pitanju navela da smo prije dvije godine donijeli Nacionalni strateški okvir borbe protiv raka i da su nam akcijski planovi i ono što smo izrealizirali iz tog okvira dakle, jako loše i nedovoljno i recimo tu bismo trebali ubaciti u neku veću brzinu i krenuti u realizaciju. Nedavno je donesen Strateški okvir za razvoj mentalnog zdravlja. Znate da su mentalni poremećaji praktički na četvrtom mjestu od ukupnog broja poremećaja u RH i da je jako važno intervenirati na vrijeme. Strateški je napisan dakle lege artis i ja bi sad samo vezano uz to rekla da je jedan od najznačajnijih stavki su mobilni psihijatrijski timovi. Nažalost, u ovom prijedlogu zakona mi praktički samo na jednom mjestu o tome smo pričali jučer i na Odboru za zdravstvo, Članak 31. točka 25. dom zdravlja može, može organizirati radnu jedinicu za savjetovalište za dugotrajnu skrb i skrbi za kompleksne pacijente te po potrebi organizirati mobilne timove. Ovo jednostavno bez obzira što je državna tajnica rekla da se nije želilo prenormirati zakone i da se nije želilo jednostavno ograničavati se, meni se čini da ovo nije dovoljno da bi se mogao odnosno formirati mobilni psihijatrijski timovi u zajednici koji su nam nasušno potrebni, potrebni. Znači mi ove timove moramo razvijati, proveden je pilot projekt u kojem je sudjelovala RH i pokazala i pokazala se velika učinkovitost, mislim da je čak i bolnica Vrpče bila i Rebro u to uključena, pokazala se velika učinkovitost ovih mobilnih timova. mislim da se treba razmisliti o dodatku nekih članaka u zakon koji će ovo ipak jasno staviti u okvir da se lakše može osnivati ovi, ovi mobilni timovi. Dakle ovakav oblik kakav je sada mogao bi izazvati nepotrebne prepreke u formiranju timova i zbog toga su i krovna društva u psihijatriji, psihijatrijsko, Hrvatsko kao i Hrvatsko društvo za kliničku psihijatriju uputili su i u e-savjetovanje na Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, te Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i voljeli bi odnosno smatraju da bi se ipak trebao dodati novi članak koji definira mobilni tim za provođenje psihijatrijske skrbi, a taj članak bi, o skrbi u zajednici, bio u skladu sa planom i programom mjera zdravstvene zaštite 2020.-2022.. Ti timovi trebaju bit multidisciplinarni na području kurative, rehabilitacije i specijalističko konzilijarne skrbi, dakle trebali bi sadržavati psihijatra, prvostupnicu sestru ili diplomiranu medicinsku sestru ili magistru sestrinstva, te se može provoditi u suradnji sa liječnicima obiteljske medicine, znači parcijalno i ti domovi zdravlja bi tad bili uključeni, kliničkim psihologom, socijalnim pedagogom, edukator ili rehabilitator, prvostupnik radne terapije, naravno ne bi svi izlazili na teren nego bi se išlo samo ono što treba u tom trenutku. Naravno tu je jako važan i socijalni radnik sa stručnim iskustvom ili pomagač laik koji je prošao adekvatnu izobrazbu. Bitno je da se ti pacijenti mogu uključivati, da se u te timove mogu uključivati fleksibilno i druga stručna pomoć…/Upadica

Poštovana kolegice Sabljar Dračevac, niste mogli izgovorit vjerojatno u pojedinačnoj raspravi sve što ste naumili, ali mene više zanima ono što ste spomenuli u replici, a to je omjer zdravstvenog i nezdravstvenog osoblja u našim bolnicama. Ono što mogu sa strane reći kao laik koji tu i tamo dobije neke informacije da je taj omjer, pogotovo ako se usporedimo sa EU, totalna katastrofa i molim vas vaše razmišljanje i kao osobe iz struke, ali i kao predsjednice resornog saborskog odbora

djel…, zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika. Ne možete imati u jednoj ustanovi, koja sad koristi računala i obračun plaća ide na sasvim drugačiji način, jednaki broj zaposlenika npr. u računovodstvu, npr., a sada još ako ide i integriranje bolnica, o tome se definitivno mora razmišljati, odjeli moraju biti čisti, o spremačicama ne možemo razmišljati, ali dakle o nekim osobama koje sudjeluju kao pomoćno osoblje u zdravstvenom sustavu, a višak su,

Hvala lijepa. Poštovana kolegice, evo vi ste inače i u dosadašnjim raspravama puno govorili o onkološkim bolesnicima. Gdje vi vidite da će biti benefit za onkološke bolesnike prema ovom prijedlogu zakona, znači konkretni benefit ne samo što je na papiru i drugi dio, evo tu su mi neki pacijenti pisali da se eto spominje fizikalna terapija, međutim hoće li pacijenti biti samo broj na papiru, pa će im se pokazati vježbe, pa da rade sve od kuće bez ikakvog nadzora? I također što se tiče onkoloških pacijenata, evo recimo u Zagrebu jedino Institut za tumore postoji fizikalna terapija za onkološke pacijente, međutim drugdje to očito nije riješeno. I još jedna stvar, mobilni palijativni timovi koji uključuju i onkološke bolesnike, ne samo njih, naravno i druge, mnogi nisu ekipirani **Sabljar-Dračevac, Renata (Socijaldemokrati)** U kolegice, trebalo bi mi 15 minuta da odgovorim na sve što ste pitali. Dakle, ajde da vam onda prvo kažem kako vidim ovu situaciju sa fizikalnom terapijom. Mislim da je to veliki problem zbog toga što u ovom trenutku oni imaju 4 fizioterapeuta i ta 4 fizioterapeuta više ne rade ujutro u smjeni dok treba napraviti najveći gro posla nego su podijeljeni u dvije smjene. To mi se čini da se može riješiti, tu je predsjednik upravnog vijeća i da se o tom jedinom mediciranom timu može brinuti. Ja kao onkološka pacijentica koja imam dakle trebam limfnu drenažu, to mogu obaviti i u Biogradsk…, vrlo kvalitetno kvalitetno i u Biogradskoj ortopedskoj bolnici, ali ovaj ne znam kako drugi pacijenti prolaze u Hrvatskoj, a sad sve ovo ostalo kolegice drugi put. Poštovani zastupnik Željko Pavić. jer mislim da ministar pozorno sluša i da zapisuje sva ova pitanja koja se ovdje postavljaju i vjerujem da ćemo do drugog čitanja zakona imati velike izmjene i dopune tog zakona ukoliko želimo stvarno da nam zdravstvo bolje funkcionira. Pitanje za vas, u zakonu se spominju i mobilne ljekarne i mobilni palijativni timovi, međutim ovi mobilni timovi koji bi pomagali …/Govornik se ne razumije/…problemima, takvih, toga nema unutra i htio bi samo, evo s obzirom da ste vi stručnjak koji dolazi iz Zadra, koji radi u bolnici i koji ima i dugogodišnje iskustvo da nam kažete koji bi zapravo bio utjecaj tih mobilnih timova na kasnije liječenje tih mentalnih bolesnika. Koliko bi to bilo pozitivno? ali na ovaj način vi doista možete bolje vidjeti problematiku, vi dobivate opći dojam o cijeloj situaciji o kojoj se on nalazi i mislim da sa time zbilja izrazimo u susret potrebama najpotrebitijih pacijenata. Što se tiče mobilnih timova u psihijatriji ste me pitali ili palijativi, u psihijatriji doista su nam potrebni, to je već stara priča za čitavu Europu, a mi to tek sada negdje bismo, negdje Ivan (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovana kolegice evo samo kratko vezano za mobilne ljekarne, dakle subotom navečer na području Primorsko-goranske županije vam samo jedna ljekarna je dežurna. Tako da mobilne ljekarne su itekako potrebne. Mene zanima evo s obzirom da dugi niz godina radite u jednoj Specijalnoj psihijatrijskoj bolnici Ugljan kako vi u kontekstu zdravstvene reforme i ovog donošenja novog strateškog okvira vidite metamorfozu odnosno transformaciju te psihijatrijske bolne uvažavajući sve dakle i da je to najveći gospodarski subjekt na otoku Ugljanu, ali isto tako uvažavajući da u ovome trenutku na razini RH nije potreban toliki broj bolničkih kreveta Dračevac. **Sabljar-Dračevac, Renata (Socijaldemokrati)** Zahvaljujem. Apsolutno se kolega s vama slažem i to je ono što dakle mi kao specijalna bolnica pokrivamo ne samo naše zadarsko područje nego primamo pacijente i cijele Splitsko-dalmatinske županije. Definitivno broj psihijatrijskih kreveta treba svest na onoliko koliko ih treba. Sada su ta liječenja puno kraća, reakcije na moderne lijekove su jako, jako dobre i doista pacijenti ne moraju se više onoliko zadržavati koliko su se trebali. Uvijek imate neke skupine pacijenata koje zbilja moraju dugo, dugo biti na produženim, na produženim liječenjima. I kod na su Zadarskoj županiji imamo tu sreću da imamo i liječnike u Općoj bolnici Zadar i liječnike u Psihijatrijskoj bolnici Ugljan i mi bi ovaj cijeli dio mentalnog zdravlja lako, relativno lako mogli rasporediti nitko nije preopterećen, a da se sve napravi i definitivno nam treba taj iskorak u kuću pacijenta. **Reiner, Željko Poštovana kolegice vjerujem da ćete se složiti sa mnom da je narušeno mentalno zdravlje svih naših dobnih skupina građana što zbog pandemije, inflacije, potresa. Zanima me imamo li mi osmišljen program poboljšavanja mentalnog zdravlja osim ovog što ste naveli s mobilnim timovima.

recimo mislim da nam je gorući problem sa dječjom i adolescentnom psihijatrijom koja jako, znači djeca su u ovom periodu pandemije stradala možda najviše od svih skupina građana. Tako da ovaj imamo dobar temelj, ako ga budemo kvalitetno i uspješno odradili znači da krenemo s akcijskim planovima, da krenemo primjenjivati ja se nadam da će se i mentalno zdravlje građana RH u nekom razumnom roku poboljšati.

tko bi sve trebao biti u mobilnom timu da bi on bio uspješan. Ja sam nekako uvjerenja da je mobilni timovi jedno od iskoraka na koji trebamo ići. Ali ono što me uvijek brine, da li mislite da ima dovoljno ljudi, da li imamo dovoljne kapacitete da to stvarno i ostvarimo. Mi često imamo u zakonu neke stvari koje su u redu, protiv kojih ne, smo za i mislimo da je dobro, ali onda dođemo do realnosti i do stvarnosti i do provedbe i tu zaista smo onako šepavi mački i to nam baš ne ide najbolje. Hvala.

mentalno zdravlje kroz zavode za javno zdravstvo i da nam je na čelu tima specijalist javnog zdravstva. Mislim da na čelu takvog tima mora biti najveći stručnjak iz mentalnog zdravlja kako bi mogao što kvalitetnije voditi upravo to jer on je bitan kao u svakoj trijaži da se prepozna i diferencira. Neće psihijatar svaki put ići na teren, ali kada se postavi nekakva priča s pacijentom točno se odredi tko kad treba ići

Hvala gospodine potpredsjedniče. Evo šta možemo kada je pet psihijatara u Hrvatskom saboru pa ću ja ponovno ovu svoju pojedinačnu raspravu iskoristit za temu mentalnog zdravlja. Jedna od krilatica je Svjetske zdravstvene organizacije nema zdravlja bez mentalnog zdravlja i u kontekstu najavljene zdravstvene reforme odnosno izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju definitivno treba promišljati i o reorganizaciji službi za mentalno zdravlje. Ponovno naglašavam dakle kada govorimo o službama za mentalno zdravlje, da to nije samo pitanje liječnika psihijatara nego tu je važna multidisciplinarna suradnja i uključenost psihologa, edukacijskih rehabilitatora, socijalnih radnika i ono što je osobito važno, PIR workera odnosno kako bi to možda na hrvatski dobro zvučalo, mentora oporavka i u tom smislu razvoj službi za mentalno zdravlje definitivno treba ići prema razvoju komunalne psihijatrije odnosno psihijatrije u zajednici, što nipošto ne znači, kao što je i kolegica Sabljar-Dračevac rekla da bi to značilo ukidanje psihijatrijskih bolnica, ali na temelju sveobuhvatne analize i na temelju činjenice da se danas značajan broj psihičkih poremećaja može liječiti vrlo uspješno u izvanbolničkim uvjetima, trebamo definitivno razmišljati o redukciji broja kreveta. Kad sam došao u Kliniku za psihijatriju Vrapče 2002. g., tada je bolnica imala 880 kreveta, sada je to 500, do 550 kreveta, ovisno o situaciji i taj broj kontinuirano, broj kreveta treba opadati i budućnost takvih bolnica je u manjim specijaliziranim odjelima gdje će raditi stručnjaci koji će se baviti problematikom mentalnog zdravlja. Čak i prije pandemije problemi odnosno poremećaji mentalnoga zdravlja pogađali su 85 milijuna ljudi u EU, sada naravno ove ekonomske brige, skokovite cijene energenata, rastući troškovi hrane, svakodnevne slike brutalnog brutalnog rata vrše nevjerojatan pritisak na ljude, ljudi su, mnogi građani i u RH i obitelji su nažalost prisiljeni birati između plaćanja režija i punjenja hladnjaka. Mi živimo dakle u jednom turbulentnom vremenu punom neizvjesnosti i zato vidimo dakle da poremećaji mentalnoga zdravlja, najčešće poremećaji spavanja, anksiozni i depresivni poremećaji zahvaćaju sve veći broj ljudi. Naravno da postoje posebno vulnerabilne skupine, a to su djeca i mladi, to su osobe starije životne dobi i na njih nikako ne smijemo zaboraviti u ovom izazovnom vremenu. Reforma zdravstvenog sustava bez reforme službi za mentalno zdravlje nije moguća i dakle osim smanjenja broja kreveta, ovdje bih dakle osobito istaknuo ulogu županijskih zavoda za javno zdravstvo koje već imaju ustrojene službe za mentalno zdravlje, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti. Dakle oni su primarno fokusirano kada govorimo o liječenju mentalnih poremećaja na skupinu koja spada u probleme ovisnosti, ali tu treba akcenat staviti dakle na različite preventivne programe koje će u zajedništvu sa drugim službama kao što je recimo, služba za školsku i adolescentnu medicinu raditi na kvalitetnim preventivnim programima koji će biti temeljeni na dokazima. Kada govorimo o dječjoj i adolescentnoj psihijatriji, gdje manjak stručnjaka nije samo problem u Hrvatskoj nego više od polovice zemalja EU tu također, treba biti na pameti dakle činjenica da se kvalitetnim radom kod mladih i adolescenata koji imaju određene probleme mentalnoga zdravlja može prevenirati razvoj ozbiljnijih psihičkih poremećaja u odrasloj dobi. Dakle isto tako već sam spomenuo, javnozdravstvene kampanje, nacionalna kampanja protiv pušenja zadnja u RH 2011. g., ako pogledamo dakle sve preporuke, alkohol i duhan su najveći problemi kada govorimo o ovisnosti i tu je također, uloga zavoda za javno zdravstvo nemjerljiva i od njih očekujemo puno.

pa bi vas kratko pitala, da li možete istaknuti u ovom kratkom vremenu najznačajne benefite koje donosi ovaj zakon, posebno sa osvrtom da li se kroz ova dva zakona zaista omogućava održavanje odnosno jačanje javnozdravstvenog sustava na koji smo itekako ponosni koji nam je zaista nešto što trebamo i dalje čuvati i jačati. Dakle da je sve dobro i da je sve savršeno, onda ne bi bile potrebne izmjene i dopune zakona i danas govorimo kako unaprijediti hrvatski zdravstveni sustav koji je pred brojnim izazovima, ali ako se osvrnemo na ako se osvrnemo na pandemiju Covida koju smo prošli, bit će vremena još da u potpunosti to analiziramo, ali mislim da je tu zdravstveni sustav u Hrvatskoj pokazao otpornost i održivost. Ova reforma je strukturna reforma, a to su prepoznale i agencije za kreditni rejting i ona je usmjerena ka tome dakle naš pacijent bude u središtu ali ne manje važno da bude što je moguće bolji položaj zdravstvenih radnika. Mi imamo problem sa nezdravstvenim kadrom, dakle samo 21% je nezdravstvenog kadra u bolnicama, tu bi puno veći problem bio u zavodima za javno zdravstvo .../Upadica: omjer nezdravstvenih djelatnika. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Prije nego što prijeđemo na sljedeću repliku, pozdravimo na galeriji učenice i učenike Klasične gimnazije Ivana Pavla II. iz Zadra. A sada replika poštovane zastupnice Marić. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa poštovani kolega. Pa evo jedna od primjedbi koje sam osobno ovaj, stavila u e-Savjetovanju je na čl. 103 koji se odnosi na onu zdravstvenu zaštitu koju pruža dom zdravlja, pa sam evo predložila da se tu doda i stavka zaštita mentalnog zdravlja. Znači oko doma zdravlja govorimo. Naravno vi ste govorili preko Zavoda za javno zdravstvo i tu zaista oni provode zaštitu mentalnog zdravlja, izvanbolničko liječenje ovisnosti. Što mislite o tome da se omogući i preko doma zdravlja, to mi je naime samo primljeno na znanje, nije uvedeno. To je prvi dio pitanja, a drugi dio ako stignete ja jesam žustro govorila zato jer mi je stalo do ovog zdravstvenog sustava, vjerojatno je i vama. Ali što se tiče obiteljske medicine, dakle kolege s pravom negoduju oko nekih stvari koje su predlagale koje bi pojačale atraktivnost, privlačenje liječnika u primarnu zdravstvenu zaštitu. Između ostaloga, moglo bi se koncesionarima omogućiti da zaposle dodatnog liječnika koji će ih naslijediti,

domovi zdravlja, domovi narodnog zdravlja funkcionalni kakvi su bili do tranzicije koja se dogodila i da postoje centri za mentalno zdravlje. Na žalost, izuzev grada Zagreba koji u domovima zdravlja ipak ima Dom zdravlja Centar ima 8 specijalista psihijatrije. Evo drugi po veličini dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije u gradu Splitu ne postoji ni jedan specijalist psihijatrije koji radi u domu zdravlja. Mi imamo situaciju koja je bolesna, da 80% psihijatara radi u bolnicama, a 20% radi u izvan bolničkom sektoru. Trebalo bi biti obrnuto. A zašto je tome tako? Zato što je plaća unutar bolničkog zdravstvenog sustava značajno veća osobito ako uzmemo u obzir dežurstva. Drugi dio, rad liječnika da. Ja se nadam da će prijedlozi od stručnih društava obiteljske medicine većim dijelom biti uvaženi. Tek smo na prvom čitanju. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Jakšić. **Jakšić, Mišel (SDP)** Hvala potpredsjedniče. Poštovani kolega Ćelić prije svega ako pričamo o samoj reformi ja vas molim, jer predstavnik ste vladajućih i dolazite iz tog sektora zašto u toj reformi odmah u prvom startu i širimo broj članova upravnih vijeća. Da li je to baš nešto što će nas spasiti? A drugo pitanje s obzirom da se dosta rasprave vodi oko toga da li će se dalje kadrovirati političkim ključem pa će onda nagrabusiti neki koji su druge opcije pod nekom županijom koja nije HDZ. Da li će postojati možda nekakav kriterij, pa ćemo onda znati ako je bolnica imala takav i takav rezultat taj ravnatelj ima imati šanse ostati, a ako bolnica generira iz godine u godinu sve veći gubitak taj ravnatelj će odletiti pa makar bio iz HDZ-a, HNS-a, SDP-a, da sad ne nabrajamo sve stranke koje imamo u ovome Saboru. Hvala lijepo. Ivan (HDZ)** Poštovani kolega Jakšiću, ja se sa vama slažem. Mogu vam reći samo za ovaj drugi dio da. Dakle, ja dijelim ljude na kvalitetne i nekvalitetne, na stručnjake i nestručnjake. Mi imamo problem, dakle KBC Zagreb pogledajte koliko ravnatelj bolnice ima plaću. Koji će vam menadžer doći i upravljati tako velikim sustavom za tako malu plaću? Znači to je jedan od problema. Uvijek je bilo, dakle kad dođe određena politička opcija da ona bira stručnjaka, barem bih ja tako gledao stručnjaka. O.k. ako ga pozna je li on član, nije član uopće nije bitno. Evo profesor Branko Kolarić je ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar u Zagrebu. Trenutno je predsjednik zagrebačkog SDP-a, mislim da je vrhunski stručnjak i ja ne mogu kao član HDZ-a reći da je to loš izbor. Dakle, tako trebamo gledati ljude i to treba biti put. Što se tiče broja Upravnih vijeća mislim da se ništa značajno neće dogoditi pet ili sedam, samo je pitanje je li predstavnik države. …/Upadica Reiner: Hvala./… Evo to će ovisiti o tome u koje vlasništvo Hvala lijepo predsjedavajući. Poštovani kolega Ćelić, sami ste govorili o bitnosti, važnosti mentalnoga zdravlja. Vjerujem da je ono izrazito bitno i kod ranjive populacije naših branitelja, naših heroja koji su zbog svega onoga što su prošli u Domovinskom ratu pod posebnim povećalom. I zato je bitno da postoji i nacionalni i regionalni centri za psiho traumu. Ali isto tako jako je bitno da je upravo ova Vlada kada je došla 2016. na vlast uvela program preventivnih sistematskih pregleda kako bi hrvatski branitelji besplatno mogli ići na sistematske preglede da se utvrdi i prevenira ukoliko postoje neke anomalije, odnosno vezano za njihove dijagnoze. I do sada je zahvaljujući upravo tome programu preko 76 457 branitelja obavilo te preglede. I ja se zahvaljujem i ministru Viliju Berošu i ministarstvu što je to krenuto upravo iz grada Vukovara. Hvala Evo hvala poštovani kolega Mažar. Vi dolazite iz Vukovara, odnosno Vukovarsko-srijemske županije gdje je veliki broj hrvatskih branitelja ali i civila trpi posljedice rata koje imaju, dakle posljedice i po mentalno zdravlje. Ako je loše mentalno zdravlje to će također povećati vjerojatnost i od određenih somatskih bolesti i obrnuto. Zato je vrlo važno i u strateškom okviru premda je mali dio i u Ministarstvu hrvatskih branitelja se posebna pozornost posvećuje problematici mentalnoga zdravlja. Jedan od državnih tajnika je psihijatar, vjerujem da je i to bio dio koji je vezan zašto je on angažiran baš u tom ministarstvu. Dakle, postoji samo jedan mali pasos u strateškom okviru za razvoj mentalnog zdravlja, gdje su osobito vulnerabilna populacija. Ali jednostavno sa takvim sistematskim preventivnim pregledima možemo prevenirati, možemo rano intervenirati ako uhvatimo bolest u što je moguće ranijoj fazi. Hvala potpredsjedniče. Poštovani kolega u ovim zakonskim izmjenama bolje se definira izvedba telemedicina. Telemedicina je nasušno potrebna. To smo se već nekoliko puta složili, osim toga vodi brigu o onima koji izvode tele medicinu, a to znači da su to naši kolege koji imaju kompetencije da to rade kako bi tu uslugu mogli pružati građanima na daljinu, da je građanima bliža i dostupnija. E sad s obzirom na iskustva koja vi imate u bolnici Vrapče koja je u toku ovog covida uistinu kod vas telemedicinske usluge su eksplodirale. Recite molim vas kako će ove izmjene i dopune zakona utjecati na bolji još i kvalitetniji razvoj telemedicine u RH. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Ćelić. Poštovana kolegice Grba Bujević, tako je dakle mi smo ustrojili jedinicu za telepsihijatrijsku skrb. Kada sam pisao jedan tekst o online modalitetima liječenja

Telepsihijatrija i telemedicinske usluge imaju svoju perspektivu. Naravno da je uvijek najbolji, najbolje kada je to susret uživo. Sa ovim izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti tu se zapravo onaj kompleksniji i kompliciraniji dio koji je potreban za izvođenje telemedicinske djelatnosti na neki način pojednostavljuje za telemedicinske usluge gdje će doktor medicine i specijalist uz suglasnost poslodavca moći pružat određene telemedicinske usluge. Ivana (NL)** Hvala vam. Poštovani zastupniče, zanima me obzirom da je prva Strategija za zaštitu mentalnog zdravlja donesena 2011. trajala je do 2016. imala 25 strana i nije ostvarila zacrtane ciljeve, onda smo drugu čekali od 2016. dosada, onda ova nova koja je donesena nema financijski okvir i posve je nejasno, nismo dobili odgovore iz kojih će se dijelova proračuna financirati i obzirom da je na tematskoj sjednici za zdravstvo i socijalu jasno rečeno od strane predstavnice iz HZZO-a da nije definirano niti jasno tko će organizirati mobilne timove, tko će ih plaćati i kako i obzirom da mobilni timovi unatoč dakle zamolbama i pritiscima i Hrvatskog psihijatrijskog društva i niza stručnjaka iz područja mentalnog zdravlja nisu ušli u ovaj prijedlog izmjena i dopuna zakona, zanima me na čemu temeljite svoj rekla bih neosnovani optimizam da će će se i mobilni timovi i drugi ciljevi iz Strategije za zaštitu mentalnog zdravlja ostvariti. Hvala. ne znam zašto govorite neosnovano. Slažem se da smo dugo čekali, ali donijeli smo je, donesen je odnosno Vlada je prihvatila taj Strateški okvir za razvoj mentalnog zdravlja. Bilo bi iluzorno očekivati da će to sve biti implementirano jer to nažalost i vidjet ćete u dokumentima koje vi budete stvarali na razini Grada Zagreba to je naprosto nemoguće, ali da je pomak kvalitativno i kvantitativno bolji u odnosu na situaciju koja je bila kad je donošen prvi strateški okvir vezano za razvoj mentalnog zdravlja to ne može nitko osporiti. Ukoliko budemo zajednički radili, ukoliko se budemo zalagali ja vjerujem da će biti omogućeno i da ćemo imati po prvi puta da ćemo imati po prvi puta da HZZO financira mobilne timove za zaštitu mentalnog zdravlja i vjerujem da ćete vi biti zadovoljni kada to bude doneseno i kada to bude implementirano. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Evo, prije nego postavim vama pitanje poštovani kolega želim još jednom pozdraviti učenike Gimnazije Ivana Pavla II iz Zadra, to su moji pa da ovaj ako dođem da mi se ne bi slučajno ne javili je li, pozdrav. Vi poštovani kolega ste rekli da živimo u turbulentna vremena i sami ste spominjali i Covid i rat i potres i poskupljenje energenata i to sve utječe na sve kategorije ljudi što se tiče mentalnog zdravlja, a posebno na naše najmlađe odnosno naše adolescente. Što vi mislite hoće li ovaj novi zakon iznjedriti neke nove oblike da zaštitimo one najosjetljivije, a to su naši, naši tinejdžeri da ih učinimo sretnije u zajednici u kojoj žive? Hvala. Hvala. Poštovani kolega Šimičeviću, dakle već sam natuknuo probleme mentalnoga zdravlja djece i adolescenata. Mi u ovome trenutku imamo na razini RH samo jednu Psihijatrijsku bolnicu za djecu i mladež koja je u vlasništvu Grada Zagreba, a koja pokriva zapravo gotovo cijelo područje RH. Ja očekujem da će KBC Zagreba imat zasebnu ustrojstvenu jedinicu uskoro, ima i podršku i od ministra i od ravnatelja KBC-a Zagreb tako da se nadam da će to biti realizirano. U ovome trenutku moram pohvaliti Osijek, dakle tamo Zavod za dječju i adolescentnu psihijatriju je napravio najviše, oni imaju posebno odvojenu zgradu, ali ta, taj problem mentalnoga zdravlja ponekad smo često smo svi licemjerni više ili manje, ali o problemima mentalnoga zdravlja govorimo najčešće kada se to dogodi nekome od nas i evo taj problem nadam se da ćemo zajednički uspjet riješit da se naprave i tu pomaci na bolje …/Upadica: Hvala./… koji idu malo sporije nego bi se to trebalo očekivati. Dakle, kolega spomenuli ste kako samo 8 psihijatara imamo u centru, u zagrebačkom centru za mentalno zdravlje i da nigdje drugo to ne funkcionira. Ne znam koliko ste svjesni da kolege nakon dobivene specijalizacije i provedene edukacije od Zavoda za javno zdravstvo vrlo često završavaju u nekim drugim ustanovama i nego mi se čini da taj oblik sa Zavodom za javno zdravstvo jednostavno neće moći funkcionirati. Da mi moramo napraviti dakle jedno povezivanje znači svih službi kako bismo mogli formirati i te timove za mentalno zdravlje, ali da naravno ljudi sami izaberu u kojem djelu procesa će sudjelovati, a što ne žele raditi jer nema smisla gurtat nekog u mentalno zdravlje ako to ne želi. Znači provesti hvala. Poštovana kolegice Sabljar Dračevac apsolutno se slažem s vama i mislim da neke stvari ne možemo hipernormirat sa zakonom, ali mislim da će se nakon donošenja ova dva zakona imat mogućnost da specijalisti psihijatrije neovisno o tome gdje oni radili, da li oni rade u bolnici, da li oni rade na klinici u okviru nekog KBC-a ili zavoda za javno zdravstvo imaju mogućnosti i da se onda napravi i da ti mobilni timovi za zaštitu mentalnoga zdravlja napokon profunkcioniraju. Mi inače funkcioniramo, dakle na moj odjel dolaze pacijenti 95% iz Zavoda za javno zdravstvo gdje kolege procijene da je nestabilno psihičko stanje i da je potrebno bolničko liječenje. Dakle, ta jedna funkcionalna, funkcionalna cjelina postoji i danas, ali ovo će ipak biti jedna velika stepenica prema naprijed. Stipan (HDZ)** Hvala predsjedavajući. Poštovani kolega Ćelić pa postavio bi pitanje vezano uz tzv. dopunski rad. Naime, često puta se to pitanje upravo dopunskog rada odnosno činjenice da pojedini zdravstveni djelatnici istovremeno rade i u državnim odnosno odnosno bolnicama i klinikama i u privatnoj praksi odnosno ordinacijama privatnim. Često se to postavlja kao kamen smutnje odnosno problem listi čekanja itd. svega niza drugih problema koji se vežu uz zdravstvo da je to …/Govornik se ne razumije./… a kako je sad ovim izmjenama regulirano odnosno očekujemo li tu neka poboljšanja. Hvala. Pa vezano za pitanje dopunskog rada, dakle zamjenici ravnatelja i ravnatelji nemaju pravo, pitanje šefova klinika je također i to je već ministar govorio o tome. U idealnim uvjetima bi bilo potrebno i najoptimalnije da je javno i privatno odvojeno. Ja osobno nisam nikad radio privatno niti imam nekakvu aspiraciju niti kad prestanem se baviti politikom radit privatno, ja sam zadovoljan unutar bolnice u kojoj radim. Mislim da to treba biti jasno definirano i one aberacije koje se često puta spominju da netko nekoga naručuje poslijepodne u svojoj privatnoj ordinaciji pa da nakon toga za neki operativni zahvat opet ide u javnozdravstveni sustav mislim da je to nešto loše i da ministarstvo treba iznaći mehanizme kako to svest na najmanju moguću mjeru odnosno iskorijenit ako je to ikako moguće. Hvala. Sad će govoriti poštovani zastupnik Marin Miletić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora gospodine Reiner, poštovana gospođo Kristina Zadro Omrčen, poštovani gospodine ministre sa svojim suradnicima, kolege vladajući i kolege iz oporbe, kada se ide u reformu mora se imati i strategiju, mora se imati i jasno stanje trenutnoga i mora se viziju gdje se želi stići. Ta vizija se ostvaruje strategijom. Mene sad zanima poštovani ministre Beroš jeste li predvidjeli unutar reforme zdravstvenog sustava dodatna financijska sredstva kao adekvatno namirivanje štetnih posljedica svih onih ljudi, a mnogo ih je koji su stradali radi cijepljenja protiv virusa Covida koji na globalnoj razini ima smrtnost na razini gripe. Dok mi ovdje raspravljamo o reformi zdravstva to sve možete provjeriti sa svojim kolegama američki senator Ron DeSantis sa više od 40 američkih znanstvenika profesora znanosti Harvarda, Princetona, cijelo jutro sam čitao i gledam što sve govore. Govore o tome čak iz Danske neki iz Europe su znanstvenici, struka, dakle struka ne teolozi, nego struka pa ja ovdje samo prenosim istinu da se čuje, govore o tome kako se potpuno krivo vodila politika politika oko pandemije, teško kritiziraju Svjetsku zdravstvenu organizaciju i kažu kako su se namjerno i sustavno skrivale teške posljedice MRNA cjepiva. iako ovdje vidim poglede neću spominjati nikoga, na nikoga ne želim ad hominem, kolega koji mi se smiju sada, moje je govoriti istinu, moje je govoriti istinu. Jučerašnji Wall Street Journal piše kako su mnogi zdravstveni dužnosnici radi profita jako preuveličavali rizik bolesti da bi uplašili građane SAD-a. U parlamentu U parlamentu Velike Britanije se raspravljalo prošli tjedan o posljedicama i rizicima MRNA terapije. U britanskom parlamentu ne negdje u kafiću. Dakle, možete sve pogledati kod doktora Johna Campbella na njegovom Youtube-u. A mi ovdje kada želimo govoriti istinu ponovo proživljavamo ono što sam proživljavao prije dvije godine. Kada smo govorili ovdje o Ivermektinu ismijavanja kolega da bi američka FDA prije dva tjedna rekla da nikada nisu oni nešto loše rekli o tome. Citirao sam ih ovdje, citirao sam ih ovdje. Europsko kardiološko društvo poštovani ministre, vi znam da imate te podatke, objavilo je službeno da oni koji su se cijepili rizik mladih do 20 godina sa booster dozom da budem skroz jasan s booster dozom 800 puta je veći za srčane bolesti nego kod mladih do 20 godina koji se nisu cijepili. To je Europsko kardiološko društvo. Mi ovdje u hrvatskom parlamentu šutimo i ja jedino izazivam podsmjehe kod kolega neka, je, ja mogu puno više istrpjeti radi istine od podsmjeha vas koji ovo gledate i slušate. I mene sad zanima, dakle uveli ste nam ovdje Covid potvrde Pfizer službeno dakle u Europskom parlamentu u Bruxellesu dođe i kaže da nikad nisu radili nikakva istraživanja o sprječavanju širenja, sprječavanju širenja virusa za cijepljene osobe. A mi smo na temelju toga, dakle jer im se vjerovalo, neki su im vjerovali uveli Covid potvrde i znamo što se dogodio virus se probio po bolnicama, staračkim domovima tamo gdje nije smio. I kad smo mi samo kritički promišljali nismo nikada rekli da nema virusa, da nije opasan virus nego smo kritički promišljali grubo nas se difamiralo, nije se htjelo razgovarati, vrijeđalo nas se je, preko naslovnica medija prikazivali ste nas kao notorne ridikule, a sada šta je, nestao virus, nema ga. Imao druge ozbiljnije stvari s kojima se bavimo. Nema više zatvaranja iako znamo da mjere, mjere danas su uzrokovale veće i štetne posljedice, veće i štetne posljedice od samog virusa. Mi to danas znamo po svim istraživanjima. Sada govore više od 400.000 ljudi u Hrvatskoj boluje od depresije. Kako je došla ona? Zar nisu tu bili razlozi i zatvaranja i svega onoga što su proživljavali to znanstvenici kažu. Dakle, zanima me uistinu ministre jeste li u svojim promišljanjima razmišljali i o ovome. A ja ću vam reći nešto na kraju. Volio bi da sa jednakom žestinom, srčanosti se borimo za sve one ljude koji više od 15 tisuća svake godine umire od posljedica pušenja,

zamislite da se svi potrudimo tamo gdje možemo i da te smrti spriječimo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala, hvala. Sada će slijedeća govorit poštovana zastupnica i potpredsjednica sabora Sabina Glasovac, izvolite. Hvala g. potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Od ovog zakona smo svi očekivali puno, a dobili smo malo, ne samo mi saborski zastupnici nego svi pacijenti u RH, potencijalni pacijenti u RH, ali i zaposlenici u zdravstvenom sustavu. Ono što u ovom zakonu možemo pronaći je novo centraliziranje općih bolnica pod okrilje države iako je možda to bolje nazvati otimačinom kako bi se sa zagrebačkog Ksavera odlučivalo o podobnim ravnateljima i ravnateljicama koji će i dalje rastakati ostatke našeg zdravstvenog sustava, a sve skupa kroz upravna vijeća kojima se odmah i unaprijed povećava broj članova, čime se nepotrebno povećavaju troškovi administracije upravljanja, ali i usporava donošenje odluka. U ovim prijedlozima neće se pronaći ništa ni o tome kako ćemo riješit problem primarne zdravstvene zaštite i privlačenja liječnika i liječnica na prvu liniju obrane zdravstva, a to je preventiva, a znamo da zapravo na samoj preventivi i obiteljskoj medicini leži 80% rješavanja zrav… odnosno rješavanje zdravstvenih problema 80% stanovništva Hrvatske, a za tu istu obiteljsku medicinu od ukupnog budžeta zdravstvenog sustava izdvaja se samo 3%. To dovoljno govori o odnosu prema liječnicima obiteljske medicine i primarne zdravstvene zaštite. Unatoč činjenici što i u ovom trenutku od 2209 liječnika primarne zdravstvene zaštite njih 190 je starije od 65.g. i de facto su spremni za mirovinu, a prosjek godina u ovoj oblasti je 52, što decidirano znači da za 5.g. će gotovo milijun hrvatskih stanovnika biti bez liječnika opće medicine, al to nije sve. U ovom trenutku oko 400 tisuća žena u RH nema primarnu ginekološku zaštitu, o primarnoj pedijatrijskoj skrbi da ne govorim, međutim u ovoj reformi, u ovom zakonu nema ni riječi o pomaku i organiziranom upravljanju ljudskim resursima i dalje ćemo sve prepuštati slučaju i činjenici da će ne samo mladi nego i odrasli liječnici u najboljim godinama napuštati ovaj sustav jer su mahom potplaćeni, jer su neravnomjerno rasprostranjeni po Hrvatskoj, samim time neravnomjerno i opterećeni i jednako tako nemaju adekvatne uvjete za rad jer ovdje i dalje ne govorimo kako ćemo riješiti problem nerealnih limita odnosno niskih limita za bolnice, što utječe na uvjete rada, ali ne govorimo ni o tome kako ćemo riješiti probleme, probleme obračuna stvarnih troškova jer su cijene nerealno niske. Treće, u ovom zakonu pronaći ćete dobro skrivene reference na sasvim nerazumljive, nejasne i u konačnici nepravedne uvjete pod kojima više tisuća budućih liječnika i liječnica čekaju svoje specijalizacije u zemlji u kojoj, kako smo čuli i svjesni smo, nedostaje tisuće liječnika. Nadalje, u ovom zakonu također nema nikakve jasnog rješenja i pravca kako namjeravamo smanjiti liste čekanja i osigurati ustavno pravo svakog građanina RH na zdravstvenu zaštitu koja će biti do-stu-pna, a dostupna zdravstvena zaštita ne znači čekanje godinu, dvije, u nekim gradovima i više godina na preglede koje život znače. Kada ćemo shvatiti da smanjenjem lista čekanja smanjujemo dugove zdravstva, da produžavanjem lista čekanja de facto dovodimo do težih oboljenja, samim time i do većih troškova liječenja. Međutim to ne treba čuditi ako uzmemo u obzir da su liste čekanja jedan od najboljih, najboljih marketinških trikova i alata za privatni sektor, to je činjenica, što veće liste čekanja to veći marketinški trik i ponuda za, za privatni sektor. Zato se postavlja pitanje radi li se ovdje o tihoj privatizaciji jer kada pogledamo naj, najbrže se razvijaju razvijaju one djelatnosti u privatnom sektoru koje imaju najduže liste čekanja, što dovodi do neravnopravnosti u društvu i do toga, do povećane podjele na one građane koje imaju novca i na one građane koji nemaju novca i ovise isključivo o javnom sektoru. Dalija (Stranka s imenom i prezimenom)** Zahvaljujem. Poštovana kolegice, evo kad nekako sažmem sve što sam imala prilike čuti tijekom današnjeg dana od ostalih zastupnika onda mi se nekako čini da se ova reforma svodi na to da HDZ definira čije su zgrade i čiji su ravnatelji zdravstvenih ustanova, a ponajmanje se bavila temeljem odnosno onim čime bi, što bi trebao biti temelj zdravstvene reforme, a to su djelatnici u sustavu zdravstva čini mi se da ova tzv. puzajuća privatizacija, s kojom ja načelno ne bi imala ništa protiv, je samo jalov pokušaj skrivanja činjenice da smo mi taj sustav devastirali iznutra time što zdravstvene djelatnike nismo znali primjereno platiti, primjereno nagraditi i pustiti im da svoj posao obavljaju profesionalno bez nužnosti posjedovanja stranačke iskaznice. Evo, što vi mislite o tome? **Reiner, Željko Pa postojao je i plan sanacije i master plan bolnica i brojni drugi i preventivni programi i neki drugi programi koji su išli u korist pacijenata, to su prve stvari koje su pale dolaskom HDZ-a na vlast 2016. g., u interesu su imale smanjivale dugova u bolničkom sustavu, znači samim tim smanjivanjem dugova kontroliramo tokove novca, možemo osigurati kvalitetnije zdravstvo, kvalitetnije plaće zaposlenicima, međutim, ovdje da, bojim se da se čovjek izgubio iz fokusa zdravstvenog sustava, bez obzira govorimo li o čovjeku pacijentu ili o čovjeku zaposleniku i zdravstvenom radniku. Bojim se da je glavni drive ovakvog zdravstvenog sustava profit i novac, što smo imali prilike i danas čuti u brojnim raspravama i pitanjima nekih zastupnika i zastupnicima, zastupnicama, na koji način se namjerava smanjiti i mogućnost sukoba interesa .../Upadica: Hvala./... zlouporabe položaja i odlaska novca iz sustava. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovana kolegice. Dio svog izlaganja ste se referirali na problem ginekologa i problem ginekologa i problem koji imaju žene koje zaista nemaju mogućnosti one primarne zdravstvene zaštite ja uvijek svaki zakon, moram priznati i gledam i moramo ga gledati u okviru proračuna. Mi kad smo imali proračun vezano uz amandmane koji su bili na onaj dio koji je iz zdravstva, branila ga je državna tajnica, bio je jedan i amandman koji smo tražili veća sredstva za rad ginekologa, odnosno da bi sve žene u Hrvatskoj imale otprilike, nikad neće imat iste, otprilike iste uvjete. Državna tajnica je vrlo, s jednom vrlo lakoćom mi je odbila taj amandman i s obrazloženjem da će to sve, taj problem o svemu se vodi računa i sve će biti riješeno kroz ovaj zakon. Probala sam vidjeti što i kako, nije mi uspjelo, možda ste vi nešto uspjeli vidjeti. Hvala. **Glasovac, Sabina (SDP)** Nema toga. Nema, ovo što je rekla kolegica Orešković, fokus ove reforme je na zgradama, na vlasništvu, na daljnjem kadroviranju. A tko će u tim zgradama raditi, tko će našim pacijentima osiguravati zdravstvenu skrb, o tome riječi nema. Ovdje jedino što smo imali prilike čuti je 400 novih specijalizacija za liječnike obiteljske medicine. Nisam sigurna je li 400, ja bih bila sretna da je 400, ali mi moramo biti svjesni, da i ako je 400, to nam pokriva samo potrebu za onima koji već danas rade u sustavu, a prešli su 65 godina, ali nikako ne zadovoljava potrebe koje Hrvatska ima. O ginekolozima se ovdje nije nije niti pričalo. O pedijatrima se ovdje nije niti pričalo. Pedijatre vidimo kako namjeravaju rješavati na način da ih zapravo tamo gdje postoje specijalizirane bolnice će se prebaciti pedijatri, to međutim, to nije to, to su specijalizirane bolnice, pedijatrijske službe trebaju .../Upadica: Hvala. Poštovani…/... ostati Hvala vam poštovani potpredsjedniče HS-a. Poštovana kolegice Glasovac. Mi koji unutar svojih obitelji u najbližim relacijama imamo liječnike i medicinske sestre znamo koliko je to odgovoran, zahtjevan posao ja ću nešto u završnoj govoriti više o tome, no sad me zanima prema podacima kažu da nam nedostaje više od 4000 medicinskih sestara. Najviše u Puli, Rijeci i Splitu iako Ministarstvo kaže da je taj broj nešto manji, sindikati govore da u Splitu čak nedostaje oko 600 medicinskih sestara. Što vi mislite, što nadležni mogu napraviti, što ministarstvo može napraviti, što država može napraviti na tisuće medicinskih sestara i tehničkog osoblja, tehničara nam je otišlo van, izvan Hrvatske, kako ljude zadržati da rade kao medicinske sestre i medicinski tehničari u RH? **Glasovac, Sabina (SDP)** Plaćama teško da ćemo moći jer nikad nećemo, mislim ne možemo konkurirati naprednijim zemljama, ali možemo boljim uvjetima rada. Između ostalog koji uključuju i neko povećanje plaća, ali i neke druge olakšice, kad govorimo eventualno o rješavanju stambenog pitanja ili nečeg drugog. To je ono na koji način možemo zadržati postojeće kadrove. kronično nedostaje i izostaje u ovoj reformi je na koji način se mislimo nositi sa potrebama u nadolazećem periodu koje ne možemo zadovoljiti ni u ovom trenutku. Ono što boli je da mi nismo još ni na nuli planiranja upravljanja ljudskim potencijalima. To nije problem samo zdravstvenog sustava, to je problem i u obrazovanju s profesorima matematike, fizike, sada već i stranog jezika. Mi znamo da se problem dešava, mi znamo da mi nećemo imati kadar koji nam je nužan za podizanje nekog sustava i očuvanje nekog sustava, ali po tom pitanju država ne radi apsolutno ništa. Nema plana specijalizacija, nema obrazovnih kvota, povećanja obrazovnih kvota, sve stoji i čekamo da se nešto dogodi samo od sebe. A što prije počnemo, postoji mogućnost da nešto napravimo. Na ovakav način ne da nećemo napraviti ništa nego ćemo još otići u kadrovski deficit u nadolazećem periodu. Hvala lijepa, poštovana kolegice. Jadni bolnički sektor trenutno je financijski potpuno neodrživ, dakle obveze bolnica u 2021. g. iznosile su oko 12 milijardi kuna, od čega dospjele obveze oko 3,5 milijarde kuna. Nedvosmisleno je to podatak koji upućuje na to da se nikad u javnom zdravstvu nije neefikasnije i neodgovornije postupalo. Osim toga, ja vas podsjećam i na aferu Medikol, odnosno sklonost HDZ-ove Vlade, HDZ-ovog Ministarstva zdravstva da radije privatnoj klinici za preglede naših građana nego da sama zapravo kupi svoj vlastiti uređaj, 5 CT uređaj na koji vas podsjećam, i da učini barem taj mali korak po pitanju efikasnosti zdravstvenog sustava. Često se navode da dugovi u zdravstvu nisu od jučer i da problemi u zdravstvu zapravo postoje godinama i da niti jedna Vlada ne može te probleme riješiti.

S puno manje novca u strašnoj krizi i recesiji zaustavljen je rast dugova i smanjene su liste čekanja iako tada u tom periodu se zapravo bile skraćene, skraćeni ugovoreni rokovi plaćanja sa 180 na 60 dana što je generiralo dodatnu potrebu za stvaranjem 6 milijardi odmah i u tim uvjetima i u tim okolnostima se odgovornije i racionalnije raspolagalo novcima hrvatskih građana, ne samo novcima, nego su se uspjele smanjivati i liste čekanja. Ovakvu neodgovornost raspolaganjem i ne kontrolom nad sredstvima kojih treba sve više i više, a kvaliteta usluge je sve manja i manja nismo vidjeli mislim nikada u povijesti slobodne hrvatske države. Što je najgore, kroz ovu reformu zdravstva, to, jedno od ključnih pitanja uopće se ne namjerava rješavat, uopće

kao što je rekao predsjednik njihove stranke e pozivajući se na etički kodeks kolegica Glasovac laže, tako je on to rekao na početku današnje rasprave, bili ste prisutni. Dakle, ona je rekla šta je radio za vrijeme Vlade Milanovića, a ja bi rekla da je za vrijeme te iste Vlade bio najveći štrajk djelatnika u zdravstvu, pa onda isto tako da se nisu plaćali prekovremeni sati zbog tumačenja odluke te iste Vlade, pa sad ova Vlada vraća 788 milijuna, a koštat će još i više itd., itd., kolegice nije sve uvijek crno i bijelo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. To

ja ću se pozvat isto tako na etički kodeks i reći ću da vi lažete da kolegica Sabina Glasovac laže jer niste argumentirali niti jednom riječi svoj stav, niti protuargumentirali ijedan argument kolegice Glasovac, hvala Dobro, i to je replika, pa i vi dobijate opomenu, hajdmo dalje, poštovani zastupnik Goran Ivanović. **Ivanović, Uz pjesmu sve je bila laž. Uvažene zastupnice i zastupnici, uvaženi ministre kojeg ovog trenutka nema, ali kao da je tu, ja ću jednako govoriti kao da je tu, uvaženi državni tajniče. Evo nekoliko stvari za koje smatram da su bitne reći. Ako smo nešto zazivali u HS u protekle 2.g. uz reformu pravosuđa zasigurno je bila i reforma zdravstva odnosno poboljšanje onoga što Hrvati i Hrvatice i građani RH žele od zdravstvene zaštite i evo nas danas tu u top terminu, nije porno termin, termin je bio odličan, od 9 i 30 smo počeli raspravljati, no zainteresiranost je tako, kao i o svemu što raspravljamo ovdje u HS, no nije to meritum stvari. Ja nisam liječnik naravno, niti sam struka u tom smislu, ali sam čovjek terena koji je i obnašao određene dužnosti i upoznao strašno puno zdravstvenih djelatnika kojim ovim putem želim reći jedno veliko ne hvala nego reći im lijepu riječ za ono što čine za građane da bi nam nacija bila, bila zdravija, ljudi koji nekada rade na rubu

za koju ja smatram da bi trebalo puno na njoj raditi, a to su preventivni pregledi koji su dostupni svim hrvatskim građanima, pogotovo kad su u pitanju karcinomi i debelog crijeva i raka grlića maternice, no odaziv je strašno, strašno slab. To nije dobro, to malo koja država besplatno svojim građanima nudi da se dođu pregledati i da budu pregledani i da na vrijeme spriječe za dva raka koja imaju možda i najbolju izlječivost ako se otkriju u toj ranoj fazi. No jedna od stvari koju su svi zastupnici ovdje i zastupnice zaboravile, a iza mene sjedi uvaženi potpredsjednik HS akademik Reiner. Prije jedno dva mjeseca je na Hrvatskoj televiziji bila prikazana jedna emisija gdje su uvaženi liječnici govorili o sustavu zdravstva u Hrvatskoj i jedna činjenica je bila točna, a iznio ju je upravo akademik Reiner, da je hrvatsko zdravstvo šesto u svijetu po dostupnosti u odnosu na ono koliko prosječni hrvatski građanin ulaže u to zdravstvo. I to je točno, to je činjenica, obišao sam svijeta, imao sam prilike i završiti u nekim od bolnica svijeta i znati koliko to sve skupa, kolko kolko sve skupa košta. No Goran Ivanović dolazi iz ruralnog područja, iz Slavonije, Baranje i Srijema gdje je budimo iskreno nekada dostupnost zdravstvenoj zaštiti ograničena zbog nedostatka autobusnih linija, zbog nepovezanosti, zbog neimanja liječnika u svakom mjestu i tu je ovaj zakon pogodio po meni u sridu što bi se evo uvaženi kolega Bulj vjerojatno složio. Mobilne ljekarne i mobilni timovi obiteljske medicine su jednostavno nešto što će stvarno donijeti dobro. JLS mogu praviti mogu, mogu praviti mreže zdravstvene zaštite i odrediti da će u svakom selu se otvoriti zdravstvene ustanove, ali koji će liječnik doći u selo sa 50 kuća ili sa 60 kuća, koji ne može imati više od tisuću, tisuću kartona, a kaže se da je barem do dvije tisuće kartona nekako isplativo. Prema tome, mislim da je ovaj zakon upravo donio to zdravstvo u svaki kutak lijepe naše i da je to upravo iskustvo koje smo stekli na kraju krajeva i kroz covid. Kad smo uvidjeli da mobilnim timovima možemo biti bliže našim ljudima, da možemo doći do njih, da oni ne moraju tražiti nit sanitetski, niti drugi, bilo koji drugi prijevoz, se pokazalo dobro. Što se tiče domova zdravlja, objedinjavanja, odlična stvar, ona nije novost da se razumijemo, al je sada zakonska obveza. Dom zdravlja Osječko-baranjske županije je upravo to učinio 1. srpnja 2020.g. i objedinio sve domove zdravlja i evo to je sada pune dvije godine, upravo sam i razgovarao prije ove rasprave sa ravnateljicom doma zdravlja i to se pokazalo kao nešto što je sigurno, sigurno, sigurno dobro i mislim da tu trebamo biti realni i reći da je tako nešto trebalo u zakonu. Naravno da ono što, što će biti uvijek tema i stvarno nisam struka pa se ne bi puno miješao u nešto no moramo biti svjesni i moramo biti da mi kao građani bitno, bitno utječemo kakav će nam biti zdravstveni, zdravstveni sustav. Prije godinu dana sam išao podići neke pretrage koje je mama obavila u bolnici u Osijeku i došao sam na mjesto gdje se izdaju svi nalazi koji se obave za pojedine pretrage, bilo je strašno puno tih nalaza i pitao sam gospođu koja tamo radi, koliko se nalaza nikada ne podigne 30%. 30% nalaza nikada nisu, nisu podignuti, tu su i magnetne rezonance, tu su CT, tu su sve te skupe pretrage koje, koje i hrvatska država jednako plaća bilo da je riječ o privatnom ili javnom sektoru. I to je nešto, svaki u svojoj kući ima sijaset lijekova koje je pio dva dana ili tri dana onda mu je bilo bolje, onda ih više nije pio i na taj način i mi kao građani bitno utječemo na to kakva će nam zdravstvena zaštita biti. Ali ono što je zasigurno meritum ovoga da ovim izmjenama i dopuna Zakona o zdravstvenoj zaštiti otvaramo Netko je dobro rekao niti će s ovim početi, niti će s ovim završiti, ali jednostavno ovdje samo kroz ovih 30-40 izmjena koje dosada nisu bile implementirane u starom zakonu se već vidi poboljšanje. I ja znam da uvažena potpredsjednica Glasovac ne spada vidovnjakinje ali me ljuti, ljuti kada već na početku svoje rasprave kaže da se izmjenama i dopunama ovog zakona neće dogoditi apsolutno ništa. Kako se to može uopće, uopće tvrditi na taj način? Može se pretpostavljati nešto, ali nismo mi ovdje da pretpostavljamo nego smo ovdje da ono što stavimo u zakon da se primjenjuje i da na kraju krajeva donese dobrobiti hrvatskim građanima. Prema tome ministre vama, vašem timu koji je radio na ovim izmjenama i dopunama, svim županima, načelnicima, gradonačelnicima koji su bili implementirani imaju ili opće bolnice ili kliničke bolničke centre veliko hvala i naravno Vlada Andreja Plenkovića je obećala reformu zdravstva …/Upadica: Hvala./… evo to se danas događa u Hrvatskom saboru. Hvala, evo imate broj replika skoro konkurirate ovaj ministru, krenimo od početka. Poštovana zastupnica Benčić, izvolite. Zahvaljujem vam se. Poštovani kolega, iz svega što ste vi zapravo govorili ovdje 5 minuta proizlazi da su pacijenti odnosno građani Hrvatske krivi što zdravstveni sustav ne valja. Vi ste točno dakle u svakoj tezi kao argument koristili to i to je neprihvatljivo. Kad je moja Kekin ili kolegica Glasovac kada su govorile o problemima zdravstvenog sustava koji se neće riješiti ovom reformom one su govorile da se krucijalni problemi ovime ne rješavaju. Ne da se ništa neće dogoditi nego krucijalni problemi. Primjerice model financiranja zdravstvenog sustava za koji smo danas svi se ovdje složili i utvrdili da ne valja. Pitanje jačanja primarne zdravstvene zaštite rješava li se ovime, ne rješava dapače možda će ići u još gore. političkog kadroviranja po bolnicama, ne rješava se. Pitanje toga da vam ravnatelji i svi šefovi klinika i zavoda paralelno rade u privatnim firmama jel se to rješava ovime, ne rješava se. Što je to od ključnih …/Upadica: Hvala./… problema što se ovime rješava? Koji ključni problem se ovime rješava? **Reiner, uvažena zastupnice, da svako sluša onako kako želi čuti i to je jednostavno, jednostavno tako i tu se ništa ne može, ja bi vas pitao kako vi kadrovirate u bolnicama na području Grada Zagreba, evo imam, imam ovdje jedan press kako recimo SDP kadrovira u Stubičkim Toplicama. A ovdje smo iz mnogih rasprava čuli pa čak i od pojedinih pogotovo od kolege Ostojića gdje je pohvalio ravnatelje bolničkih ustanova pa koji dolaze iz kvote HDZ-a. A što, mislim ne razumijem što je tu zabranjeno, pa politika se provodi i u Hrvatskom saboru, politika se provodi i u Vladi, ja ne znam na koji vi način kadrovirate u gradu, u Gradu Zagrebu a da to nije na taj

pa tako da ti ljudi koji su rukovodeći u toj jednoj bolnici koja je bolnica Grada Zagreba nisu članovi stranke koje je na vlasti. Ajde probajte to, to vam je ovak inovacijski model za vas, evo preporučam da probate dosta dobro ide, ako i birate stručnosti, a ne političkom afinitetu i njihovoj stranačkoj

Međutim, svi jako dobro znamo kako kadroviraju ne samo u bolnicama nego u Gradu Zagrebu gotovo u svim svojim ustanovama i institucijama pa nije važno da li su članovi stranke ali su vaši podupiru vas, oni vas i financiraju, oni su vaši simpatizeri, dovodite ih čak iz Osijeka, iz drugih gradova,

Sad repliku ima poštovana zastupnica Murganić. Ivanović vi ste u svojem izlaganju, a naravno i ono što ste radili kao dožupan u Osječko-baranjskoj županiji zalagali ste se za racionalizaciju. Evo dom zdravlja kao dobar i svijetli primjer koja uglavnom ne znači narušavanje kvalitete, nego poboljšavanje kvalitete usluga korisnicima zdravstvenih usluga, a na uštrb administrativnog kadra. Zalažete se i tvrdite da su dobra rješenja i širenje dnevnih bolnica naravno čemu bi se koristili uzaludno bez potrebe bolnički kreveti kada se mogu različite usluge pružati i na ovakav način. Međutim, evo upravo sam slušala neki dan radio emisiju, gdje liječnik predsjednik MOST-a, naš kolega Božo Petrov kaže da u Metkoviću se nedavno otvorila dnevna bolnica. Ona nije ni trebala evo kako on to obrazlaže ja ne znam, a isto tako čujemo da MOST i sada spominje kao nije bio covid nego je bio karijes i nije se trebalo niti liječiti, niti cijepiti. Goran (HDZ)** Nije naknadna pamet preveliki grijeh, ali u svakom slučaju grijeh. Ovdje često slušamo te obrnute teze, pa čak i struka kad da svoje mišljenje o tome mi još imamo nešto na to dodati. Tko se može pobuniti protiv dnevne bolnice? Znači prvo i prvo čovjek zna da će u jednom danu riješiti …/Govornik se ne dana ležao u bolnici, a ne bi imao jednu dnevno pretragu to je ne dobra stvar. To je odlična stvar. To bitno smanjuje taj pritisak na i na zdravstvene djelatnike, na kraju krajeva i na proračun. Ali sve to nešto košta. Danas govoriti kao što je govorio uvaženi zastupnik Miletić mislim da nije ni fer, nije ni korektno. Da je to nešto što bi sada htjelo baciti nekakav crimen na sve one koji su časno i pošteno radili svoj posao u vrijeme covida.

Hvala gospodine predsjedavajući. Poštovani kolega Ivanoviću, pa htio sam vam postaviti pitanje vezano uz mogućnost, znači ovim izmjenama predviđena je mogućnost osnivanja jednog doma zdravlja na razini jedinice regionalne samouprave s obzirom da dolazite iz Osječko-baranjske županije, gdje imate već tih iskustava. Htio sam vas vezano za to pitati, ali ste vi već na neki način neki način u svojoj diskusiji odgovorili na to. Zato se moram osvrnuti na diskusiju gospođe Benčić koja vas je potpuno neargumentirano napala govoreći da ste vi tu naveli nekakve netočne navode itd. Vi ste govorili o tome da se dio nalaza ne podiže 30% s jednostavne … /Govornik se ne razumije./… da se neki lijekovi apsolutno neadekvatno koriste itd. Znači ni jednom riječju nije pobila ono što ste vi argumentirano govorili, nego jednostavno pokušava iskriviti činjenice koje su Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče Šašlin, to vam je jednostavno tako. Uvijek će se naći nešto što će poslužiti da bi se obračunavali na nekakav drugačiji način. Ma pustimo to na stranu. Ja mislim da ideja da i opće županijske bolnice prijeđu u državno vlasništvo dobro. Bitno da zadržimo onaj nivo zdravstvene zaštite koje su te opće bolnice imale. Pojedine bolnice, uzmimo našičku bolnicu. Vrhunska mala bolnica. Brodska bolnica izvanredna za određene stvari koje se tamo rade. I dobro je županija evo i to je jedan od intencija Vlade Republike Hrvatske, da polako ali sigurno skidamo taj teret sa županija. Mi se sjetimo reforme zdravstva iz 2011., dvanaeste kada su županije naslijedile dugove po 15, 16, 17 milijuna da bi sanirale te iste bolnice. I ja mislim da država treba odgovarati za te bolnice. Nikola (HDZ)** Hvala lijepo predsjedavajući. Poštovani kolega Ivanović, evo vi dolazite iz Osječko-baranjske, ja iz Vukovarsko-srijemske županije, susjedi smo. Zajedno koristimo i KBC Osijek, ali i bolnice u Vinkovcima i Vukovaru i vidimo koliko su one nužne i potrebite. Upravo iz toga razloga spomenuli ste i nužnost ove reforme zdravstva koja je danas na dnevnome redu, ali isto tako smo svjesni koliko je bitno da i imamo kadra, odnosno mladih liječnika koji će doći ne samo raditi nego i živjeti u tom dijelu Slavonije. I zato mi je drago da je Vlada Republike Hrvatske napravila i program stambenoga zbrinjavanja deficitarnim zanimanjima gdje je samo u gradu Vukovaru preko 20 mladih liječnika je dobilo državne stanove. Kasnije je tu ostalo i živjeti i vjenčali su se. I u biti na taj način radimo popularizaciju da u tim bolničkim centrima ljudi dolaze, ali isto tako mogu reći da je zahvaljujući što se vukovarska bolnica digla na nivo nacionalne memorijalne bolnice Juraj Njavro pozitivnim iskorakom i vjerujem da će se to pokazati … …/Upadica Reiner: tu moramo upreći i jedinice lokalne samouprave i regionalne samouprave da one upravo na taj način stambenim zbrinjavanjem, pružanjem određenih benefita koje bi ti liječnici imali, a oni će vjerojatno doći kao što naši liječnici da li vođeni izazovom struke, bilo čega materijalnim izazovom tako će i kod nas dolaziti netko. I mislim da tu trebamo raditi adekvatno na tome. I ono što je zasigurno je meritum cijele ove priče. Ne smijemo te stvari prepuštati na razinu lokalnih samouprava i mislim da je to dobro da se vraća pod okrilje države i na kraju krajeva uvijek će u javnom sektoru biti na žalost niža plaća što možda ne bi trebalo biti u odnosu na privatnu praksu i to nam se često događa i sa liječnicima u domovima zdravlja. …/Upadica Reiner: Hvala./… Privatnici puno više u odnosu na naše liječnike. Hvala lijepo potpredsjedniče. Uvaženi kolega Ivanoviću cilj nove reforme je omogućiti bolju i dostupniju i učinkovitiju zdravstvenu zaštitu u kojoj je u središtu pozornosti naravno pacijent. Obzirom na demografske trendove pretpostavljam da će se na ovaj način ta dostupnost, da će ta dostupnost biti bolja i u ruralnim sredinama. Vi ste u svojoj raspravi dosta govorili o Slavoniji. Recite mi koje su to prednosti i što će bolje i više imati pacijenti recimo u ruralnim krajevima u Slavoniji. I ono što me zanima mi Hrvati smo prvaci u zagovaranju reformi, a onda kad te reforme dođu na dnevni red onda imamo jedno veliko ali, ali i ali. Poštovani zastupnik Ivanović. regionalne samouprave da šire mrežu i odobrenje ministarstva mreža se mogla proširiti na bilo koje mjesto koje ste vi naveli. No to nije bio znak da će do tih ljudi doći zdravstvena zaštita, doktor mora doći u to selo. Da li će on doći ili neće to vi njega ne možete natjerati. Ali sada ovim zakonom i uvođenjem mobilnih ljekarni i mobilnih timova obiteljske medicine stvarno radimo nešto ja bih rekao povijesno na prostoru Republike Hrvatske, jer će stvarno taj mobilni tim doći u jedno mjesto praktički skupa sa mobilnom ljekarnom. Liječnik će prepisati određenu terapiju, odmah će se u ljekarni to moći realizirati. I mislim da smo tu stvarno došli najbliže hrvatskim stanovnicima, onima koji su u nemogućnosti

Kako kadrovira MOŽEMO zgradu u Zagrebu to znamo, ali vi ste negdje spomenuli da imate jedan dokument kako kadrovira SDP i Peđa Grbin. Pa dajte to molim vas recite, ja ne znam pa mene to zanima. **Reiner, Željko svih, odnosno kadrovska politika svih politika. Ne možete vi, nećete to od nas nikada naučiti. Uvažena kolegice Ahmetović Specijalna bolnica Krapinske Toplice, 28 godina, nikakvo iskustvo rukovođenja, ali je član predsjedništva SDP-a Krapinsko-zagorske županije i predsjednik odbora, općinskog Odbora SDP-a. I sada mi govorimo o toj izvrsnosti i kvaliteti, čak ovaj zakon puno govori, u puno članaka upravo to da želimo tu izvrsnost, tu kvalitetu postići na svim razinama. A onda imamo evo upravo ovo što sam pročitao. On je prije toga bio predsjednik Upravnog vijeća. Sam sebe je smijenio sa mjesta predsjednika Upravnog vijeća da bi mogao se kandidirati za ravnatelja i uspjelo je.

Omalovažavanje saborskih zastupnika i zdrave pameti svih građana koji poznaju situaciju u Krapinskim Toplicama. Kao prvo, kolega koji se javio na taj natječaj dobio je potporu Radničkog vijeća, sindikata i vašeg člana koji je u Upravnom vijeću iz HDZ-a. Prva stvar. Druga stvar, da ste vidli što i kako se tamo radilo u bolnici, što je sve proživjela prethodna ravnateljica zamislili bi se dobro. I to sve skupa zbog Ministarstva zdravstva. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro, to je isto bila replika, pa dobivate opomenu. Poštovani zastupnik Brčić ima repliku. Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega evo dosta smo tema danas govorili unutar zdravstva, međutim nismo baš spominjali palijativnu skrb, odnosno skrb za bolesnike u završnoj fazi života, u terminalnoj fazi. Prije neki dan smo upravo u Splitu otvorili jedan moderan hospicij zahvaljujući prvenstveno donaciji sestara Matoš u vrijednosti 13 milijuna kuna, dobroj koordinaciji doma zdravlja i resornog ministarstva tako da imamo danas najmodernije opremljeni hospicij na području Republike Hrvatske. I u ovoj reformi se također spominje i mobilni timovi u kontekstu ovih bolesnika palijativne skrbi i gradnja novih hospicija, pa ne znam kakva je situacija na području vaše županije u tom smislu? Hvala. Hvala lijepo na ovom pitanju. Da, pojedine županije su puno učinile kada je u pitanju palijativna skrb i tu nema uopće govora. O.k. Neke su bile i puno kapacitiranije, naišle su i na podršku, imale su i novac za otvaranje hospicija. Ovaj zakon je zahvatio ja bih rekao upravo sve ono što treba zahvatiti, jer ne može i na žalost ja bih volio da je cijela Hrvatska jednako razvijena, da cijela Hrvatska, da je sve dostupno. No na žalost nije i budimo iskreni neće biti još određeni niz godina. Ali onda dok to ne bude moramo tražiti te bypasse. I samo ću kratko iskoristiti i odgovoriti kolegi Paviću, moja namjera nije bila nikoga uvrijediti, nego samo komparirati i ništa drugo. Ja ne poznajem čovjeka, niti bih ikada rekao lošu riječ o njemu. Samo kompariram ono što se nama često predbacuje kao vrući krumpir i onda ga mi moramo bacati iz krila. Evo ovo je jedan primjer, a čovjeku želim puno uspjeha u njegovom radu i nek se pokaže da je dobar.

Ja vjerujem da ste vi to sve savjesno i dobro proučili onako domoljubno u interesu naroda itd. Pa mi sad molim vas konkretno odgovorite na pitanje na koji način će se zatvoriti postojeći dugovi u zdravstvu i na koji način će se spriječiti da oni i dalje nastaju, da sami sebe generiraju. Evo kako? Konkretno kako? Pročitali ste, znate i to je baš ono što Hrvatska treba. **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala vam na ovom pitanju. Pa jednostavno, to vi znate, vi ste po struci pravnica. I apsolutno znate da se racionalizacijom može uštediti jako puno. Ako 6 domova zdravlja spojimo u jedan dom zdravlja nesta će 5 ravnatelja, nestat će 5 tajnica, nestat će 5 automobila, nestat će bilo čega. Ako županijske bolnice koje su sada županijske prebacimo u okrilje države bit će jedna nabava za sve te bolnice. Neće svaka županija vršiti nekakvu svoju nabavu. Na kraju krajeva i limiti će biti sasvim drugačiji koji su do sada i bili dijelom kočnica određenih stvari. ministar je dobro rekao i netko ga je citirao ovdje i rekao da će se ovi rezultati tek vidjeti za 3 do 4 godine i to je točno. Taj se rezultat ne može vidjeti za 2, za 2 godine. Tu treba proći na kraju krajeva i edukativni dio i kadrovski dio, a na kraju će onda doći i financijski učinak toga svega. evo ga, mislim da se s ovim prijedlogom zakona, izmjene i dopuni Zakona o zdravlju prepoznalo puno stvari i problema koja se moraju riješiti. Ali ja bih se vratila na vaše izlaganje gdje ste se vi dotaknuli da je stvarno taj preventiva znači edukacija svih nas, a ja ću vam sad reći iz svojeg primjera, ne govorim napamet, jer znam da sam, kad sam prvi put osjetila simptome ili nekakvu da se ne osjećam dobro, da sam odradila one preventivne zahvate koje sam trebala, sigurno se ne bih našla u situaciji da sam jedva preživjela, što je naravno koštalo i zdravstvo i moju obitelj i svih nas jako puno, pa prema tome, odgovornost je na svih nas tu i svakog građanina RH ta preventiva, imamo jako puno akcija gdje se treba odazvati, a i ono što smo čuli od prijašnjih rasprava da se i 30% nalaza ne podigne, mislim da problem ipak leži i u nama. hvala vam uvažena gđo. zastupnice Drvinski. U pravu ste, iako se htjelo to krivo protumačiti ja, nema odgovorne države bez odgovornih građana, nema odgovornog zdravstva bez odgovornih pacijenata, nema odgovorne lokalne samouprave bez odgovornih lokalnih čelnika. Pa to je bit, tome svi težimo. No, kada mi kažemo, onda nas prozovu da mi kažemo da su građani krivi. Tko je to rekao? Ali dijelimo taj dio suodgovornosti. Kada sam došao '93. g. u Ameriku, prvo što su mi rekli, pijte, jedite, radite što god, samo nemojte da moramo vas voziti kod doktora, vi dobro znate o čemu govorim jer to je tamo, ne skupo nego nedostižno za milijune ljude. Kod nas zaštita, zdravstvena zaštita dostupna svakom građaninu RH pa čak i svim turistima koji dođu u RH i da zato ne plate apsolutno ništa. Poštovani kolega Ivanoviću. Nema odgovora na pitanje kako ćete racionalizirati upravljanje zdravstvenim sustavom. Ako ja mjesečno uplaćujem od svoje plaće 4 tisuće kuna, godišnje nešto manje od 50 tisuća kuna, solidarni sustav zdravstva, ne koristim usluge zdravstva na sreću, ali da, želim da moj novac ide onima kojima treba. Onda ja imam pravo očekivati da ta, ti novci, da za te novce bude kupljen novi PCT za Rebro za 15 milijuna kuna, a ne da te moje novce da 150 milijuna plaćate te usluge Medikolu. To je racionalno upravljanje sustavom. To je ono na čemu inzistiramo, da prestanete debeloj guski mazati vrat i da shvatite da treba javnozdravstveni sustav jačati. Al' ne, vi ste optužili, građani su krivi. Tako vam je za prevelik broj umrlih bio kriv virus, za premali broj cijepljenih vam je bio kriv, bili su vam krivi građani, .../Upadica: Hvala. Poštovani, poštovani,

Kad svaki građanin RH bude mogao uplatiti tih 4400 kuna koliko otprilike mi od saborske plaće možemo otplatiti. Ali vi plaćate i dio onih koji nemaju, čija su primanja 3000 ili 2000 kuna, a ta zdravstvo jednako košta i za njega i za vas. Pa ima, kako nema? Pa racionalizacija je početni korak u svakom restrukturiranju, u svakoj reformi, ne iz klupe, molim vas./... početnik u ekonomiju, nema bez toga ništa. Ali isto tako bitno praćenje rezultata, rast standarda hrvatskih građana. Pa budimo iskreni i priznajmo si koliko Hrvatska plaća, koliko plaća susjedna Slovenija, koliko plaćaju neke druge europske zemlje. Pa mislim, vi to znate. I onda mene pitate. A dobro znate da kad budu svi bili na toj razini na kojoj ste vi, e onda će sigurno biti drugačije. **Reiner, Željko (HDZ)** Ajde molim vas, nemojmo iz klupe. Molim vas, nemojmo, kolegice iz klupe, je li? Sada će govoriti poštovani zastupnik Erik Fabijanić. Molim vas, ajmo se utišati da kolega Fabijanić može normalno govoriti. **Fabijanić, Erik (Nezavisni)** Poštovani zamjeniče predsjednika Sabora, poštovani kolegice i kolege, poštovani ministre, ravnatelju HZZO-a, njega posebno pozdravljam zato što je iz mog grada, ne, iz Rijeke, a da ne kažem da smo susjedi i davno nas dvoje sjedili u županijskoj skupštini i pričali smo o dobrim i lošim potezima jedne vlade, druge vlade, sjećam se dobro da u tom doba se isto tako govorilo da kirurg kojo obavlja puno više operacija na tjednoj bazi u specijalnoj bolnici u Lovranu dobiva skoro pa istu plaću od kolege koji rade 5 puta manje, ali tu istu stvar radi u Gospiću. Sjećam se mnogo toga, a i vodili smo i rasprave zato što je, županije i jesu, kao što je kolega Ivanović rekao osnivač i primarne zdravstvene zaštite, odnosno domova zdravlja, hitne medicinske pomoći, specijalnih bolnica i niza drugih, i zavoda za, zavoda za javno zdravstvo. Gledao sam u prijedlogu zakona da među ciljevima postoji jačanje domova zdravlja. To mi je drago da je tome tako. Uzimajući u obzir da je Andrija Štampar svjetski poznat i uzor mnogima po pitanju izgradnje sustava, izgradnje sustava a kopirali su ga i mnoge nordijske zemlje u tom sustavu, a on je to uvodio polako još u doba Kraljevine SHS, od koje datira još uvijek danas riječka bolnica, prethodna je izgrađena u Austro-Ugarskoj, nadamo se da ćemo barem kliniku za majku i dijete otvoriti u drugom polugodištu ove godine kako je i najavljeno jer, otkad je Hrvatske nijedan, ajmo reći tako javnozdravstveni objekt nije u Rijeci napravljen. To ovako malo lokalpatriotski. Drago mi je stoga da se briše članak, u stavku, u čl. 103 da se briše st. 3, govorim o tekstu zakona, koji je limitirao broj ordinacija za šta su županije bile zadužene, pa tako i Grad Zagreb, dakle nisi smio imati javnih zdravstvenih ordinacija više od 25%. Prije toga je to bilo 50% pa smo imali dakle u primarnoj zdravstvenoj zaštiti puzajuću privatizaciju koja je tako bila strateški napravljena zato da bi imali dakle liječnike obiteljske medicine koji su de facto 75% naj, najmanje ih mora biti u privatnoj praksi. Nakon dakle, prije toga je limit bio 50%, ovo je dekret o kojemu govorim je od 2019., potpisao ga je ministar Kujundžić, od onda mi de facto, šta nam se događa? U velikim gradovima gdje imamo veliko tržište imamo dakako, koncesije ovaj koje su raspisane, ugovore sa HZZO-om, ali problemi nastaju ali problemi nastaju u malim sredinama, kao što su kod nas konkretno i otoci i Gorski kotar, e onda dom zdravlja de facto mora čepiti te rupe, Dakle nema tu načela solidarnosti, s jedne strane imamo, ajmo reći tako, veliki bazen, veliki bazen korisnika u velikim sredinama od kojeg ne možeš izvući profitabilni dio da bi uložio u onaj dio koji je koji je deficitaran, što je po prirodi deficitaran. Tako da je dobro da se ta odredba od limita ukida, ali činjenica je da je nažalost taj sustav već desetkovan na čin da reći danas, netko misli dom zdravlja, to je točno, mnogi su rekli, to je danas zgrada u kojemu de facto nemamo liječnika koji je ovaj, koji de facto ima ugovor sa domom zdravlja. To su zbilja izuzetno, izuzetno rijetki slučajevi. Kako te stvari vratit unazad nakon što su u zadnjem desetljeću de facto čak bila naložena privatizacija primarne zdravstvene zaštite, e to ne znam više, nakon što imamo taj nedostatak liječnika kako će se to postići. Vrlo, vrlo teško. I činjenica je da, mnogi su govorili, dakle zakoni su svašta dopuštali, najprije si morao, imali smo više domova zdravlja pa smo ih ga morali objediniti u jednom jer je tako bilo naloženo, da bi onda poslije toga opet se bili rasparčali, da bi opet sad vratili objedinjavanje domova zdravlja koje ima svoj smisao.

Kolega Fabijanić. Jačanje domova zdravlja je svakako jedna plemenita ideja koja treba biti u fokusu možda ove reforme. to treba biti provedeno na pravedan način. Teško ćemo mi dobiti liječnike u dom zdravlja, kada paralelno sa tim imamo liječnike koncesionare. Oni se često nalaze u istim zgradama. To je, pogotovo kod nas dolje u Dalmaciji česta pojava, jednu ordinaciju koncesionara koji ima svoje pacijente, a drugu imate djelatnika doma zdravlja. Njihovi prihodi se debelo razlikuju i zbog toga malo tko će doći raditi u dom zdravlja za 2 ili 3 puta manju plaću nego što je može ostvariti na drugi način ukoliko postane koncesionar, ili što ste vi rekli, na neki način kroz puzajuću privatizaciju i kroz lagane ugovore

Pa ja se toplo nadam da će se u tom poduhvatu uspjeti, iako sam rekao, sustav je već desetkovan jer ono što dom zdravlja ima, a što ne može imati svaka privatna liječnička ordinacija pa se često puta i udružuju, dakle 2, 3 u više, a to je pitanje laboratorijskih i drugih analiza koje ipak dom zdravlja još uvijek radi iako da se mi razumijemo, ono što imamo situaciju od županije do županije po pitanju domova zdravlja, ovisi od političke volje osnivača jer i taj dio se može privatizirati kao djelatnost ili također, može se outsourceati, ne? Mislim i ono što se događa. I to je nažalost realnost, tako da ne znam koliko ćemo više u tome moći vratiti se, ne korak nego 3 koraka unazad.

i pitanju problema ljudi koji imaju s tim uslugama, sa pregledima raznoraznim koji su vrlo potrebni i hitni nego imamo problem liječnika. Mi u ovome trenutku i što se tiče pedijatara, svih ostalih liječnika u ovome trenutku imamo da su svi pred mirovinom uglavnom. Idućih godina mi nećemo imati liječnika jer županije nije bilo briga kao osnivača da budemo imali znači specijalizacije s tih područja liječnici, nego ti mladi liječnici odlazili u druge županije i jednostavno, dolazimo pred to da nećemo imati liječnika na području cetinskog kraja, a tako i cijele Dalmatinske zagore, a vjerojatno i u drugim krajevima. Imamo trenutno ogroman problem, uskoro nećemo imati pedijatra imat, nećemo imati drugih liječnika potrebnih u domova zdravlja. Zbog čega? Baš zbog toga što je po Andriju Štamparu nešto bilo dobro, a ovom privatizacijom skupina liječnika je to preuzela na području Cetinske krajine, .../Upadica: Hvala, poštovani zastupnik Fabijanić./... jedan od generatora gubitaka kod, i kod općih bolnica, one koje se sada centraliziraju je taj što, i gdje je problem kada je županija odnosno bilo tko drugi osnivač, a ne država. Zašto? Zato što imamo kolektivne ugovore koji se ugovaraju na nacionalnoj razini, a onda kroz decentralizirane funkcije država te iste obaveze koje je preuzela na razini granskog, kolektivnog ugovora na istu mjeru ne dotira i županija bilo da je riječ o isto tako u struci se traže određene specijalizacije, pa ih onda osnivač mora platiti da bi ispunio uvjete koji postoje prema državi, ali za to ne dobiva adekvatna sredstva. To je dosta veliki generator gubitaka na lokalnoj razini. Ne znam da li sam odgovorio na vaše pitanje, ali pitanje isto tako nije još uvijek koliko ja znam mi još uvijek nemamo jasnu kadrovsku strategiju što nama zbilja od zdravstvenih djelatnika treba. Zahvaljujem se. Poštovani kolega vjerujem da se sa nama slažete da zdravstvena zaštita u cijeloj Hrvatskoj mora na jednaki način biti dostupna, pa da tako i oni koji žive u udaljenim područjima ili na otocima moraju imati mogućnost pristupa hitnoj pomoći unutar onog zlatnog sata koji se preporučuje. Međutim, mada smo turistička zemlja i mada smo otočna zemlja i mada imamo puno područja i drugih kod kojih nemamo organiziranu hitnu službu i nalazi se na određenim udaljenostima Vlada već godinama na naše zahtjeve za uspostavu hitne helikopterske službe odbacuje te amandmane, odbacuje bilo kakvu takvu ideju. Smatrate li vi da je hitna helikopterska služba esencijalno pitanje dostupnosti zdravstvene zaštite za naša udaljena područja, posebno za naše otočane i biste li vi takav zahtjev podržali? Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani Dakako da bi. Ja ću samo podsjetiti da je tamo negdje da se ne mogu točno sjetiti 2014., 2015. postojalo dakle u eksperimentalnoj fazi helikopterska služba. Sa kolegama iz Istarske županije mi smo bili izračunali da li da li bi mi bili u stanju organizirati tako nešto za pokrit dvije, tri županije. Međutim, fiskalni potencijal nam to nije dopuštao, a podsjetit ću vas samo to da Istarska, Primorsko-goranska, Zagrebačka županija i grad Zagreb su jedini koji u proračun više daju nego što dobivaju nazad. Ali da to treba, treba. Mislim da ovdje treba isto tako involvirati i osiguravajuća privatna osiguravajuća i ne samo dakle javna nego i privatna osiguravajuća zdravstvena društva baš zato da bi se osiguralo to financiranje jer spašava živote. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Idemo sad na završna izlaganja. Prvo će u ime kluba zastupnika SDP-a govoriti poštovana zastupnica Andreja Marić. Izvolite. Hvala lijepa predsjedavajući, poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Evo završnih misli iz kluba SDP-a. Dakle, svi se slažemo da nam je potrebna reforma i ne samo reforma zdravstva u Hrvatskoj. Treba nam temeljita rekonstrukcija. Mora biti solidarno, mora biti dostupna zdravstvena skrb svim građanima bez obzira na imovinski status ili mjesto stanovanja. Zdravstvo mora biti odgovorno prema građanima, dakle od svih razina, od ministra, ravnatelja, ambulanti, dakle svih pružatelja a sve u službi zdravlja i građana. Fokus na pacijente broj jedan ne smije se dogoditi da pacijenti nemaju potrebnu medicinsku skrb. Naravno da podržavamo preventivu. Preventiva je osnova svega kako bi što manje građana obolijevalo i kako bi se povećalo zdravlje zajednice, produljio životni vijek. Svakako su nam važni i zadovoljni zdravstveni djelatnici, ali koliko ste mogli vidjeti po javnom savjetovanju tome nije tako. Nadalje, ovaj sustav financiranja je neodrživ, to je ministar i sam svjestan. Nerealne su cijene pruženih zdravstvenih usluga. Monopol HZZO-a smo već spominjali. Nedovoljni su financijski limiti za pruženu zdravstvenu uslugu. Sve zdravstvene usluge ne idu pod, odnosno ustanove ne podržavaju objedinjenu javnu nabavu. Mi svi u sustavu radimo na više radilišta. Administrativno smo preopterećeni i to očekujemo da se što prije riješi jer nemamo vremena čekati do ne znam kakve faze do 2030. Ministar Beroš je rekao da ide plaćanje po učinkovitosti, kvaliteti zdravstvene zaštite. U prvom redu plaćanje mora ići po odrađenome. Dakle, ono što se kvalitetno odradilo to se mora i platiti i to kako sam rekla po realnim cijenama. Dakle, limite zdravstvenim ustanovama to pod hitno promijenite, dakle i cijene usluga. Vi ste ministre Beroš rekli u jednoj od prezentacija od priče do realnosti. E sad mi očekujemo da sve ovo što piše poboljšate sa prihvaćanjem onih komentara iz savjetovanja, iz ovoga svega što smo mi rekli, da bi ono što ste i napisali u zakonima u ova dva zakona i plus ono što ćete nadam se uvažiti, da bi to moglo postati realnost. Čeka vas ne znam koliko pravilnika, a još od prethodnih izmjena Zakona o zdravstvenoj zaštiti niz pravilnika uopće nije donesen. Preuzimanje vlasništva nad općim i županijskim ustanovama to ste sve lijepo zamislili. Od 1.1. 2024. godine mi se pitamo kako će to sve skupa biti financijski popraćeno kada i ovo sad gdje je država vlasnika KBC-ova, KB-ova koji su nositelji 75% dugova u zdravstvu ne funkcionira. Dakle, promjena vlasništva nije jamstvo da će se sustav financijski stabilizirati. Nadalje nema plana praćenja i poboljšanja ishoda liječenja i praćenja ishoda liječenja nekog lijeka za sve segmente, ne samo uski segment putem posebno skupih lijekova. Nastavlja se i dalje devastacija, administrativno opterećenje i kažnjavanje primarne zdravstvene zaštite pa onda apeliram da uvažite i njihove argumente. Nedostaje liječnika i medicinskih sestara, neravnomjerno su raspoređeni. Dakle, pitamo opet tko će provoditi i raditi sve što je zamišljeno. Na koji način će se uopće time povećati dostupnost zdravstvene zaštite svim pacijentima u Republici Hrvatskoj ako ćemo čekati provedbu svega ovoga kroz ne znam koliko godina onda bome ćemo se načekati. Rasteretite administrativno liječnike, odnosno zdravstvene djelatnike. Dala sam vam ministre onaj popis. Pozovite obiteljske liječnike, bolničke, druge zdravstvene djelatnike na sastanke. To je i vaš državni tajnik obećao na jednoj tematskoj sjednici da će jedanput mjesečno ih pozivati, da se vidi koji su problemi i da ih riješite. Preuzimanjem bolnica, prvo me zanima jeste li napravili detaljnu analizu svih zdravstvenih ustanova odnosno bolnica koje želite preuzeti? Clean start je osnova svega, dok ne riješite postojeće dugove nećete moći naprijed. Digitalizacija, informatizacija, racionalno upravljanje u zdravstvu, a ne da se plaća privatniku, Medikolu, PCT 4 uređaja Rebro 1, i onda velike pare njima, a puno manji novac ste mogli već uložiti da se kupe 4 uređaja za javnozdravstveni sustav. Što se tiče domova zdravlja, neke stvari ste lijepo zamislili, ali opet je pitanje tko će to financirati, da li sve ide na teret jedinice lokalne i regionalne samouprave i pitanje vam je kadrova. I još se jednu stvar niste osvrnuli, to sam dala primjedbu, pripravnici u zdravstvu.

za govornicom, a tiče se upravo prevencije kao najvećega štediše u području financija u zdravstvu, mogli ste na vrijeme samo nadodati i to da definitivno bilo kakvi preventivni sistematski pregledi bi bili ne preporučljivi, nego čak i obavezni

Andreja (SDP)** Hvala lijepa poštovani predsjedavajući, čl. 238. Ja nemrem ostati dužna, ja sam cijelo vrijeme tu sabornici i kolega Matko i jako dobro pratim što je bilo rečeno i sama sam govorila što nosi preventiva, što nosi kurativa i što će uštediti novce. Tako da se ja slažem da preventiva zdravstveno prosvjećivanje naših ljudi, ali ne možete ići na represivne mjere i ne možete ići dok ne organizirate tko će provoditi preventivu, a to iz ovoga baš i nije vidljivo. Evo, hvala vam lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro. To je isto bila replika pa dobivate i vi opomenu, a sad će završno u ime Kluba zastupnika Mosta govoriti poštovani zastupnik Marin Miletić, hvala vam Poštovani potpredsjedniče HS-a g. Sanader, poštovani g. ministre sa suradnicima. Kolege vladajući, kolege iz oporbe. Prvo, ministre, želim vam reći da mi je osobno drago da ste tu s nama cijeli dan, mi smo politički protivnici i znate da sam ja katkada stvarno vas znao tu žestoko kritizirati po svom vlastitom uvjerenju jer sam ja uvjeren da sam u pravu, a sad, jesam li, to zna dragi Bog, no drago mi je da ste tu s nama. Dakle nisu svi ministri takvi, ne ponašaju se svi ministri tako, imamo još mislim, ministricu poljoprivrede, neka mi ne zamjere još, ako sam koga zaboravio koji su s nama od početka rasprave do kraja. Ako rasprava traje 5 sati, 5 sati, ako je 10 sati, 10 sati. I vi s time pokazujete poštovanje prema ovom Domu, prema parlamentu i želim se zahvaliti vama i vašim kolegama. Dakle nekoliko samo rečenica o uvodu, a onda ću pročitati ono što kaže struka, tu mi je savjetodavni, odnosno savjet za zdravstvo Mosta, naši liječnici koje mi imamo u Mostu su izradili cijeli program, svašta nešto, pa je bio dogovor da sad na kraju završno ipak budem sistematičan pa ću nešto reći kako Most gleda na to. Ono što sam htio osobno reći da mi svi koji smo iz ovog ili onog razloga bili stalno u bolnicama radi naših najbližih i prolazili sve ono što smo prolazili, znamo koliko medicinsko osoblje, liječnici i sestre se stvarno trude raditi svoj posao maksimalno. pa evo ovaj, ovaj put dakle želim baš posebno se zahvaliti svima onima koji spašavaju živote i liječe naše građane. Savjet za zdravstvo Mosta drži da je jako važno nekoliko stvari. Prvo, osnažiti funkcionalnost sustava primarne zdravstvene zaštite, izvanbolničke, specijalističke konzilijarne zdravstvene zaštite, uz osiguranje kontinuiteta skrbi za pacijente, pružanje osnovne laboratorijske radiološke dijagnostike, preventivne i aktivne opće i specijalističke skrbi za sve pacijente. Isto tako, drži da bi trebalo uvesti nove sadržaje doma zdravlja kroz usluge specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite koje bi trebale biti dostupnije i bliže korisnicima, sukladno prioritetnim potrebama stanovništvu u okviru doma zdravlja, npr. organizirati djelatnost kao samostalnu djelatnost ili dispanzer uz funkcionalno povezivanje s bolničkim ustanovama za ranu intervenciju i rehabilitaciju kod djece s problemima u neuromotornom razvoju, omogućiti liječnicima obiteljske medicine i drugim liječnicima, ali i drugim zdravstvenim radnicima, kao i istima zaposlenicima domova zdravlja osnivanje privatne prakse temeljem ugovora s osiguravateljima na ekonomski održivoj razini radi dokazano bolje iskoristivosti dostupnih ljudskih i materijalnih resursa te smanjenja tzv. balastnih troškova, osigurati odgovarajući pravni okvir za bolju organizaciju i potpuniju integraciju izmjena zakonskih i podzakonskih propisa, općih akata HZZO-a sukladno mreži javne zdravstvene službe i strateškom planu razvoja palijativne skrbi. Ustroj sustava županijskih koordinatora palijativne skrbi koji su predviđeni u domovima zdravlja ili županijskim ustanovama za zdravstvenu njegu, ugovaranje i mobilnost mobilnog palijativnog tima te organiziranje i koordiniranje rada volontera. Prepoznati i potrebu većeg izdvajanja za dugotrajnu zdravstvenu skrb, a zbog ubrzanih demografskih promjena, ponajprije demografskog starenja. Povećati kapacitete smještaja potrebitih palijativne skrbi i produženog liječenja u blizini doma pacijenata i njegovih bližnjih po mogućnosti u lokalnoj zajednici. Osnažiti i patronažne službe i njezine uloge u skrbi za pacijente s kroničnim nezaraznim bolestima, pacijente s invaliditetom i u palijativnoj skrbi te izmijeniti nedostatak zakonodavnog okvira, npr. patronažna služba ima propisano radno vrijeme 5 dana u tjednu u jutarnjoj smjeni i nije moguće da osigurati dostupnost koordinatora u palijativnoj skrbi svo vrijeme. I na kraju, prepoznati i dodatno razviti te ujednačiti u svim područjima RH, posebice depriviranima otoci, pogranični krajevi, brdsko-planinska područja, ostala područja od posebne državne skrbi, alate i mehanizme za rješavanje nedostatka ljudskih i financijskih resursa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. (HDZ)** Hvala. Slijedi rasprava, završna rasprava u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka poštovane Ivane Kekin. Hvala vam poštovani predsjedavajući. Dakle, u završnom komentaru na ova dva prijedloga zakona još jednom bih voljela upozoriti na sveprisutni sukob interesa i de facto legalnu korupciju koja cvjeta u našem zdravstvenom sustavu, a ovi prijedlozi izmjena i dopuna dodatno potiču. Počnimo od sukoba interesa, javnog i privatnog segmenta zdravstvenog sustava. Već do sada svjedočili smo direktnom odljevu i novaca i kadrova u privatni zdravstveni sustav kroz slabu kontrolu liste čekanja i rada liječnika i kroz favoriziranje određenih privatnih zdravstvenih ustanova poput bezbroj puta spominjanog Medikola koji ima monopolski ugovor sa HZZO-om pa je tako primio više od milijardu kuna direktno iz hrvatskog proračuna za izvođenje pretrage PET CT dok bi pritom nabava svih potrebnih uređaja PET CT po izračunima vašeg ministra bivšeg za sve hrvatske građane koštala 60 milijuna kuna. Sada ovim izmjenama i dopunama dodatno se proširuje i značajno olakšava mogućnost da se usluge koje bi se trebale obavljati u javno zdravstvenom sustavu presele i plate iz džepova hrvatskih građana. Točnije člankom 35. Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenom osiguranju direktno potičete liste čekanja na pojedinim odjelima i klinikama i njihovo rješavanje u privatnim poliklinikama. Dakle, umjesto da se pozabavite upravljanjem i ojačate kapacitete javno zdravstvenog sustava vi potičete odljev i novca i ljudi u privatni sektor. Dakle, to je prva stvar. No, osim toga dodatno člankom 13. izmjena i dopuna o zdravstvenom osiguranju dozvoljavate da naši građani koji trebaju zdravstvenu uslugu, pretragu ili zahvat koji se ne može ostvariti u hrvatskom javno-zdravstvenom sustavu da ih više ne šaljete kao do sada u inozemstvo u licencirane bolnice i klinike koje imaju visoki stupanj izvrsnosti i iskustva, nego u neku privatnu polikliniku. Kako je to usporedivo da zahtjevne procedure i zahvate koji su prezahtjevni za naš javno-zdravstveni sustav, da su dovoljno, dakle malo zahtjevni da ih može se obavljati u privatnom zdravstvenom sustavu. Osim toga, ovi prijedlozi izmjena i dopuna ni na koji način ne adresiraju sveprisutni sukob interesa između moćnika u zdravstvenom sustavu i farmaceutske industrije. I dalje nema nikakve kontrole. Ma ne da nema kontrole, dakle nema nikakvog uvida u to koliko novaca primaju pojedinci sami ili kroz stručna društva kojima su na čelu od strane farmaceutske industrije, a koji potom direktno utječu i daju mišljenja o stavljanju lijekova na liste HZZO-a i propisuju te iste lijekove. Prije tri godine ukinuta je i obaveza potpisivanja etičkih ugovora između farmaceutskih kompanija i HZZO-a i od tada HZZO nema nikakve informacije o financijskim transferima između farma kompanija i pružatelja zdravstvene skrbi. Sve što znamo je da nam potrošnja za lijekove basnoslovno raste kao i da pojedine lijekove plaćamo značajno skuplje od naših europskih susjeda. Isto tako i dalje nema niti naznake namjere u transparentno prikazivanje dobiti liječnika od strane farmaceutskih kuća, gdje u uređenim zemljama možete poimenično tražiti liječnike i vidjeti za svakog liječnika od koje je firme koliko para ili čega drugoga dobio. Kod nas s druge strane imamo uvriježenu praksu da se od farmaceutske industrije biva plaćenim i u regularno radno vrijeme kada bi se trebale rješavati mitske liste čekanja. Njih ćemo rješavati kod privatnika, no umjesto njih liječnici podebljavaju individualni budžet držanjem tzv. stručnih a zapravo reklamnih predavanja. Najčešće od strane liječnika koji su su dakako na rukovodećim pozicijama, dapače što viša pozicija to viši honorar. Navedeno je toliko uvriježeno da vjerujem da većina kolega u tome ne vidi niti ništa sporno. Dakle, umjesto da se Prijedlogom izmjena i dopuna stane na kraj takvim praksama vrlo jasnim regulacijama sukoba interesa i transparentnim prikazom individualne dobiti s jedne strane kao i nagrađivanjem onih upravljača u zdravstvu koji pokažu osobitu motivaciju da sukobu interesa stanu na kraj s druge, ove izmjene i dopune na žalost kao što sam uvodno i naglasila ohrabruju upravo navedene sporne prakse. Kako će se kontrolirati zlouporaba upravo ovim prijedlogom dane mogućnosti da se arteficijalnim povećanjem liste čekanja pacijenti preusmjeruju u privatne poliklinike. Vjerojatno isto kao što se kontrolira sukob interesa farma firmi i moćnika u hrvatskom zdravstvu, dakle nikako. I osim lijepih riječi, razumijevanja za sve naše zabrinutosti ministre kada vam ukazujemo na očito curenje novca ne pokazujete niti minimum namjere da implementirate konkretne mjere koje bi regulirale i prije svega ograničile utjecaj partikularnih interesa pojedinaca u hrvatskom zdravstvu kao i interesa farmaceutske industrije kojoj je dakako prvi interes profit. Dakle, očito je da će i dalje isti i moćnici i farma firme imati odriješene ruke da svoje interese ostvaruju na račun novca hrvatskih građana i na račun što je još značajnije, gore njihovoga zdravlja.

Farmaceutska industrija je vrlo moćna, sponzore vjerojatno ministru za izbore kad su, znači ne smije ih nitko niti spomenuti, a vidimo i u corona krizi kolike su zarade imale farmaceutske industrije tako da su to vladari u biti. Farmaceutska industrija je vladar i jednostavno ministar

Kolegice i kolege, ja se primarno bavim ustrojem države i pitanjima pravosuđa. Zdravstvo nije moja tema, ali pored svega što sam čula od ostalih kolega, pogotovo onih koji su liječničke struke neka iskustva imam i sama s obzirom da imam teško bolesne roditelje i od '96. mi smo stalno po hospitalizacijama, doslovno od moje prve godine fakulteta. I sama sam bila prikopčana na tokolizu pa neke stvari znam. Dakle u bolnicama sam dočekala i Božiće, i Nove godine, i Uskrse i brojne praznike. Po tim hodnicima, pogotovo na hitnoj nauživala sam se i suza i straha, pa sigurnošću mogu reći da kada ministru Berošu završi njegov mandat po tim istim hodnicima će šetati među svojim kolegama pognute glave. Jer pacijente ne liječe zgrade i nije temeljno pitanje reforme zdravstva tko će biti vlasnik zdravstvenih ustanova. Mada ja načelno podržavam ova spajanja, jer ona mogu dovesti do uštede. Načelno mogu. Veliko je pitanje hoće li. Pacijentima trebaju liječnici, zdravstveno osoblje, a njega je u sustavu sve manje i manje i od ove reforme smo s pravom očekivali puno više. Naopačke je postavljena i krenula je s krive strane. Trebala je krenuti od stažiranja, specijalizacija, plaća i radnih uvjeta. Trebala je krenuti od toga da je bolnica jedan kolektiv, kolektiv koji ima ne samo svog ravnatelja. Najčešće postavljenog po stranačkoj liniji i to je ono što će se sada zapravo dogoditi da će taj sustav i model kadroviranja po iskaznici i ključu HDZ-a biti još čvršći i jači, a to se onda preljeva na načelnike i voditelje odjela, na radne uvjete, doslovno i na kvalitetu opreme s kojim pojedini zdravstveni djelatnik radi. Do te razine ide obična ljudska sujeta po političkoj liniji. I kada kolega Ivanović kaže da je danas zdravstvena usluga dostupna svima, pa reći ću pa i nije. Ne nije. Nije svima pod istim uvjetima. Znate kako to znamo? To znaju svi oni koji su morali zvati neku svoju vezu da bi došli do običnog zdravstvenog pregleda ne samo zbog lista čekanja, nego zbog toga što se bolnica najčešće koristi kao oblik političke trgovine i političkog utjecaja pogotovo u malim sredinama. Kako to znam? Iz iskustva, jer sam to gledala na svojim očima. Kada dva pacijenta leže jedan do drugoga na odjelu, jedan je nečiji, a drugi nije doslovno tanjur kada mu se donosi servira se na drugačiji način i nemojte od toga bježati. Ne bi bilo toliko liječnika u politici da utjecaj liječnika nije toliko jak i da nam je zdravstvena usluga dostupna svima. Dakle, nisu bolnice glavni okidači ovog nereda, nego politika. A onda ako baš želite napraviti neki iskorak, napravite jasnu liniju razgraničenja što je državno, što je županijsko, što je gradsko i to uskladite sa razinom plaćanja. A nakon toga napravite jasnu liniju razgraničenja što je javno, što je privatno bez mogućnosti prešetanja tijekom jednog jedinog dana, doslovno tijekom jednog jedinog dana po nekoliko puta. Od kuda sam zvala liječnike kada je trebalo nešto hitno obaviti? Gdje su bili? Po kongresima? Po predavanjima? Tu iza u fazi predsjedavanja sjednicama Hrvatskoga sabora? Pa ja ne znam, tijekom čitavog dana toliko se pametnih stvari čulo iz redova oporbe, ali ono ključno nitko se nije usudio izgovoriti. Čija je država? Politička, pa čak i u sustavu zdravstva. Tako nećemo doći do pacijenata, niti do kvalitetnije zdravstvene zaštite. A onog trena kada se počne uvažavati struka, kada nam iz sustava neće bježati medicinske sestre na kojima je najčešće najveći teret radnih obaveza, onog trena kada će naši mladi dobro obrazovani liječnici moći dobiti specijalizacije bez da ih pogura neka politička veza onda ćemo moći reći da smo sa reformom zdravstva na dobrim temeljima. Hvala. je završila rasprava. U ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata poštovanog zastupnika Željka Pavića. Poštovani predsjedavajući, poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Prvo nekoliko rečenica o Specijalnoj bolnici Krapinske Toplice. Molio bih kolege iz vladajuće stranke da ne … /ne razumije se/ … ljude koje nikada nisu sreli u životu, niti će ih sresti. Prva stvar. Druga stvar, da raspolažete sa pogrešnim informacijama to vam dokazuje činjenica da je vaš kolega, vaš član koji je član Upravnog vijeća glasao za tog kandidata i nemojte više širiti dezinformacije, pogotovo ne u Saboru molim vas. Nije korektno, nije fer. Dalje, hajmo na spajanje bolnica. Osnovni razlog za spajanje bolnica su prema onome što piše u Zakonu uštede. Poštovani ministre, evo ja vas molim, žao mi je što niste priložili tablice iz kojih bismo vidjeli kakve su analize napravljene i kakve su to uštede koje ćemo dobiti nakon spajanja tih bolnica, koji će biti efekti. I ono što vas molim, molim vas da obratite pažnju na to da ćemo sada imati ukoliko ukinete pojedine odjele imat ćemo troškove, putne troškove bolesnika. Konkretno kod nas u Zagorju nama je prva bolnica udaljena ako ne idemo u Zabok u bolnicu udaljena je od nas 40 kilometara ukoliko se ukine pojedini odjel. To znači … … /Upadica se ne razumije./ … To ne znamo. To ne vidimo. Znači, rekao sam ukoliko. Prema tome, molim vas da pazimo na to da ne bude „pita skuplja od tepsije“ jer od toga neće imati nitko koristi. Drugo odnosno prvo što je najvažnije to je nivo usluge koje će dobivati bolesnici. Hoće li taj nivo usluge ostati isti ili neće? Vi ćete sada u državno vlasništvo preuzeti bolnice za nula kuna. Molim vas informaciju ako vam nije problem nakon ovog izlaganja, hoćete li u slučaju privatizacije bolnica hoćete li i u tom slučaju predati bolnice ponovno onome tko ih je izgradio, pa da onda on s tim bolnicama gospodari u momentu privatizacije ili ćete to obaviti vi sa državnog nivoa, htio bih to čuti. Dalje, da vidimo gdje možemo uštedjeti, već sam o tome govorio u slobodnom govoru. Možemo uštedjeti prvenstveno na onim sredstvima koja su najskuplja, trenutno su to lijekovi kojima se loše gospodari. Zašto se ne krene u izgradnju jedinstvenog informacijskog sustava na nivou države? Zašto se ne krene na izgradnju jedinstvenog informacijskog sustava za lijekove za, za nabavu lijekova, za gospodarenje lijekovima i za distribuciju lijekovima? Zašto mi moramo biti u situaciji da nekim lijekovima u nekim bolnicama ističe rok valjanja? Znači ovo što vam govorim govorim vam iz napisa u novinama, što je utvrđeno, to sam pokazivao maloprije gđi. Zdravki da vidi što se dešava u pojedinim bolnicama, a sve je to naš trošak. Kad bismo te troškove smanjili imali bismo kvalitetniju zaštitu jer bismo mogli taj novac upotrijebiti pametnije. Nitko ne vodi o tome koliko se lijekova krade, dok se ne umiješa policija, dok nema prijava, a to se sve može riješiti sa jednostavnim informacijskim sustavima kojih trenutno nema. Dijagnostika, zašto se ne kupuju aparati za dijagnostiku nego se pacijenti šalju u privatne poliklinike? Zašto mi moramo taj pregled platiti 2, 3 ili 5 puta skuplje, koji je razlog za to, koji je razlog za to? Postoji li potreba za time? Mislim da ne postoji. Mi zapravo iz našeg sustava HZZO izdvajamo novac za privatne poliklinike, a da smo taj novac izdvojili za aparate to bi nam bilo višestruko jeftinije. Prema tome, nije, nije u redu. Nadalje, 2018.g. ste ovdje, ste ovdje za ovom govornicom rekli da ćete uspostaviti Hitnu helikoptersku medicinsku službu, dosada ništa od toga, prošlo je, 5.g. je prošlo od toga, ništa, znači od 2018.g. dosada ništa. I da na kraju još dodam ovaj dio koji …/Govornik se ne razumije/…Zakon o radu. Sada ste omogućili u Zakonu o radu sa onim radom kod drugog poslodavca da sve bude legalno i da netko može u jednom danu ići iz ordinacije u ordinaciju, od privatnika do javnog zdravstva i što smo dobili? Dobili smo opet probleme jer naši pacijenti ne dobivaju uslugu kakvu trebaju dobiti, hvala. Miro (MOST)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Vi ste prekršili čl. 238. jer ste dozvolili ministru da govori iz klupe za vrijeme dok saborski zastupnik je za govornicom, to je kršenje poslovnika, pa evo samo čisto upozorite zbog značaja teme da mogu koristiti evo i završno oni ispred Vlade, a ne iz klupe dovikivat zastupnicima dok daju svoje izlaganje, to je ponižavanje zastupnika. Evo čisto vama da upozorite ministra i članove Vlade. A moram sad najprije vas upozoriti jer vi ste prvi išli po klupi i tamo i pričali s Ćelićem, dobivate opomenu. Završna rasprava u ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovani Ivan Ćelić.

govorio o kompetencijama čovjeka koji je izabran, samo sam rekao fakte, a to je da čovjek ima 28.g., da je predsjednik Općinske organizacije SDP-a, da je član Predsjedništva SDP-a Krapinsko-zagorske županije, da je bio predsjednik upravnog vijeća prije nego što je aplicirao za natječaj za ravnatelja i kada govorimo o političkoj podobnosti svatko ima svoje ime i prezime, tako da onda u onim sredinama gdje nije HDZ se bira po istome modelu kao što je i u ostalim dijelovima RH, a župan je a župan je rekao da je to njegov izbor i da to nema nitko pravo osporit, jel, znači toliko, toliko o tome. Treba birati ljude koji su stručni, kompetentni i čiji će saldo bit pozitivan na kraju godine. Završno dakle vezano za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju dovodi niz zakonskih promjena kojima je cilj omogućiti bolju dostupnost i kvalitetu usluge našim pacijentima kojima je cilj omogućiti bolji položaj zdravstvenih radnika i dugoročniju racionalizaciju Ovo su prijedlozi ove zdravstvene administracije koja je itekako se konzultirala i sa različitim stručnim udruženjima i zainteresiranim dionicima, tako da se nadamo da će nakon donošenja ova dva zakona indikatori kvalitete i bolji ishodi liječenja u RH biti na snazi i stoga Klub HDZ-a podržava ova prva čitanja

zahvaljujem ministru, ravnatelju i državnom tajniku. Zaključujem raspravu, glasovat ćemo kad se steknu uvjeti, a sad ćemo po zahtjevu informatičara napravit pauzu, nastavljamo za 10 minuta.